Tidligere stortingsrepresentant Per Arne Lodding Olsen gikk bort 18. november 2022 etter kort tids kreftsykdom. Han ble 61 år gammel. Han var innvalgt som stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet fra 2009 til 2013 og var vararepresentant i periodene 2001–2005 og 2005–2009. Lodding Olsen var medlem av helse- og omsorgskomiteen de årene han var fast representant på Stortinget. Han var også medlem av valgkomiteen og Stortingets delegasjon til Nordisk råd, samt delegat til FNs generalforsamling. Per Arne Lodding Olsen ble født i Tønsberg og bodde der hele sitt liv. Etter at han hadde fullført sin utdannelse ved Tønsberg handelsgymnas i 1980, jobbet han i flere år i privat næringsliv før han ble generalsekretær i Fremskrittspartiets Ungdom i 1986, deretter kontorsjef og fungerende generalsekretær i Fremskrittspartiet, og sekretariatsleder i stortingsgruppen fra 1997–2003. Lodding Olsen satt til sammen 26 år – fra 1983 til 2009 – i Tønsberg bystyre, og mellom 2003 og 2009 var han ordfører. Han ble direkte valgt av byens innbyggere og fremsto nærmest som borgermester – en svært populær sådan. Deretter ble det fire år på Stortinget, der han særlig var opptatt av legemiddelpolitikk. Lodding Olsen skal ha sin del av æren for at det ble innført pakkeforløp for kreft, noe han jobbet utrettelig for. Etter at Per Arne Lodding Olsen gikk ut av Stortinget i 2013, var han innom kommunikasjonsbransjen. I 2016 ble han konstituert som fylkesmann – senere statsforvalter – i Vestfold, og fra 2017 også for Telemark. Lodding Olsen døde mens han fortsatt ivaretok denne oppgaven. I tillegg hadde Lodding Olsen flere offentlige verv: medlem av styret for Folketrygdfondet, varamedlem til Kringkastingsrådet, medlem av styret for Kommunenes Sentralforbund og medlem av Vinmonopolets styre. I Fremskrittspartiet hadde han en rekke verv, bl.a. som andre nestformann fra 2005 til 2009. Per Arne Lodding Olsen la aldri skjul på at han var hjertetransplantert, men han imponerte alle gjennom viljen til å stå på for fullt. Han hadde ofte en lun og morsom kommentar på lager og klarte alltid å få folk rundt seg til å føle seg vel. Hans store kjærlighet for biler og motorsykler må også nevnes, og han var selvsagt medlem av Løvebakken MC-klubb – likeså lidenskapen for fotballaget Liverpool, som han var en evig trofast tilhenger av. Vi lyser fred over Per Arne Lodding Olsens minne.

Følgende innkalte varare- presentanter tar nå sete: For Akershus: Tobias Hangaard Linge For Oslo: Cato Brunvand Ellingsen Representanten Freddy André Øvstegård vil fremsette et representantforslag. Freddy André Øvstegård

(SV) [10:04:19]: På vegne av representantene Cato Brunvand Ellingsen og meg selv vil jeg sette fram et representantforslag om å la folk få puste på ferie. Siden dette gjelder

Hansson På vegne re- presentantene Une Bastholm, Lan Marie Nguyen Berg og meg selv vil jeg legge fram forslag om naturvennlig og sirkulær gruvedrift i Fensfeltet. måte. Valg av settepresident Presidenten [10:05:16]: Presidenten vil foreslå at det velges en settepresident for Stortingets møte i dag, og anser det som vedtatt. Presidenten vil foreslå Heidi Greni. – Andre forslag foreligger ikke, og Heidi Greni anses enstemmig valgt som settepresident for dagens møte.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

Som saksordfører er det på sin plass å takke komiteen for engasjement og konstruktivt arbeid når det gjelder endringer i lov om regulering av fisk og fiskevarer. og fiskevarer. Denne proposisjonen er et resultat av arbeidet til en regjering og en fiskeriminister som viser handlekraft. Utgangspunktet for saken er at tang og tare er en ny marin ressurs som har stort potensial til å bli en betydelig eksportvare. eksportvare. For at det skal bli en realitet, må disse artene inn i eksportloven, sånn at Norges sjømatråd kan ta det inn i sin portefølje. Med det økes tilgangen på markedsføringsressurser og muligheter for forskning. Det er gledelig å få denne saken til Stortinget, sånn at tang og tare kan ta del i eksportsatsingen denne regjeringen har satt i gang. En enstemmig komité ønsker dette varmt velkommen. I tillegg merker vi oss at tittelen endres, og at fiskeeksportloven gjøres til en offisiell korttittel.

Jeg tror jeg kan påstå at de fleste partiene, med unntak av noen, er enig i at også sjøpattedyr er noe vi ønsker å høste av havet. Det har også fiskeri- og havministeren slått fast. For oss som bor langs kysten, er en marinert hvalbiff på grillen en av sommerens høydepunkter, hovedutfordringen for hvalen er at vågehvalen er på listen over arter det ikke er lov å drive handel med, bortsett fra i Japan og på Færøyene. Det har tidligere vært gjort forsøk på å få vågehvalen ut av denne listen. Det har vært fånyttes. Det kreves to tredjedels flertall av 184 land. Statsråden har vært tydelig på at han og departementet vurderer at det vil være en viss risiko for sjømateksporten og for Norges omdømme som sjømatnasjon knyttet til eventuelle markedsføringskampanjer eller fremme av konsum av hvalprodukter. Ønsker vi egentlig å ta den risikoen? Selv Selv om eksportpotensialet for norske hvalprodukter er svært begrenset, bør det være økte markedsmuligheter for norsk konsum. Dette er imidlertid ikke en jobb som kan gjøres av Sjømatrådet. Det har EFTAs overvåkningsorgan, ESA, gjort klart i en sak som ble reist i 2016. Dette må gjøres av andre aktører med midler som stilles til rådighet av bedriftene eller organisasjonene eller ved søknad til staten. I dag står enhver selger fritt til å produsere og markedsføre hval som en virkelig god middagsrett i Norge.

Høgre støttar forslaget om å utvide verkeområdet til fiskeeksportlova til å omfatte makroalgar, altså tang og tare. Dette vil ha som konsekvens at det kan krevjast inn marknadsavgift og forskingsavgift for eksport av makroalgar, slik at tang og tare kan bli inkluderte i arbeidsområda til Norges sjømatråd og Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering. Det blir dermed lagt til rette for vidareutvikling av tang- og tarenæringa gjennom m.a. marknadsføring, kompetansebygging og forsking. Under behandlinga av saka i næringskomiteen har det kome inn forslag om å utvide fiskeeksportlova sitt verkeområde til òg å inkludere sjøpattedyr, i praksis kval. Dette har fått brei støtte i elleve høyringssvar frå Fiskarlaget, Fiskebåt, andre organisasjonar, enkeltståande bedrifter, kommunar og privatpersonar. Fiskeriog havbruksministeren har i sitt svar til komiteen derimot vore til dels svært kritisk til dette forslaget. Dette er grunngjeve på fleire måtar, men først og fremst med at vågekval sidan 1983 har stått på lista over trua artar som det er forbod mot å handle med i konvensjonen om handel med trua og at det vil kunne få negative konsekvensar for eksporten av norsk sjømat dersom kval blir teke inn i lova. Det er mange grunnar til at vi bør fangste, eksportere og konsumere meir kvalkjøt: ut frå eit heilskapleg og berekraftig forvaltingsomsyn, at kvalkjøt er sunt og godt, har eit lågt klimaavtrykk, og at det sjølvsagt er ei viktig næring med stort vekst- og utviklingspotensial. Det kan her òg nemnast at kvalfangst i Noreg skapar etterlengta aktivitet på fiskemottak utanfor skreisesongen.

Høgre har difor heller føreslått at Stortinget skal be regjeringa kome tilbake med ei grundigare og nærare vurdering av konsekvensane det vil ha dersom verkeområdet til fiskeeksportlova òg vil omfatte sjøpattedyr, og vidare eventuelle avbøtande tiltak som vil kunne vere aktuelle. Bakgrunnen for dette forslaget er òg tilbakemeldingane som har kome i saka, og som sår tvil om fiskeri- og havbruksministeren sitt grunnlag for frårådingane er riktige. Høgre vil òg støtte forslag som går ut på at regjeringa skal·utarbeide tiltak som kan auke fangst og eksport av kval samt norsk konsum av sjøpattedyr.

[10:12:40]: Nærings- og fis- keridepartementet foreslår i proposisjonen å utvide virkeområdet i fiskeeksportloven til å omfatte makroalger som tang og tare. Departementet viser i proposisjonen til at det eksisterende begrepet fisk og fiskevarer i loven ikke omfatter makroalger, og foreslår i proposisjonen å utvide lovens virkeområde med marine produkter. Opplisting av arter som omfattes av lovens virkeområde, foreslås utvidet til å inkludere makroalger. Fremskrittspartiet støtter en sånn vurdering og ser på det som et viktig grep for å kunne utvikle tang- og tarenæringen i landet videre og sikre mer kunnskap og mer næringsaktivitet langs kysten knyttet til tang og tare som marine ressurser. I komiteens høringsrunde kom det inn elleve høringsinnspill, der det bl.a. blir pekt på at hval og andre sjøpattedyr også bør innlemmes i den nye loven. I statsrådens svarbrev av 12. april i år til komiteen framholdes det at sjøpattedyr ikke bør innlemmes i fiskeeksportlovens virkeområde så lenge vågehval står på listen over truede arter,

men som for andre ressurser må bestandene beskattes ut fra en helhetlig og bærekraftig forvaltning. Norsk hvalfangst forvaltes bærekraftig og beskattes med et lite uttak i forhold til bestandene. Det er viktig å høste av hele næringspyramiden, og fangst av sjøpattedyr er viktig for å skape balanse i de marine økosystemene. I tillegg til at økt beskatning er viktig av forvaltningshensyn, er kjøttet både sunt og kortreist med lave klimaavtrykk. Det er bred enighet om at det er viktig å tilrettelegge for et bærekraftig kosthold, selv om enkelte av regjeringens medlemmer kan gi inntrykk av noe annet. Fremskrittspartiet ønsker en mer offensiv tilnærming fra regjeringen, med tiltak for å øke fangst og norsk konsum av sjøpattedyr, og samtidig igangsette arbeider med informasjon ut til markeder om fordeler med bærekraftig forvaltning av sjøpattedyr som sunt kosthold med lave klimaavtrykk,

Høyre og Rødt, som handler om at regjeringen skal gjøre en grundigere og nærmere vurdering av saken. Det er en klok tilnærming. Saksordføreren sa at

verkeområdet til Sjømatrådet i stor grad for eksportretta tiltak på sjømatfeltet. Det er veldig bra at ein òg inkluderer makroalgar.

Så har det kome opp ein diskusjon om kval. SV er ikkje motstandar av kvalfangst. Vi har alltid vore tilhengarar av det, så lenge det føregår på ein berekraftig måte når det gjeld bestand, og på ein dyrevelferdsmessig forsvarleg og god måte. kval skal bli inkludert i Sjømatrådet sitt arbeid, er på mange måtar det ein er ueinige om her. Der er min oppfatning at

av. Når det gjeld å skaffe meir kunnskap, ønsker eg å lytte nøye til kva statsråden har å seie, for eg tenkjer at det kan vere greitt for Stortinget å vite. Kvalfangst er ei tradisjonsrik næring i Noreg fleire tusen år tilbake i tid. Den første oljealderen var på 1000-talet, handla om sjøpattedyr og var avgjerande for heile utviklinga av Noreg som sjøfartsnasjon og bygging av dei store vikingskipa osv. Det var avgjerande for den tida.

I Rødt støtter vi det som er sakens egentlige tema, å åpne for eksport av tang og tare og den type sjøprodukter, det er viktig å fokusere på dette framover. Vi kan høste mer av havet og skape nye næringer på dette området, så det er viktig. Men vi lever ikke av tangsalat alene, i hvert fall ikke vi nordlendinger. Vi må jo ha kjøtt på tallerkenen, så jeg vil benytte anledningen til å slå et slag for hvalfangsten. Det er en

toget inn langs nordlandskysten. De gikk så langt at de forsøkte å senke båter. Dette er en næring som vi fra politisk nivå er skyldig å ta godt vare på og hjelpe framover. Vågehvalbestanden er i stor vekst, bestanden er betegnet som livskraftig, eller «of least concern», som det heter på rødlistespråket. Markedssituasjonen for hvalen er så vanskelig at man bare fanger halvparten av det som er den vitenskapelig

for det første – få økt eksporten til de landene som vi kan eksportere til i dag, men også se på om det er muligheter for å utvide dette markedet, slik at vi kan få en god pris for hvalkjøttet,

tang og tare. Dette innebærer at tang og tare blir en del av arbeidsområdet til Sjømatrådet og til Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering, FHF. Arbeidet vil finansieres av en avgift som legges på eksportverdien av tang og tare. og tare. Tang og tare er en marin ressurs vi kan utnytte enda bedre, herunder som mat. Det er en økende interesse for å utvikle den norske tang- og tarenæringen, og regjeringen ønsker å legge til rette for dette. Vi trenger mer kunnskap og næringsaktivitet knyttet til tang og tare, og vi vet allerede at tang og tare lagrer langt mer CO2 enn skogen på land. Næringen har lenge signalisert et behov for tilgang til ressursene som Sjømatrådet og FHF besitter, jeg er trygg på at vi kan oppfylle ønsket i dag. Jeg merket meg at et mindretall i næringskomiteen ønsker at regjeringen skal vurdere spørsmålet om hval nærmere. La meg være tydelig på at hval er et fantastisk produkt, og at jeg heier Jeg mener likevel at Sjømatrådet ikke skal markedsføre hvalkjøtt. Selv om det nå er ro rundt norsk hvalfangst, vil det fremdeles være risiko for sjømateksporten, og for Norges omdømme for øvrig, forbundet med markedsføringskampanjer eller fremme av konsum av hvalprodukter i regi av Sjømatrådet. Det må finnes andre hensiktsmessige måter å fremme konsumet av hval i Norge på. Norge på. Av 184 land som er partnere i konvensjonen om internasjonal handel med truede arter, det vi kjenner som CITES, Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, har 180 land importforbud importforbud for vågehval. Japan er – og vil sannsynligvis forbli – det eneste reelle eksportmarkedet. Så lenge hval er listet, er min vurdering at hval ikke bør inn i fiskeeksportloven. Det er å starte i feil ende, og da er heller ikke markedsføring aktuelt. Norsk hvalpolitikk ligger for øvrig fast. Det eneste jeg har endret, er å øke kvoten fra 917 til 1 000 dyr. Å innta tang og tare i fiskeeksportloven legger til rette for videreutvikling av en marin næring med vekstpotensial. Regjeringen ber derfor om at Stortinget gjør vedtak til lov om endringer i fiskeeksportloven for å utvide lovens virkeområde til å omfatte makroalger.

Begge utgreiingane gjeld moglege økonomiske skadeverknader ved oppstart av norsk kommersiell vågekvalfangst. Den første rapporten blei gjort i etterkant av gjenstart av kvalfangsten i 1993, den andre i samband med opphevinga av det sjølvpålagde eksportforbodet av kvalprodukt i 2001. Konklusjonen var at norsk kvalfangst i det store og heile ikkje har hatt negative konsekvensar for norsk eksport eller omdøme. Faktisk har kvalfangsten kanskje verka positivt på turismen. turismen. Gjeve dette utgreiingsarbeidet, kan frykta for store negative verknader for eksport av norsk sjømat dersom kval blir teken inn i fiskeeksportlova, vere ugrunna? [10:26:39]: Jeg mener at jeg i mitt innlegg redegjorde godt for de vurderingene vi har gjort. Saken er at fangst og handel med hval er et sensitivt spørsmål globalt, selv om jeg med hele mitt hjerte skulle ønske at situasjonen var annerledes. Hval er bærekraftig mat. Jeg mener også det er viktig at vi beskatter denne arten bærekraftig. Det legger vi opp til ved at vi har økt kvoten til 1 000 dyr i år. Selv om det nå er ro rundt norsk hvalfangst, vurderer jeg at det vil være en risiko for sjømateksporten og for Norges omdømme for øvrig forbundet med markedsføringskampanjer. Så lenge 180 land

Som nemnt i innlegget mitt, har forslaget om å utvide fiskeeksportlova sitt verkeområde til også å inkludere kval, fått brei støtte i elleve høyringssvar frå Fiskarlaget, Fiskebåt, andre organisasjonar, enkeltståande bedrifter, kommunar og privatpersonar. Gjeve den sterke støtta kval har, bør ein ikkje då i det minste gjennomføre ei ny utgreiing for å avklare om den risikoen ministeren åtvarar mot, faktisk er reell? Oppbyggin- gen av merkevaren Seafood from Norway har pågått i flere tiår. Våre bedrifter, Sjømatrådet og utenrikstjenesten vår arbeider hver eneste dag, og vi slåss i verdensmesterskap

Jeg er glad for engasjementet som Høyre legger for dagen, men gjennom åtte år i regjering gjorde man ingenting for å endre fiskeeksportloven. Det første jeg møtte da jeg ble fiskeri- og havminister, var at nettverket for tang- og tarenæringen ba innstendig om at jeg måtte se annerledes på det enn mine forgjengere så de kunne få

Som vi hører i denne salen, er det fullt mulig å argumentere godt for norsk hvalfangst og for at dette er et produkt som verden skulle ha sett mer av. Vi er jo ikke uenige her, men i en situasjon hvor vi har behandlet denne saken i komiteen, har vi fått elleve høringsinnspill fra næringsaktører som virkelig vil noe. Det er i pengeverdi kanskje ikke den aller største kystnæringen vi har, men den er viktig på de plassene der den foregår, og den er viktig for

og vi må bruke alle de gode kreftene vi har, til arbeid der vi kan oppnå resultater. Som jeg forsøkte også å si i mitt innlegg, er det slik at for at det skulle vært fornuftig å bruke penger internasjonalt på på markedsføring gjennom Sjømatrådet når det gjelder hval og sjøpattedyr, måtte vi først ha etablert en annen situasjon i CITES. Der er det 180 land som har importforbud mot hvalkjøtt, og det kreves to tredjedels flertall for å endre på den situasjonen. Så lenge det i alle disse landene, mener jeg det vil være liten mening i å skulle bruke ressurser på eksport til de samme landene. Vi jobber intenst med Japan, og det jobbes også for å få på plass en frihandelsavtale med Japan. Det er det reelle markedet vi har. Så har jeg tillatt meg å si at når

[10:32:06]: Jeg vil først si det er positivt at Stortinget og regjeringen er så enig i at vi må få inn tang og tare i denne loven. Det er en eksportnæring som kan bli enormt stor. Det spises faktisk mer tang og tare i verden enn laks. Vi har noen veldig spennende miljøer, bl.a. på Sandhornøy,

Jeg frykter at dette er en vurdering på autopilot fra utenriksministerens side, som sier at de mener det man alltid har ment, at dette er en fare for annen fiskeeksport,

Vi tror det er ganske urealistisk å tenke at verden i dag ser ut som den gjorde på 1980- og 1990-tallet. At andre land skal reagere,

Dette er en vurdering som er gjort på autopilot. Det har ikke blitt sagt fra politisk ledelse at man ønsker å få en ordentlig utredning av om situasjonen virkelig er sånn i dag. Jeg er ganske sikker på hva konklusjonen kommer til å være hvis man får en sånn vurdering, men det krever politisk vilje til å stå opp for en kystnæring som jeg tror har en stor framtid. Den vil også ha en stor framtid hvis man følger de andre forslagene fra opposisjonen. Det dreier seg om å se på hvilke virkemidler vi har.

Jeg er skuffet over at regjeringen ikke står opp for hvalfangsten. Dette er i alle fall et tydelig signal om hva det politiske alternativet er i denne saken.

Forrige taler har ingen tro på at hvis vi selv setter hval på dagsordenen, kan det bli oppstandelse på verdensmarkedet. Hva hvis representanten tar feil? Hva skjer da? Norge eksporterte sjømat for 150 mrd. kr i fjor.

for å markedsføre et produkt som er forbudt i nesten hele verden. Det er det denne saken dreier seg om. Jeg vil be opposisjonen om å tenke seg om én gang til.

Høyre er et ansvarlig parti, og jeg er helt enig i at vi ikke bare kan legge dette i potten og sette ting i spill. Dette er en så viktig eksportnæring. Derfor er nettopp forslaget fra Høyre at

Det er også risikofritt å få en sånn vurdering. Det er forslaget, som jeg virkelig hadde trodd at Arbeiderpartiet og Senterpartiet ikke ville ha problemer med å støtte. Jeg er veldig glad for signalene

Eg er litt overraska over det innlegget som arbeidarpartirepresentanten nettopp hadde. Han kan umogleg ha lese sakspapira, han kan umogleg ha sett seg inn i saka, for det er ikkje slik at Høgre har gått for at ein skal ta sjøpattedyr inn i fiskeeksportlova no. Det vi ber om, er at regjeringa gjer ei ny vurdering og så kjem tilbake til Stortinget med det.

òg vil omfatte sjøpattedyr, og vidare eventuelle avbøtande tiltak som kunne vere aktuelle.» Det bør vere i Stortingets interesse å få det oppklart,

en utredning kan da ikke være noe problem, mer kunnskap kan da ikke være feil. Det kan da umulig være skadelig, det kan umulig være farlig. Hva i all verden er det Stortinget skal be regjeringen utrede? Hvordan kan regjeringen vite hvordan en slik sak kan bli møtt i framtiden? Hva i all verden skal et embetsverk og en statsråd svare på det? Man vet jo ikke hva som vil skje. Det kan til og med være litt tilfeldig hva som skjer. Det er risikoen som er utfordringen. Faren ligger i å sette selve saken på dagsordenen. Det er det som er problematikken, det er kanskje det et flertall på Stortinget er i ferd med å gjøre nå – med de konsekvensene det kan ha, eller konsekvensene det ikke vil ha. Det vet man jo ikke.

[10:44:00]: Jeg har lyst til å minne om at bakgrunnen for at vi i dag diskuterer fiskeeksport loven i Stortinget, er at dagens regjering – i motsetning til den forrige – har ønsket å ta et initiativ for å gi større muligheter til en næring som er i en veldig tidlig fase, nemlig dem som forsøker å lage butikk av tang og tare. Det var nei fra forrige regjering, det ble ja fra meg og dagens regjering. Vi har en spennende diskusjon om norsk hvalfangst, til InvestEU hvalfangst. Jeg skulle ønske at situasjonen internasjonalt var en annen, men 180 land med importforbud er ganske sterkt. skulle vi virkelig gjøre noe med den situasjonen, måtte det et stort, grunnleggende arbeid over mange år til for å få gjort noe med det. Å begynne med fiskeeksportloven er å begynne i feil ende. Jeg har selvsagt fått med meg at det er flere høringsinstanser som har pekt på at det kunne være en god idé likevel. Jeg har likevel lyst til å understreke at Sjømatbedriftene,

hver eneste dag for å øke norsk sjømateksport, er ikke blant dem som gir en slik tilråding. Sjømatrådet sier direkte til oss at de er veldig skeptiske til jeg tror vi skal ta det innover oss. Jeg lytter gjerne til representanten Bård Ludvig Thorheim, han har alltid mye godt å bidra med, men i dette spørsmålet lytter jeg til fagfolkene – jeg lytter til industrien, til eksportørene og til dem som er der ute og jobber med norsk sjømateksport. Jeg har brukt mye tid sammen for noen uker siden var jeg med dem i Barcelona på den store sjømatmessen. Jeg ser hvilket stort arbeid som nedlegges for å knytte nye kundekontakter, for å få på plass nye kontrakter og for å fortsette å bygge opp om den sterke merkevaren Seafood from Norway. Jeg er ikke villig til å ta risiko og sette det i spill når det ikke finnes en mulig oppside fordi det er importforbud i 180

Jeg er veldig fornøyd med at det ser ut som at Stortinget samler seg bredt om det som har vært vårt initiativ i saken, nemlig å utvide fiskeeksportloven til også å omfatte tang og tare. Det er veldig bra, og det ser jeg fram til.

(H) [10:47:16]: Takk til statsråden for gode ord. Jeg vil også berømme hans initiativ nettopp til å få tang og tare inn i denne loven. Det ble gitt støtte til tang og tare tidligere, nå tar denne regjeringen det videre, og det er bred oppslutning. Det er veldig bra. det gjelder spørsmålet om hvordan vi kan få kunnskap om dette, som representanten Knag Fylkesnes er inne på, er det ikke noen norsk offentlig utredning man går inn på da. er snakk om, er å bruke det store utenriksapparatet vi har. Vi har nesten 100 ambassader, og det er snakk om markedsføring av hvalkjøttsalg i Japan – kun i Japan. Det er ikke snakk om å markedsføre noen andre steder. Det at andre land skulle reagere sterkt på det,

mai 2023 Innstilling fra næringskomiteen om Samtykke til inngåelse av bidragsavtale og garantiavtale med Den europeiske union (EU) om norsk tilknytning til InvestEU (Innst. 338 S (2022–2023),

at Norge samarbeider med Europa for at vi skal kunne utvikle industrien videre og skape nye grønne arbeidsplasser, og at Norge ikke alene skal kunne lykkes med grønn og digital omstilling, hvis ikke vi gjør det sammen med resten av Europa. InvestEU som programsamarbeid gir Norge tilgang til viktig forskning, infrastruktur og teknologi som vi vanskelig kan utvikle alene. Derfor er også InvestEU et hovedvirkemiddel for å skape næringsutvikling og nye jobber av denne innsatsen i Norge. veldig enig med regjeringen, Arbeiderpartiet og Senterpartiet, som skriver i innstillingen at vi vil stå overfor store oppgaver i årene som kommer, vi må kutte klimagassutslipp, skape flere arbeidsplasser over hele landet og øke eksporten. For å løse disse utfordringene vil det være behov for en aktiv næringspolitikk. Det er Høyre helt enig i. Vi er også enige i det Arbeiderpartiet og Senterpartiet skriver om at skal vi få til det og lykkes i næringspolitikken, må vi sikre gode og stabile rammevilkår for norske bedrifter. Det er veldig fint at det står i innstillingen, men vi skulle også ønske at det

takke representanten Hofstad Helleland for at hun åpnet en debatt i denne saken. Det er jo mye morsommere å være saksordfører når det faktisk blir en debatt. Jeg vil også takke hele komiteen for at de har vært så effektive i denne saken. Det har vært et godt samarbeid, tilknytning til InvestEU Denne saken er om samtykke til å inngå en bidragsavtale og en garantiavtale med EU om norsk tilknytning til InvestEU. Det er et program som skal bidra til å utløse samfunnsøkonomisk lønnsomme investeringer i nyskapende og bærekraftig næringsliv. InvestEU inneholder finansielle virkemidler, som innebærer lån, garantier og egenkapitalinstrumenter for å støtte Europas gjenoppbygging etter pandemien og legge grunnlag for en grønnere, mer digital og robust europeisk økonomi. Samlet er det programmets ambisjon å mobilisere minst 372 mrd. euro i nye investeringer i Europa innen 2027. Minst 30 pst. av disse investeringene skal øremerkes til klima- og miljørelaterte prosjekter i tråd med EUs klimamål. Her er jeg helt sikker på at norsk næringsliv både kan og vil bidra sterkt til å gjennomføre disse ambisjonene. Grunnen til at vi behandler dette, er at det har økonomiske konsekvenser, og beløpene er allerede bevilget gjennom statsbudsjettet for 2022. Nå kan jeg bare si at jeg er veldig glad for at norsk næringsliv nå formelt kan gå inn i InvestEU, og at regjeringen legger til rette for en enda mer kraftfull finansieringsverktøykasse. Dette kan bidra til å få på plass nødvendig infrastruktur, inngåelser av partnerskap som forener utslippskutt og næringsutvikling, og bidra med risikoavlastning for næringslivet vårt. Statsråd Jan Christian Vestre

samtykkeproposisjonen om InvestEU-avtalene i en hektisk, travel vårsesjon. Det er veldig viktig at vi kommer i mål med tilknytningen til dette programmet, som er prioritert. Norge har heldigvis god tradisjon for, og ikke minst har vi gode erfaringer med, deltakelse i EUs ulike programsamarbeid. Vi er flinke til å få mye kapital hjem til Norge er med fra startstreken. Vi har allerede bred deltakelse, bl.a. gjennom Horisont Europa, EU4Health, Digital, det europeiske forskningsfondet, romprogrammet og ikke minst EUs innovasjonsfond. Det er viktig for norsk næringsliv, og det er absolutt en del av den aktive næringspolitikken som skal mobilisere mest mulig privat kapital til det grønne skiftet i Norge. mange måter et nybrottsarbeid. Det samler, det videreutvikler, og det forsterker låne-, garanti- og egenkapitalvirkemidlene fra de andre rammeprogrammene i ett program. Vi har tidligere hatt tilgang til deler av disse virkemidlene gjennom Horisont 2020. Samtykke til avtalen om norsk tilknytning til InvestEU vil nå gi Norge deltakelse i disse virkemidlene og flere. Det vil også være nytt at deler av virkemidlene implementeres gjennom Den nordiske investeringsbank i tillegg til Den europeiske investeringsbank og Det europeiske investeringsfondet. Omorganiseringen av investeringsvirkemidlene i EU gjør at det har vært, og er, større usikkerhet rundt utformingen av InvestEU enn de andre programmene. Det har derfor tatt tid å få på plass norsk deltakelse, men vi er fornøyd med at avtalene er i tråd med de tidligere forankringene og bevilgningene til Stortinget. Da vi kom i regjering, var noe av det første vi gjorde i tilleggsproposisjonen vår til statsbudsjettet, å øke innsatsen i InvestEU. Det er fordi økt innsats i InvestEU vil gi mer kapital kapital til det grønne skiftet i Norge. Vi har et stort arbeid foran oss. Det haster. Derfor må vi styrke innsatsen der vi kan få stor avkastning på innsatsen, og det er bl.a. i InvestEU. Det er godt å se at hele komiteen er positiv til programmet. Gitt Stortingets samtykke i dag, ser jeg fram til at vi «asap» får inngått avtalene med EU, og ikke minst at vi ser de første norske investeringene under programmet. Jeg vil si at vi er i godt driv, til tross for at noen mener noe annet. Vi satte i fjor investeringsrekord i norsk fastlandsøkonomi. 450 mrd. kr ble investert i norsk fastlandsøkonomi i fjor, en økning på 15 pst. Vi må tilbake til 2007 for å finne like høy vekst i et enkeltår. Vi kan glede oss over at det i fjor ble skapt 100 000 nye private arbeidsplasser i norsk økonomi.

Det er fortsatt investeringsoptimisme. Det gjennomføres nå grønne omstillingsprosjekter i hele næringslivet vårt, fra de små bedriftene til de mellomstore bedriftene og de store industrilokomotivene alle er med på dette. Regjeringen bidrar både gjennom stabile, langsiktige rammevilkår som skal få kontroll på den største prisveksten vi har opplevd siden jappetiden på 1980-tallet, gjennom en effektiv skattepolitikk som bidrar til at vi har høyest mulig verdiskaping i norsk økonomi, gjennom det grønne som er en historisk satsing på å ta de grønne industriene fra ord til handling i politikken, og gjennom 100 konkrete tiltak, 60 mrd. kr i risikoavlastning, lån, garantier, egenkapital og tilskudd, som nå gjør at det er prosjekter under utvikling og bygging over hele landet. Med Stortingets tilslutning til InvestEU, til det arbeidet som nå gjøres med industripartnerskapet med Europa, med Green Alliance – vi har signert på høyt nivå med EU-kommisjonen – og med økt innsats også mot andre viktige, sentrale markeder i Europa, vil dette åpne dører og bidra til betydelig større

«Statkraft har den senere tiden blitt kritisert for å gi store bonuser til ledelsen i en strømpriskrise til tross for nye krav til det statlige eierskapet, for å gå i konflikt med urfolk i Chile, høyst sannsynlig bidra til tvangsarbeid i Kina og for å ta i bruk private helseforsikringer. Mener statsråden ledelsen i Statkraft forvalter sitt ansvar og mandat som et statlig eid selskap på en til- fredsstillende måte?»

[10:59:31]: Vi har mange statseigde selskap i Noreg som fyller viktige funksjonar i det norske samfunnet. Felles for dei alle er at når ein er statseigd, skal ein følge dei føringane som storting og regjering legg for selskapa. I Noreg har vi organisert dette gjennom eigarskapsmeldinga, der både meldinga, innstillinga til Stortinget og dei medfølgande vedtaka dannar grunnlaget for korleis statseigde selskap skal opptre. Vi har hatt eigarskapsmeldingar i lang tid, og felles for dei siste 15–20 åra har vore at menneskerettar skal vere ein sentral del av kommunikasjonen til selskapa. Menneskerettar skal ein ikkje bryte. Det betyr at når statlege selskap opererer anten i Noreg eller i utlandet, skal ein ikkje bryte menneskerettane. Dei skal stå fjellstøtt. Det inneber også at når ein opererer i land som kanskje ikkje har ein like god tradisjon for å følge opp menneskerettane sjølv, så skal selskapa gjere heilt eigne vurderingar om tiltak og aktivitetar dei driv med i desse landa, er i tråd med dei forpliktingane Noreg har knytt seg til. Sånn er det, og det har Stortinget vedtatt og sagt ettertrykkeleg. Det er einstemmig fleirtal i Stortinget rundt dette.

Vi har Chile som eitt eksempel. Mapuche-folket ser på Pilmaiquén-elva som heilag og sentral i heile deira kultur. Det vil for dei vere eit djupt inngrep i deira kultur og samfunn dersom den blir lagd i røyr og utnytta. Dette blei sett på spissen 23. februar i år, da aksjonistar som ønskte å stoppe Statkraft sine planar om å bygge ut, blei skotne på av chilenske myndigheiter.

Chile er verkeleg på andre sida av kloden. Det å ha moglegheita til å møte folk som står i dette her, som ser sin eksistens som kultur vere truga, gjer veldig sterkt inntrykk.

Her ser vi også langt verre påstandar, som bestikkingar, etablering av falske urfolksorganisasjonar, påstandar om mediekampanjar og bakvasking,

Vidare har internvurderinga til Statkraft sjølv kome fram til at det er veldig sannsynleg at Statkraft er knytt til tvangsarbeid i Kina.

ein bonus for å ha selt vasskrafta dyrare enn konkurrentane. Då er det på tide å spørje: Kva gjer statsråden med dette – eit selskap som blir styrt utanfor kontrollen til Stortinget? Statsråd Jan [11:04:52]: Det har vært rettet mye oppmerksomhet mot Statkraft i det siste, og det er veldig forståelig, både i lys av situasjonen i kraftmarkedet og i lys av konkrete forhold knyttet til selskapets virksomhet. virksomhet. Det går klart fram av eierskapsmeldingen som ble behandlet i Stortinget i februar – med tilslutning fra et bredt flertall i Stortinget – at statens mål med eierskapet er høyest mulig avkastning over tid, innenfor bærekraftige rammer. Det betyr at selskapet må balansere økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft. Det framgår videre i eierskapsmeldingen at det skal være en klar rollefordeling mellom eier og styrene, og det er styrene i selskapene som har ansvaret for selskapets drift, og for å tilsette og vurdere ledelsen i selskapene. Som eier har vi selvfølgelig forventninger til selskapene, og de forventningene skal bygge opp under målene vi har med eierskapet. Vi vurderer hele tiden hvordan styret følger opp disse forventningene, bl.a. gjennom den eierdialogen vi har med Statkraft og alle de andre selskapene i statens portefølje.

Vi forventer nå at selskapene skal inkludere FNs bærekraftsmål i sine strategier, og de skal jobbe med det i det daglige. Vi er tydelige på at selskapene skal være ledende i arbeidet med ansvarlig virksomhet, og det betyr altså at man skal være bedre enn de andre selskapene. Vi forventer at selskapene skal gjennomføre aktsomhetsvurderinger, bl.a. for å se på risiko. Her skal det benyttes anerkjente internasjonale metoder. Vi sier at selskapene skal respektere menneskerettighetene, og ikke bare det, de skal være ledende i arbeidet med ansvarlig og ansvarlig arbeidsliv, og selskapene skal fremme retten til fri fagorganisering i hele leverandørnettverket sitt. I tillegg har vi strammet betydelig til når det gjelder forventningene innen klima og miljø, og vi er nå det første landet i verden som forventer vitenskapsbaserte klimamål fra selskapene.

Når det gjelder bonuser til ledelsen, regner jeg med at det er bonuser til Statkrafts krafttradere det her henvises til. Her har Statkraft hatt ordninger som har vært urimelige, de er sågar omtalt som umusikalske av styret i Statkraft. Vi har tydelig formidlet statens syn på dette til selskapet. Selskapet har erkjent dette, de har beklaget dette, og de har gjort vesentlige begrensninger i ordningene. Når det gjelder konflikt med urfolk i Chile, kan vi si at utbygging av fornybar energi ofte er krevende, bl.a. fordi det skal benyttes arealer og naturressurser som også kan brukes til andre formål, eller fordi konsekvensene for dem som blir berørt, kan være betydelige. Ofte er det mange dilemmaer og ingen enkle svar. Det har vi også gode eksempler på her hjemme, som vi tar lærdom fra. Derfor er det viktig med gode prosesser og involvering. Her har vi som sagt klare forventninger til selskapene, og så er det styret som må gjøre de konkrete vurderingene. Det skal ikke vi som eier gjøre. at de forstår at det er viktig, og at de selv er opptatt av å lytte til lokale interesser, enten det knytter seg til natur, urfolksrettigheter eller andre forhold. Statkraft har også gitt uttrykk for at måten selskapet gjennomfører prosjektene på, skal være og er basert på internasjonalt anerkjente standarder og respekt for menneskerettigheter. Det sier de også har bidratt til å skape en presedens i Chile for nettopp involvering, håndtering av konsultasjoner og klager og samarbeid lokalt.

Når det gjelder tvangsarbeid i Kina, er dette en veldig kompleks problemstilling fordi hele Vesten har gjort seg avhengig av kinesisk solcelleproduksjon. Det kan vi ikke løse gjennom eierskapspolitikken, det må vi løse gjennom mer produksjon i Vesten. Selskapet har selv vært tydelig på at det er risiko – de har selv gjort risikovurderinger, det startet de med allerede for to–tre år siden – og selskapet har iverksatt to tiltak for å sørge for at det er bedre kontroll på disse disse leverandørene. Statkraft er et stort og viktig selskap for oss. Vi følger opp så godt vi kan, men vi må bruke de virkemidlene som Stortinget har forutsatt i eierskapsmeldingen.

Så vidt eg veit, gjer aldri departementet og eigarskapsavdelinga der eigne vurderingar av om det stemmer at det har skjedd menneskerettsbrot ulike stader i verda,

der det er klare forventningar, og der det er ulikt fordelt om ein blir følgt opp av selskapa eller ikkje – skal det få konsekvensar? Skal det ha betydning for styra vi set inn der, dersom ein ikkje følger opp dei klare formaningane

[11:13:29]: Selvfølge- lig betyr eierskapsmeldingen noe. Vi har ikke skrevet disse forventningene fordi vi ikke mener alvor. Det er få ting selskapsteamene i eierskapsavdelingen nå bruker mer tid på enn nettopp å følge opp selskapene på bærekraftsspørsmål. Vi har økt antallet forventninger og gjort dem såpass detaljerte og tydelige at dette har blitt et ganske stort både for eierskapsavdelingen hos oss og ikke minst for selskapene selv. Vi er en mer ambisiøs eier, og vi er blitt en tøffere eier. Vi stiller sannsynligvis langt flere spørsmål enn tidligere, vi gir oss ikke alltid med de svarene vi får, og da spør vi på nytt. Det er selvfølgelig slik at vi gjør våre vurderinger i departementet. Til syvende og sist er det mitt ansvar hvilke vurderinger som gjøres, og hvis jeg ikke føler meg komfortabel med de svarene jeg får fra selskapets styre, stiller jeg selvfølgelig spørsmålene på nytt. Hvis vi har eksempler på selskaper som har styrer som ikke lytter til eierne, uansett om det er private eiere eller det er staten som eier – som da representerer oss alle sammen – vil det naturligvis kunne få konsekvenser. Jeg har full tillit til styret i Statkraft sin håndtering av de sakene det her har vært snakk om. Det ble åpenbart gjort feil når det gjaldt trading-bonusene. styreleder beklaget offentlig, og ordningen er vesentlig strammet inn. Når det gjelder verdikjeden for sol i Kina, er det selskapet selv som har vært ute offentlig og sagt at det her er stor risiko for brudd på menneskerettighetene. Det gjelder for alle som kjøper solcellepaneler som er produsert i Kina, som altså kontrollerer 80 pst. av dette markedet. Det kan ikke Statkraft løse alene; det må vi løse gjennom internasjonalt samarbeid, gjennom å bygge opp europeiske verdikjeder og gjøre oss mindre avhengige av land vi ikke har sikkerhetspolitisk samarbeid med. Når det gjelder Chile, er det en sak vi har brukt ganske mye tid på. Da denne saken ble kjent, ba vi om ytterligere informasjon. Avdelingen hos oss har fortsatt dialog med selskapet. Det er som sagt ikke full oversikt over denne situasjonen ennå, og vi skal skaffe oss enda bedre oversikt. Statkraft har fortalt oss at de tar dette på det største alvor, at de er opptatt av sitt omdømme, de er opptatt av å involvere lokalbefolkningen. Det de har fortalt oss, er ganske detaljert, og de har også sagt det utad. Det er om lag 20 urfolkssamfunn som er involvert rundt dette prosjektet, i den aktuelle elven, og de har til dags dato hatt over 400 møter med lokalsamfunn og organisasjoner. Det er to Det er to grupper hvor motstanden er størst mot dette prosjektet, og de ble opprettet i 2011 og 2015. Statkraft har ikke identifisert at dette er mennesker som er fra området, de sier at de har dialog med de fleste av disse samfunnene. Hvis selskapet kan gjøre mer for å bli enda bedre på å ha dialog med urbefolkningen og med lokalmiljøet, er jeg helt sikker på at selskapet vil være opptatt av det. Vi kommer selvfølgelig til å følge opp dette videre i eierdialogen med Statkraft, som enhver annen god, ansvarlig eier bør gjøre.

Først vil jeg takke representanten Fylkesnes for at han stiller disse viktige spørsmålene her i salen. For Arbeiderpartiet er et aktivt og ansvarlig statlig eierskap et viktig prinsipp, det var grunnleggende for eierskapsmeldingen vi la fram i høst. Eierskapsmeldingen har lagt vekt på og tydeliggjort statens forventninger til selskapene. Mest relevant i denne saken er selvfølgelig etterlevelsen av bærekraftsmålene og statens forventninger til at selskapene er ledende i arbeidet med ansvarlig virksomhet og gjennomfører aktsomhetsvurderinger i tråd med anerkjente metoder. Det innebærer å ha gode retningslinjer og systemer for å identifisere og håndtere potensielle – og faktiske – negative konsekvenser selskapets virksomhet kan påføre mennesker, samfunn og miljø. Det forutsetter at selskapene har en meningsfull dialog med interessenter, bl.a. urfolk, og det omfatter både egen virksomhet og leverandørkjeden. Statkraft, som er et statlig selskap, har fått mye oppmerksomhet det siste året, og jeg synes det er veldig fint at offentligheten følger med på foretak som forvalter fellesskapets ressurser. Slik skal det være. Vi som fellesskap eier Statkraft sammen. har statlig eierskap, gjør, gjenspeiler de verdiene og holdningene vi har som samfunn. Derfor er jeg glad for at SV løfter denne debatten her i folkets sal. Den offentlige debatten har fokusert særlig på det urolige kraftmarkedet, på utbetalinger av bonuser og lederlønn og ikke minst på konflikt med urfolk. Vi er helt enig med SV i at Statkraft har hatt bonusordninger som har vært urimelige, og det har også statsråden sagt seg enig i. Vi er glad for at Statkraft nå har signalisert endringer, og vi kommer til å følge med på utviklingen videre.

Allikevel mener vi at Statkraft bør spille en viktig rolle i å utvikle fornybare energiløsninger, både i Norge og utenfor Norges grenser. Jeg tror et sterkt Statkraft som har klare forventninger og verdier fra det norske folk, kan bidra til at vi får en best mulig utbygging av fornybar energi som også ivaretar hensynet til bl.a. urfolk. urfolk. Statkraft eies av fellesskapet. Våre verdier og holdninger står til eksamen hver eneste dag i de statlige selskapene. Det er et ansvar som både vi folkevalgte, statsråden og lederne i disse selskapene skal ta på høyeste alvor.

og si at det gjøres gode vurderinger også fra Statkraft sin side i disse spørsmålene. det er viktig at vi har med oss inn i denne debatten at Statkraft er det største fornybarselskapet i Norge, og det er det også i Europa. virkelig en stor bedrift, som vi har grunn til å være stolte av, og som har et oppdrag om å operere andre steder, også utenfor Europa. Det jeg tror vi har fått med oss veldig godt i Norge, er at det er konflikter rundt utbygging av fornybar kraft. Det er ikke unikt for Norge. Slik er det i alle land. Ulike interesser gjør seg gjeldende knyttet til nesten nesten enhver utbygging av fornybar kraft. Jeg synes det er viktig at vi ikke fra Stortingets side går for detaljert inn i de enkelte sakene og konkrete konflikter og tar parti med ulike parter som er berørt,

alle bedrifter har et ansvar for å vurdere sin rolle opp mot menneskerettighetene.

grundige vurderinger, også utover det de er forventet å gjøre. Jeg vil bare si på vegne av Høyre i denne saken at det er viktig at vi tenker oss grundig om når problemstillinger vi går inn i fra Stortingets side, og hvilken informasjon vi plukker ut og løfter opp. Her er det viktig å stole litt på den håndteringen som regjeringen gjør, og det det gode arbeidet som Statkraft gjør i mange land med å bygge ut fornybar kraft mange steder hvor man faktisk ikke har tilgang på elektrisitet i det hele tatt, og hvor forbruket av strøm øker raskt i forbindelse med en utvikling som er positiv, som løfter folk ut av fattigdom, og som gir nye muligheter. Sivert Bjørnstad ets prinsipielle holdning er at statens eierskapspolitikk i hovedsak behandles én gang i fireårsperioden, at rammene blir lagt der, og at regjeringen og næringsministeren har vide fullmakter til å utøve det eierskapet innenfor rammen av det Stortinget har vedtatt. Det har vært en god arbeidsdeling mellom storting og regjering i mange år. I 2021 fikk vi en ny regjering og en ny næringsminister som overtok Nærings- og fiskeridepartementet med brask og bram. Det var ikke måte på hvilke endringer og revolusjoner som skulle skje. Hovedmantraet var at vi endelig skulle gå fra en passiv næringspolitikk til en aktiv næringspolitikk. Jeg er ganske sikker på at om denne interpellasjonen hadde kommet under forrige regjering, ville vi ha sett et ganske annet engasjement fra dagens regjeringspartier. Det er veldig bra at interpellanten tar opp denne saken, selv om det ikke er alt som bekymrer oss like mye, f.eks. det med bruk av helseforsikring, som nesten 750 000 nordmenn har. Det er ikke noe stort samfunnsproblem, tvert imot, for uten disse hadde køene i det offentlige helsevesenet vært enda lengre. Rundt 90 pst. av tilfellene der privat helseforsikring brukes, handler om muskel- og skjelettplager. Der vet vi at det er lang ventetid i det offentlige. Uten disse forsikringene ville det ført til lange sykmeldinger. Nå får man i stedet behandling kjapt og kommer tilbake i jobb kjapt. Når det gjelder bonuser, er vi helt enig i den kritikken som Knag Fylkesnes retter, vi mener den ikke bare bør begrenses til den bonusen som utbetales til Statkrafts ledelse; vi bør se på den samlede utbetalingen. Dagens Næringsliv og andre medier har fortjenstfullt gravd i dette, og jeg mener funnene er til dels sjokkerende. Rundt 5 mrd. kr er utbetalt i bonus de siste fem årene – ikke først og fremst til Statkrafts ledelse, men til Statkrafts krafttradere i Düsseldorf og Oslo. Det store problemet er at verken skattebetalerne, som eier 100 pst. av selskapet, eller vi, Stortinget, som skal kontrollere om regjeringen følger egen politikk og vedtak fattet i Stortinget, vet noe som helst om dette. Vi vet ikke hvor mye som er utbetalt. Et anslag er at traderne i fjor alene fikk i underkant av 2 mrd. kr i bonus. Vi vet ikke hvor mange de er, vi vet ikke noe om enkeltbonuser, og vi vet sågar ikke noe om kriteriene for å få bonus. Vi aner ikke hvilke kriterier som ligger til grunn, og hvordan bonusen er satt opp – i et 100 pst. statlig eid selskap. Det er visstnok både personvernhensyn og konkurransehensyn som ligger bak dette hemmeligholdet. tilfredsstillende måte andre representanter, har i et skriftlig spørsmål forsøkt å få klarhet i dette, men uten hell. Det er ikke spor av den offensive holdningen statsråden viste ved nøkkeloverrekkelsen i 2021, eller da han kastet nesten hele Argentum-styret nettopp på grunn av lønns- og bonusutbetalinger, i de svarene han gir til Stortinget. Svarene ser ut som de kommer rett fra departementets sirlige maskinbyråkrati. Det er i alle fall ikke mye politisk vilje eller sjel i svarene. 2 000 mill. kr går ut fra fellesskapets konti i bonusutbetalinger, og ingen kan stille spørsmål ved det. Det er nesten ikke til å tro. tro. Hadde dette skjedd med en næringsminister fra et ikke-sosialistisk parti, ville Arbeiderpartiet sprunget opp og ned på denne talerstolen i harnisk over situasjonen. Nå sitter de stille i båten med hendene foldet eller armene i kryss og bare ser på det som nå foregår. I eierskapsmeldingen, som nylig ble behandlet av Stortinget, vies det mye plass og store ord til åpenhet og til utbetalinger og bonus. Riktignok skrives det mest om bonus til ledelsen – det er vel fordi det har vært mest vanlig og har hatt størst omfang, men bonus er bonus samme hvem som mottar den. Et minimumskrav må være åpenhet om kriteriene rundt utbetalingene, men det registrerer vi at Vestre ikke ønsker. Det er godt mulig at noen tradere fortjener bonus, men vi aner som sagt ikke hvilke kriterier som ligger til grunn, hvilken avkastning som er skapt, og til hvilken risiko. Det hemmeligholdet som nå foregår, kunne statsråden stoppet. Han er generalforsamling i selskapet, og det er han som utpeker styrets medlemmer. Vi registrerer at store ord er redusert til handlingslammelse. Som sagt i starten er vår prinsipielle holdning at det er regjeringens ansvar å forvalte det statlige eierskapet med de rammene som Stortinget har gitt. Da må vi nesten bare akseptere at utøvelsen i denne saken er å sitte på hendene, gjøre ingenting og se på at tusenvis av millioner overføres fra fellesskapets konti til krafttradere i Düsseldorf. Sofie Marhaug

Urfolk skal beskyttes, ikke beskytes. Det gjelder her hjemme, og det gjelder selvfølgelig også i utlandet, i Chile. Det er noe av bakgrunnen for denne interpellasjonen, at det det chilenske politiet har beskutt urfolk for å beskytte Statkrafts framferd og utbygginger i Chile. Det er kjempealvorlig, og det er uakseptabelt. Jeg har, i likhet med representanten fra SV, snakket med representanter for mapuche-folket. Jeg registrerer at Statkraft i mange sammenhenger mener at man kan skille mellom det de kaller for gode og onde mapucher, det er ganske spesielt. Jeg vil påpeke at det Statkraft – hvert fall sett utenfra – driver med, minner om en splitt og-hersk-politikk mellom representanter for et urfolk

Bærekraft er et fyndord hvis det ikke fylles med mening, og når butikk kommer i veien for bærekraft mener jeg at det er

bakgrunnen for interpellasjonen dreier seg også om disse bonusene og bonuspolitikken til Statkraft, og der deler Rødt kritikken fra SV og fra flere andre, ikke minst fra LO. ganske alvorlig når så mange og sterke interesser, representanter for fellesskapet, kritiserer den bonuspolitikken, fordi det handler om hva Statkraft skal være. Skal det være et selskap for fellesskapet, eller skal det være et selskap som driver som en ganske kynisk kommersiell aktør ute i verden? Jeg mener at det er fellesskapet som skal komme først, ikke kun rene kommersielle interesser. Noen ganger blir Rødt anklaget for å være

kritikkverdige siden ved dagens kraftpolitikk, og det er mye mer alvorlig enn den såkalte kraftnasjonalismen som noen anklager Rødt for å stå for. Vi ser det i Chile, som nevnt, med Statkraft, men vi ser det også med Norfund. Jeg vet at det ikke er denne statsrådens ansvarsområde, men jeg nevner det likevel. I Honduras har den sosialdemokratiske regjeringen ønsket å ta tilbake kontroll over sine naturressurser, over kraftproduksjonen, og Norge og norske myndigheter, gjennom Norfund, prøver å motarbeide det med å gå til sak mot Honduras. Det føyer seg inn i rekken av eksempler på norsk kraftimperialisme.

Statkraft skal være et selskap for fellesskapet, ikke for smale kommersielle interesser, og de skal heller ikke sette butikk over bærekraft. Heidi Greni hadde

Selskap utan klar eigarstyring og kontroll er farleg, og statleg heileigde selskap som ikkje har ei klar eigarstyring og kontroll med moglegheita til oppfølging, er endå farlegare.

Det kan skje på mange vis. Vi har eigne kontrollorgan knytte til Stortinget, men vi har også dialogen med statsråden, så til slutt ønsker eg å vite korleis statsråden praktisk vil jobbe med dette, for å opplyse Stortinget. Statsråd Jan Christian Vestre

har, med bredt flertall, sluttet seg til eierskapsmeldingen, som klart slår fast at vi opererer med en helt grunnleggende ansvars- og rollefordeling. Det betyr altså at staten som eier har mål med eierskapet, vi har forventninger til hvordan selskapet skal utøves, er selskapets styre og den daglige ledelsen som er ansvarlig for drift, operasjoner, investeringer, beslutninger og risikostyring. Hvis vi mener at selskapene ikke ikke gjør den jobben de skal, må vi finne noen andre til å sitte i de styrene. Jeg har hundre prosent tillit til styret i Statkraft. Punkt nr. 2: Det blir sagt at det ikke gjøres egen kunnskapsinnhenting. Det er altså feil. Vi leser selvfølgelig alle innspill vi får. Når det gjelder saken i Chile, har vi selvfølgelig fått en redegjørelse fra Statkraft, og alle fakta er ikke på bordet ennå, heller ikke for dem. Dette er nå en politietterforskning som pågår i Chile. Staten er ikke noen påtalemyndighet eller noen etterforskningsenhet i Chile, det er det chilenske demokratiske institusjoner som er satt til å gjøre. Jeg leser alle innspillene vi får alle brev vi får – fra menneskerettighetsorganisasjoner, sivilsamfunn, engasjementet i Stortinget – og bruker selvfølgelig det til å stille kritiske oppfølgingsspørsmål til selskapet. Det skulle bare mangle. Det er det som er jobben vår. Så blir det sagt at vi sitter stille og folder hendene i lederlønnspolitikken. Vel, det faller på sin egen urimelighet. Det er ingen regjering som har gjort mer for å stramme til – halvert bonusordningene, innført «følg eller forklar»-prinsippet, der ledende ansatte ikke skal ha høyere lønnsøkning enn gjennomsnittet blant de ansatte uten at det begrunnes særskilt og legges fram på generalforsamling, og vi har gitt klart uttrykk på en rekke generalforsamlinger for hva vi mener om dette. Den tradingvirksomheten det henvises til, er altså ikke en virksomhet som tapper fellesskapet for midler. Det er en virksomhet som drar inn 10 mrd. kr til fellesskapet, som denne forsamlingen kan bruke til å investere i ulike velferdsprosjekter. Det er helt riktig at staten har store forventninger om at selskapene skal være åpne, vi detaljstyrer ikke hva de skal være åpne om, og på hvilken måte. Når styret i Statkraft sier at dette av forretningshensyn ikke kan deles, bl.a. fordi det er stor rift om disse krafttraderne, og vi da risikerer at den gevinsten som nå kommer det norske folk til gode, heller går til utenlandskeide selskaper i skatteparadiser og alle mulige andre steder, da vil jeg ikke pålegge selskapet å gjøre det. Det ville også vært helt i strid med det som er prinsippene i eierpolitikken. Kritikk fra LO: Vel, jeg registrerer at LO er veldig takknemlige og sier at de endelig har fått en handlekraftig regjering som gjør noe med disse lønningene. Vi kommer til å følge opp dette videre, og jeg kan

forsvarskomiteen vil presidenten ordne debatten slik: Arbeiderpartiet 25 minutter, Høyre 20 minutter, Senterpartiet 15 minutter, Fremskrittspartiet 10 minutter, Sosialistisk Venstreparti 5 minutter, Rødt 5 minutter, Venstre 5 minutter, Miljøpartiet De Grønne 5 minutter og Kristelig Folkeparti 5 minutter.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

le- der): Jeg vil først takke utenriksministeren for redegjørelsen som ble holdt 2. mai. Den omfattet en del temaer som jeg har tenkt å gå litt nærmere inn på. inn på. De siste årene med pandemi og krig har vist at et sterkt europeisk fellesskap er viktig, både for å verne om demokrati og frihet og for å løse de store utfordringene som ikke tar hensyn til landegrenser. Vi samarbeider stadig tettere med EU, ikke fordi vi må, men fordi det tjener våre interesser. Vi søker sammen med EU på områder der vi ser at det er veldig viktig for norske interesser, og vi er avhengig av samarbeidet med EU for økonomi og stabilitet. og stabilitet. De områdene vi samarbeider på, blir stadig flere. Det handler om energi, klima og det grønne skiftet, helse og beredskap, forsvarsindustri, handelspolitikk, sivil beredskap og utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk. Felles for de fleste av disse områdene er at de i hovedsak ikke omfattes av EØS-avtalen. Både vi og EU må derfor bruke mye tid og ressurser på å forhandle særavtaler, det er utrolig interessant å se hvor mye tid, ressurser og krefter Norge bruker på å være et utenforland, på å sitte på gangen og be pent om at EU husker på oss når de driver den felleseuropeiske påvirkningen, og når de lager de felleseuropeiske løsningene som vi er opptatt av å være en del av. Man kunne gjerne ønske at vi brukte den samme tida, de samme ressursene og de samme kreftene på å sitte rundt bordet sammen med dem vi nå håper skal snakke på våre vegne, vært med på å forme politikken og bestemme – kort sagt: ivaretatt norske og europeiske interesser. I redegjørelsen 2. mai pekte utenriksministeren på at Russlands krig mot Ukraina har styrket EUs rolle i europeisk sikkerhet, ikke på bekostning av NATO, men i samarbeid med NATO. Hun pekte på at de to organisasjonene egentlig har utfylt hverandre på en god måte – NATO med hovedansvar for militær avskrekking og territorielt forsvar, og EU med sitt brede spekter av politiske og økonomiske virkemidler, i tillegg til stadig sterkere bidrag også på det militære området. Et eksempel på det er at NATO ikke utformer sanksjonspakker. Det er det EU som gjør, og Norge har nå innført alle EUs sanksjonspakker, som er utformet av EU, uten at vi har medvirket til den utformingen. Utenriksministeren sa også at felles krisehåndtering har blitt et stadig viktigere tema i samarbeidet mellom Norge og EU. Hun peker på covid-19-pandemien, men også på det som skjer nå i forbindelse med krigen i Ukraina. Det gis flere konkrete eksempler på dette samarbeidet, før utenriksministeren konkluderer med: «Dette viser med all tydelighet bredden i vårt sikkerhetspolitiske samarbeid med EU.» med EU.» Snart vil 23 av 27 EU-land være NATO-medlemmer. Det gjør at vi er det eneste landet i Norden og Baltikum, bortsett fra Island, som ikke er medlem av både EU og NATO. Danmark har som kjent opphevet sitt såkalte forsvarsforbehold i EU og kommer nå til å delta fullt ut i EUs forsvars- og sikkerhetspolitikk. Selv om vår klare sikkerhetspolitiske forankring er i NATO, kommer mer og mer utenriks- og sikkerhetspolitikk som angår Norge, til å bli diskutert i rom vi ikke får komme inn i. Det er av stor betydning også for norsk forsvarsindustri og norsk sikkerhet, fordi det gjør EU mer samkjørt i NATO. Likevel registrerer jeg at særlig Senterpartiet ofte bruker argumenter om at Høyre ikke er NATO-vennlige nok, nettopp når vi peker på hvor viktig denne dimensjonen av EU-samarbeidet er i ferd med å bli. Det mente senest finansminister Vedum i Debatten på NRK 30. mars, nemlig at Høyre bidro til å undergrave og svekke NATO ved å påpeke den realiteten jeg nå nettopp har påpekt. Det er mildt sagt en oppsiktsvekkende påstand, og den er helt usann. egentlig heller sitere utenriksministeren fra hennes redegjørelse 3. mai i fjor, hvor hun sier: «For Norge betyr det at våre eksisterende avtaler og samarbeidsordninger med EU i langt større grad enn tidligere har fått en sikkerhetspolitisk betydning.» Det spiller også over på andre politikkområder, som handels- og industripolitikk, som er usedvanlig viktig for Norge. I redegjørelsen illustreres dette ved IRA, sikkerhetspolitiske hensyn og klimapolitikken tar større plass i utformingen av nærings- og handelspolitikken, og det er jeg enig i. og i EU. Hvis vi går tilbake til den utenrikspolitiske redegjørelsen utenriksministeren holdt 21. mars, peker utenriksministeren på et poeng som etter min oppfatning er veldig interessant, knyttet til IRA. Dette er jo, som Stortinget er godt kjent med, en stor og vanskelig sak både for EU og ikke minst for Norge, som da må forsøke å koble seg på EUs eventuelle avtaler og ordninger med USA for ikke å komme i en veldig ugunstig posisjon. Den 21. mars sa utenriksministeren: «Norges muligheter til å påvirke verdenshandelen gjennom bilateral kontakt er begrenset. Kina, USA, India [og] Brasil (…) endrer sjelden sin handelspolitikk fordi Norge alene ber om det. og felleseuropeisk påvirkning – har betydelig større mulighet til å få gjennomslag.» Jeg er helt enig med utenriksministeren i denne analysen, men jeg har spurt før, og jeg spør gjerne igjen: Hvilken konsekvens trekker regjeringa av den analysen? analysen? Hvis vi går tilbake til årets redegjørelse, peker utenriksministeren på at kommisjonen har signalisert noen rettslige og tekniske tekniske utfordringer knyttet til utforming av en avtale når det gjelder helseberedskapssamarbeidet i EU. Dette har vi diskutert også tidligere, men jeg kunne gjerne tenke meg å vite litt mer om hvilke tekniske og rettslige utfordringer som pekes på av EU-kommisjonen, og hvordan Norge nå jobber for å løse disse. Det er jo, som utenriksministeren sier, fordi dette forsterkede helsesamarbeidet faller utenfor rammene av EØS-avtalen, som også mange andre temaer Så vil jeg benytte noe tid på samarbeid om rom og satellitter. Det er et såkalt Secure Connectivity-program som det nå jobbes mye med i EU. Der sa utenriksministeren i redegjørelsen at regjeringa har satt i gang en prosess for å få på plass en avtale med EU for å ivareta nasjonale interesser og norsk romindustri. Slik jeg har forstått det, er dette et program som kobles tett på et allerede eksisterende program, GOVSATCOM, og selvfølgelig er det ingen hemmelighet at krigen i Ukraina har bidratt til å sette fart i dette arbeidet og samarbeidet. Det har også den konsekvens at man ser for seg en tidshorisont mellom 2023 og 2027, at veldig mye av dette arbeidet både er i gang og kan risikere å ferdigstilles uten Norge, og uten at vi kommer til å ha Det er et alvorlig perspektiv, mener jeg, at norsk romindustri er utelukket fra dette samarbeidet. Det er usedvanlig viktig, ikke bare for romindustrien selv, men for stadig flere samfunnssektorer. Det er etter alt å dømme også klart at denne type programmer faller utenfor EØSavtalen. Det ville vært interessant å vite hvilken strategi regjeringa legger opp til for å kunne innlemme Norge, om man ønsker å bruke noe av den samme tematikken og metodikken som vi brukte i forbindelse med tilknytning til Det europeiske forsvarsfondet. Det ville være interessant, for dette har stor betydning ikke bare for romindustrien, men på stadig flere områder. Etter det jeg forstår, er tidsfristene og tidsløpene her nå veldig korte, det handler om både utspill fra EUs side, forhandlingsmøter osv., og det vil være interessant å vite hvordan utenriksministeren ser for seg tidsløpet for norsk side for å kunne koble oss på dette samarbeidet. «Det er i det daglige arbeidet for tidlig påvirkning av politikk og regelverk at vi best fremmer norske interesser», sier utenriksministeren. Jeg er hjertens enig i det. Utfordringen er jo at det blir stadig vanskeligere for tredjeland å utøve påvirkning og innflytelse og ivareta sine interesser etter hvert som samarbeidet i EU går fortere. Det blir dypere og utvides til stadig nye områder. Dette er en realitet som ikke nødvendigvis handler om hvorvidt man er for eller mot EU. Det er en realitet som handler om hvordan vi skal klare å ivareta norske interesser best mulig i en ny hverdag, en ny realitet, som vi også må ta inn over oss.

[11:52:04]: Takk til utenriks- ministeren for en god og grundig redegjørelse og for viktige perspektiver på vårt samarbeid med EU og på hvor vi og Europa står i dag. Krigen i Ukraina er og blir dominerende på vårt kontinent, mest fordi de daglige krigshandlingene er så dramatiske og grusomme at alt annet framstår smått i sammenligning, men også fordi det påvirker Europa på så mange andre områder. Millioner av mennesker er drevet på flukt, krigen påvirker også energisituasjonen vår, den har stor betydning for økonomien vår, og ikke minst har den gjort mye for tilliten mellom folk og land, på godt og vondt. Det påvirker hele Europa, og det påvirker verden utenfor oss. Å få slutt på krigen og at Ukraina skal vinne sin frihet er derfor det aller viktigste i Europa i tiden som kommer. Her har Norge tatt en viktig rolle, og Nansen-programmet for Ukraina er vårt viktigste svar. Det er viktig fordi vi har bidratt med humanitær, sivil og militær støtte, og det er viktig på grunn av det store omfanget, 75 mrd. kr, men det viktigste med Nansen-programmet er at det er tverrpolitisk og flerårig. Vi garanterer for fem år, fra alle partier. Som president Zelenskyj understreket veldig tydelig: Det sender et veldig klart signal til det ukrainske folk. Vi vil stå ved Ukrainas side så lenge det trengs – Ukraina skal aldri stå alene i sin frihetskamp.

og klart å legge press på Putin og regimet i Moskva. Vi ser også at Norges stemme i denne saken har vært viktig, bl.a. illustrert ved at utenriksministeren vår var den første som ble invitert til EUs utenriksministermøte, og ved von der Leyens besøk i Norge i våres. I går kveld kom utenriks- og forsvarskomiteen hjem fra et besøk i Vilnius. Der var vi bl.a. for å besøke de norske styrkene som tjenestegjør i Litauen. Det gjorde et stort inntrykk på oss alle sammen å møte våre unge som er sendt ut for å vise alliert samhold og for å vise styrke i Litauen, et land som ligger mellom Russland og Belarus, og som vet så altfor mye om hva overgrep og okkupasjon betyr. derfor bruke denne anledningen til gjennom utenriksministeren å få takke for den viktige innsatsen de vi sender ut, gjør. De gjør det for å beskytte Litauen og for å beskytte vår allianse, men også for å beskytte Norge. Skulle krise og krig ramme oss, er vi avhengig av at andre stiller opp for oss. Derfor må vi stille opp for andre. Det gjør vi bl.a. gjennom våre soldater i Litauen, vi gjør det gjennom å øke våre forsvarsbudsjetter – regjeringen har lagt fram en plan for hvordan vi skal nå 2 pst. til forsvar innen 2026 – og vi gjør det ved å spille en aktiv rolle i NATO. I slutten av måneden skal NATO ha sitt utenriksministermøte her i Oslo, før det store toppmøtet i juli i nettopp Vilnius. Det er historisk viktig på så mange måter. NATO møtes i en helt spesiell tid. Blant annet er det første gang Finland vil sitte rundt møtebordet, som NATOs nyeste medlem, og Litauens utenriksminister fortalte i det møtet vi hadde med ham på tirsdag – på Europadagen – at hans drøm var at man i løpet av møtet også kunne heve det svenske flagget. Det vet jeg er et ønske som deles av alle i denne sal, bortsett fra partiet Rødt. Det er på høy tid at Tyrkia og Ungarn ratifiserer svensk medlemskap; det er ingen saklig grunn til å holde igjen. Sverige har levert på alle sine forpliktelser. Til helgen er det valg i Tyrkia, og det er vår klare forventning at de raskt leverer på svensk NATOmedlemskap. President Lukasjenko leder Europas siste diktatur. Det belarusiske folk skal vite at det norske folket er på deres side. Lukasjenko framstår i dag i Europa som alene i sin støtte til Putin. Vi har sett hvordan disse to landene gradvis kommer sterkere sammen og er gjensidig avhengig av hverandre, og vi vet at det gjør at det blir stadig nye overgrep mot demokratibevegelsen i Belarus, og at det blir et økende antall politiske fanger. 21. mai er den internasjonale dagen for støtte til belarusiske politiske fanger. Jeg håper at den dagen vil bli markert over hele Europa og i Norge, og vårt krav er klart: Fangene må få sin frihet, og folk må få oppfylt sitt krav om å leve i et demokrati. demokrati. Det er snart ett år siden regjeringen startet forhandlingene om EØS-midlene. Jeg mener at utenriksministeren i sin redegjørelse på en svært god måte redegjorde for våre prioriteter i de forhandlingene. Jeg vil bruke denne anledningen til å understreke viktigheten av å stå opp for våre grunnverdier, for rettsstatens prinsipper og for demokratiet, for det er land i Europa hvor vi ser at det er krefter som setter dette under press. Aller tydeligst har vi sett dette i Ungarn, hvor vi ser at president Orbáns innstramminger er et forbilde for andre autoritære ledere som vil utfordre demokratiet og rettsstaten. Det har vi tydeligst sett denne våren i Israel, hvor statsminister Netanyahu – helt tydelig inspirert av Orbán – har skapt det som er den største politiske krisen i landets historie med sin rettsstatsreform. Et godt fungerende demokrati hviler på et sterkt sivilsamfunn. Det er bra og viktig at Norge er en sterk støttespiller for så mange sivilsamfunnsorganisasjoner, og det er kanskje viktigst for de organisasjonene som trues i sine egne hjemland. Det har vi bl.a. sett at mange skeive organisasjoner har fått oppleve. Jeg synes det er et godt bilde på norsk utenrikspolitikk når vi ser norske ambassadører gå side om side i Pride-tog med dem som trues med vold og hets. ta for gitt at den utviklingen skal fortsette å gå i riktig retning, for vi ser i flere land at den gjør det motsatte. Her skal Norge fortsette å være kompromissløse i de verdiene vi setter så høyt: frihet, toleranse, ytringsfrihet og demokrati. Det mest internasjonale politiske området er klimasaken, og vi lykkes kun dersom alle andre også lykkes. I april signerte statsministeren vår og EU-kommisjonens president en avtale om etablering av en grønn allianse mellom Norge og EU. Den sikrer et forsterket samarbeid om klima, energi og industri. Her har Norge og EU gjensidige interesser. Norge har mye å bidra med, og det er bra for Norge at vi bidrar til å kutte utslipp både i Norge og i EU, samtidig som vi skaper jobber. Havvind, karbonfangst og -lagring, hydrogen og grønn skipsfart er noen av de områdene hvor Norge virkelig kan spille en rolle. Denne alliansen vil også tjene norske interesser internasjonalt når vi skal samarbeide med land som står utenfor EU. dette er eksempler på aktiv europapolitikk hvor vi har felles interesser, hvor vi melder oss på, og hvor norsk næringsliv har mye å bidra med og er tidlig inne i prosessene. Denne regjeringen fører en aktiv europapolitikk som står opp for norske interesser, og som bidrar til et bedre Europa. La meg avslutte med å si at vi virkelig lever i en skjebnetid i Europa. Krigen i Ukraina er en daglig påminnelse om det.

for konsekvensene blir stadig større og mer alvorlige, og vi vil se flere forsøk på å splitte oss, både internt i land og mellom land. Derfor må vi fortsette å ta vare på det beste ved oss og samle oss der vi kan. Vi må fortsette å la det blø i hjertene våre når vi ser bildene av krigens brutalitet, og når vi hører stemmene til dem som søker beskyttelse hos oss. Vi skal stå fast ved det viktigste: Europa skal være trygt, Europa skal være i fred, og i Europa skal vi stille opp for hverandre. Marit

Redegjørelsen om EØS preges nok en gang av den svært urolige tida vi er oppe i midt i Europa. I den situasjonen er samarbeid med våre partnere og allierte, både i og utenfor EU, svært viktig. Landene i Europa og institusjoner som EU og NATO er virkelig blitt satt på prøve i den vanskelige sikkerhetspolitiske situasjonen vi opplever. Evnen til samhold har vist seg sterkere enn Russland og Putin hadde ventet seg. Strategien med å så splid mellom land i Europa har ikke lyktes, og det er bra. Allianser og partnerskap er virkelig viktig i den situasjonen vi er inne i, og det siste året har vi fått demonstrert hvor viktig vårt NATO-medlemskap er. Vi har også hatt et godt samarbeid med EU om sanksjoner mot Russland. Senterpartiet er positivt til samarbeid med våre europeiske partnere. Etter Russlands brutale angrepskrig i Ukraina har internasjonal samordning av humanitært arbeid, mottak av flyktninger, felles våpen- og materielleveranser og samlede sanksjonspakker vist seg å være effektivt, og fullt mulig å oppnå i et samarbeid med land både i og utenfor EU. Den arbeidsdelingen vi nå ser mellom NATO og EU, der NATO er vår sikkerhetspolitiske garanti, mens EU bidrar med sanksjoner, er en god arbeidsdeling. Det er viktig at en i årene framover ikke forsøker å dublere hverandres oppgaver, men at en fortsatt kan ha en fornuftig deling av arbeidsoppgaver. Samtidig ser vi også andre drag i europapolitikken som blir viktige. Det samarbeidet vi har med Storbritannia om trening av ukrainske soldater og donasjoner av våpen, er et eksempel på det. Diskusjonen om Nordens sikkerhetspolitiske rolle når Finland og Sverige blir medlemmer av NATO, er også en viktig side ved det. For å kunne ivareta norske interesser best mulig innenfor EØS-avtalen må vi basere våre politiske prioriteringer på erfaringer og på de politiske mål vi har for norsk politikk, både innenriks- og utenrikspolitikk. Det gjelder enten det handler om bruk av EØS-midler, helsesamarbeid, jernbane- og transportsektoren, energisamarbeid eller markedsadgang for fisk. I den sammenhen gen har jeg i dag lyst til å nevne fiskeriforvaltningen litt spesielt, for det er et område der det er krevende å forholde seg til EU. EU mangler forståelse for kyststatenes suverenitet når det gjelder fastsettelse av fiskekvoter, og de mangler forståelse for det viktige samarbeidet om torsk i Barentshavet. Senterpartiet forventer at Norge står fast ved sine krav om at EU ikke skal kunne true seg til større kvoter i norske farvann, og at de må oppfylle de krav som settes til en bærekraftig forvaltning av fiskeribestandene. Når EU, ifølge nettstedet Altinget, antyder at Norge, Grønland og Færøyene lefler med Russland i fiskerikommisjonen, er det – med respekt å melde – noe stort tull. Disse landene tar beslutninger ut fra hva som er en god forvaltning av den viktige torskestammen. Problemet er at EU verken ser ut til å akseptere kyststatenes rett til å fastsette kvoter i nord, eller de miljøkrav som stilles i forvaltningen, av både rekefisket og torskefisket. Jeg er overbevist om at vi står foran en tid der alle land vil være mer opptatt av egne ressurser, beredskap, eierskap til nøkkelbedrifter og forsvar. Kortere verdikjeder og nasjonal produksjon vil få økt betydning. Et mer bevisst forhold til egne ressurser og egen infrastruktur kommer til å komme i kjølvannet av den krisen vi nå ser. Nasjonalstaten kommer til å bli viktigere, både for beredskap, for eierskap og for fellesskap. Sjøl om det er riktig at mange land har tjent på det globale handelsregelverket de siste 30 årene, og sjøl om sikkerhetspolitikk, energipolitikk og handelspolitikk veves tettere sammen, ser vi også sårbarheten ved globalisering i mye større grad enn tidligere. Konflikten i Ukraina og dagens råvarepriser har også vist oss hvor viktig det er å ha kontroll med egen energiproduksjon og egen matproduksjon. Å sørge for innbyggernes trygghet er statens viktigste oppgave, og den globale verdensorden, der vi kunne lene oss på internasjonale forsyningslinjer og handel, blir stadig satt under press. EØS-redegjørelsen åpnet med en oversikt over hvor positiv demokratiutviklingen i Europa har vært siden 1972. Det er viktig, men det er også viktig å huske definisjonen på demokrati. I Store norske leksikon står det: «Demokrati, også kalt folkestyre, er en styreform der folket, forstått som landets voksne innbyggere, velger representanter som utformer lovene og tar viktige politiske La meg legge til at folkestyret er uløselig knyttet til nasjonalstaten. Det er innenfor nasjonalstaten at demokratiet utøves best. De siste månedene har vist oss hvor sårbart demokratiet er, og det er viktig å ta vare på kjernen i demokratiet, altså det nære forholdet mellom folkevalgte og velgere. EU gir folkestyret dårligere kår og fratar medlemslandene økonomisk og politisk handlefrihet.

Det var europapolitikk. Det var ikke EU- eller EØS-relevant. Norges bidrag til Ukraina i forbindelse med krigen har vært løst nesten utelukkende uten å involvere EU. Etter hvert har vi benyttet enkelte EU-mekanismer, men det har vært av praktisk art. Norge har bidratt – og det skal regjeringen ha ros for – med luftvern, stridsvogner, ammunisjon, øving, trening, humanitær hjelp, medisiner, evakuering og mottak av flyktninger. Det er positivt, men det er verken EU- eller EØS-relevant – som denne redegjørelsen dreide seg om. Femårsavtalen for ulik hjelp til Ukraina trengte ikke EUs hjelp. Det avtalen viste, var at partiene i Norge sto samlet – bortsett fra Rødt, som har kommet etter hvert. Vi sto samlet ved å bruke prinsipper som tidligere kun Fremskrittspartiet har sluttet seg til. Vi har fått langtidsbudsjettering. Det var noe som var helt umulig å få til tidligere. Nå har regjeringen akseptert det som et prinsipp, eller som et unntak – hvem vet, men det er i alle fall akseptert. Unntak fra handlingsregelen er også spesielt når vi har fått presentert revidert, hvor de har fått så mange unntak at man ikke kan telle hvor mange milliarder man har klart å få til. Så er det at penger i utlandet ikke skaper press i norsk økonomi. Det er kanskje det aller viktigste når det gjelder denne pakken, dvs. at man kan gjøre anskaffelser ute, f.eks. til Forsvaret, som ikke fører til press i norsk økonomi – altså bør det gå utenfor Forsvaret, utenfor pakken eller regnestykket, når det gjelder norsk økonomi. Det er positivt, og det er bra at Ukraina-krigen har skapt den presedensen, og at vi kan bruke den ved senere anledninger. Ikke minst kan vi bruke den nå, når vi skal styrke Forsvaret vesentlig gjennom forsvarskommisjonens rapport, som virkelig vil styrke Forsvaret vesentlig. Det er vi nødt til å gjøre på den måten som regjeringen har tenkt, som de gjorde også i Ukraina-hjelpen – i samme gate, på samme vis som utenriksministeren hevdet at det ikke er innført sanksjoner, fordi EU har gjort det, men av samme grunn som EU. Det er helt korrekt. Det er ikke slik som representanten Eriksen Søreide sa, at vi ikke kunne hatt disse sanksjonene, for da kunne vi ikke gjort det samme som EU gjør. Jo, vi kunne gjort akkurat det samme som EU gjør, uten at vi selv fikk innflytelse på å utarbeide disse sanksjonene, men det synes jeg vi klarer oss utmerket vel uten, og vi har altså innført og implementert de samme sanksjonene. i tidligere redegjørelser er det påstått at vi ikke kunne håndtert covidkrisen på samme måte dersom vi ikke hadde vært EU- eller EØS-aktive. Det er også fullstendig feil. Jeg har sagt mange ganger fra talerstolen her at det første EU-landene gjorde, var å stenge nasjonale grenser, altså det motsatte av prinsippet om hva EU skal være, så en må ikke komme og si dette hver gang, at det var veldig viktig under covidkrisen, for det var ikke samarbeid med Europa. Det er rett og slett feil. Det er heller ikke slik at alle referansene til klima i denne redegjørelsen var EU- eller EØS-relevante. Vi kutter på alle bauger og kanter når det gjelder klimagassutslipp. Vi har ingen felles avtale med EU om å gjøre det, men vi skal selvsagt handle med Europa og Europas medlemsland i EU. Det er helt selvsagt. Og vi har EØS-avtalen, for den saks skyld. Vi skal ikke være helt isolert her oppe i nord. Det er ikke alternativet til EU-medlemskapet at vi skal melde oss helt ut. Det er en tabloid fremstilling av det. Det er faktisk ingen her i salen som ønsker det, ingen trenger å ønske det, og ikke kommer det til å skje. Vi har f.eks. sluttet oss til samarbeidet om å satse på fornybar energi. Det var ingen som ba om legitimasjon for verken EU- eller EØS-medlemskap for å gjøre det. Et slikt medlemskap er heller ikke etterspurt ved salg av norsk gass eller eksport av kraft til kontinentet. Heller ikke salg av norsk fisk møter krav om norsk EU-medlemskap. Dette er områder hvor EU er avhengig av Norge, hvor vi i stor grad kan sette kriteriene, men da må man drive aktiv utenrikspolitikk. må bruke energi og fisk som utenrikspolitiske handelsverktøy for å få tilgang til områder hvor mangel på EU-medlemskap hindrer oss fra å delta. Vi må også bruke norsk anskaffelse av tyske stridsvogner for 20 mrd. kr handelspolitisk. Vi kunne som kjent anskaffet disse stridsvognene fra et annet land utenfor EU. Vi kan ikke da sitte med hendene i fanget. Vi trenger handling – handling som setter Norges interesser først. Relevante områder er Norges tilgang til programmer knyttet til Europas forsvars- og romindustri, eller utvikling av prosjekter og felles anskaffelser.

helt vesentlig at Norge blir med der, og da kan jeg utfordre utenriksministeren. I forrige periode, da utenriksministeren var i opposisjon, klarte vi å overtale regjeringen til å bli en del av European Defence Fund. kan kanskje si at man gjerne skulle vært EU-medlem, som Høyre ønsker å si, men da de selv satt i regjering, valgte de å stå utenfor noe som var vesentlig for forsvarsindustrien at vi ble med i. Det kan ikke være slik at Norge er en god venn å ha når det er noe EU trenger, eller utgifter vi skal spleise på. Vi må være tydelige overfor EU og stille krav om norsk deltakelse i alle relevante fora for norsk næringsliv. Det har vi mulighet til, og vi kan stille større krav. Det er bare å bruke det handelspolitiske verktøyet. Akkurat som vi kan bruke bistandspolitikken vår aktivt i utenriks- og handelspolitikken, må vi også bruke de mulighetene vi har, nemlig energi, gass, olje, fisk og store kjøp i utlandet, for å fremme våre interesser – ikke for å fremme globale interesser, men våre nasjonale interesser. Det kan vi gjøre. Det kan jo ikke bare være slik at EU-medlemskap gjøres irrelevant når Norge har noe EU har behov for, mens det er relevant når EU har noe de har behov for. Vi har muligheten til å påvirke EU, for vi er i en unik situasjon, vi har unike varer, som gjør at vi kan det. Vi trenger ikke å være medlem av EU for å få gjennomslag for det som er viktig for norsk handelspolitikk og norsk næringsliv. Det er en illusjon å tro at norsk næringsliv ikke fungerer uten EU-medlemskap, for det fungerer strålende uten EUmedlemskap, og det kan vi bare se på norsk økonomi. Fyrst vil eg gje honnør til utanriksministeren for å ha ei realistisk tilnærming til spørsmålet om norsk EU-medlemskap. EUforien på delar av dette huset, der enkelte parti vil setja medlemskap på dagsordenen, er jo ikkje grunnlagt i ei tilsvarande stemning i folket. Det er mykje mindre entusiasme i folket for ein EUomkamp no enn det var ja-stemmer både i 1972 og i 1994. Regjeringa kan derfor trygt konsentrera seg om å evaluera EØS-avtalens mange sider framfor å leggja til rette for prosessar om eit EU-medlemskap som fleirtalet i folket i lang tid har gjeve tydeleg beskjed om at ein ikkje ønskjer seg. Ein offentleg debatt, derimot, om kva EU er, og kva eit medlemskap ville ha betydd for Noreg, ønskjer SV velkomen.

at EU har traktatfesta ein marknadsliberal økonomisk politikk som fører til større forskjellar, som svekkjer arbeidstakarane sine rettar, og som fører til meir avmakt. Når dei grunnleggjande trekka ved den økonomiske politikken ikkje er til diskusjon,

f.eks. den torskestriden ho gjorde greie for. At det var relativt enkelt å koma overeins med Storbritannia, mens EU ikkje lever opp til sin del av avtalen, bør vera eit tankekors for nokon kvar. Som kjent held EU seg med ein felles fiskeripolitikk, noko som både var og er ei høgst relevant innvendig mot meir EU-makt over Noreg – dersom ein er oppteken av god fiskeriforvalting, eksportinntekter og distrikta. EUs eigen fiskeripolitikk er langt på veg ein fiasko. Samtidig meiner SV at regjeringa i for lita grad viser at ho har tru på at Noreg har ei sjølvstendig stemme i verdssamfunnet, at me kan ta initiativ og gå føre, ikkje berre vera eit haleheng til alt EU gjer. Me saknar den offensive haldninga frå den raud-grøne regjeringa, då Noreg bidrog aktivt til felles internasjonalt avtaleverk mot både klasebomber og landminer. No verkar det som om ein legg seg i kjølvatnet av EU i så mange saker som mogleg, anten det gjeld helsepolitikk eller andre forhold som i utgangspunktet er eit nasjonalt ansvar. Det er sjølvsagt bra med internasjonalt samarbeid, men samarbeid er ikkje det same som underkasting eller å gje opp nasjonal suverenitet. SV gjev vår fulle støtte til regjeringas posisjon om at EUs minstelønsdirektiv ikkje har noko i Noreg å gjera, og at direktivet ikkje er EØS-relevant. Det er urovekkjande at EU kan koma til å revurdera standpunktet sitt til dette. EFTA-statane og andre nordiske land har stått saman mot dette direktivet, som vil kunna undergrava fagbevegelsen og trepartssamarbeidet si rolle i Noreg, altså den norske modellen for lønsdanning og konfliktløysing i arbeidslivet. SV føreset at regjeringa vil stå fast på sitt syn. Viss EU likevel skulle enda opp med å meina at direktivet er EØS-relevant, føreset SV at reservasjonsretten blir teken i bruk. SV er positive til både klima- og energisamarbeid med EU, men seier nei takk til avtalar som inneber at Noreg ikkje kan ta sjølvstendige avgjerder i energipolitikken. Frå alle kantar av landet høyrde me seinast 1. mai krav om demokratisk kontroll med krafta, at prisen på straum må koplast frå marknad og børs, og at staten må ta ei mykje sterkare rolle i å sikra både straum og straumprisar som næringsliv, folk flest og det grøne skiftet kan leva med. Me vil derfor fortsetja å utfordra regjeringa på om det framleis er marknadslogikken og børsen som skal rå grunnen over ein så viktig del av den dyrtida me er inne i. SV krev at vetoretten blir brukt mot EUs fjerde energimarknadspakke. Det må slåast fast at det er uaktuelt med endå større suverenitetsavståing til EU på energiområdet.

[12:18:57]: Vi må stå for nasjo- nal selvråderett og internasjonal solidaritet. Derfor står vi sammen i fordømmelsen av Russlands folkerettsstridige angrep på Ukraina og også i støtten til Ukrainas territorielle integritet og legitime forsvarskamp.

De negative konsekvensene av å ha avstått suverenitet merkes nå gjennom sosial dumping på norske arbeidsplasser, i transportsektoren, der vi risikerer at konkurranseutsetting rammer både arbeidsforhold og togtilbud, og på strømregningene, som rammer vanlige folk, og forsterker både priskrise og forskjellskrise. Dette kan vi heldigvis gjøre noe med, for det har faktisk aldri før vært større oppslutning her på Stortinget om enten å bytte ut EØS-avtalen med noe bedre, reforhandle deler av den eller utnytte handlingsrommet, i hvert fall om vi skal dømme etter det Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Fremskrittspartiet sa før valget. Fagbevegelsen krever også at norsk arbeidsliv må beskyttes mot press fra EØS. Med andre ord: Hvis regjeringen vil innfri sine løfter fra valgkampen og Hurdalsplattformen om å utnytte handlingsrommet i EØS-avtalen, har den både flertallet av velgerne, flertallet på Stortinget og fagbevegelsen i ryggen. Rødts politikk er klar: Vi ønsker å stanse avståelse av suverenitet til EU, sikre nasjonal kontroll over grunnleggende infrastruktur som kraft og transport, at norske tariffavtaler, lover og regler skal ha forrang framfor EØS. Vi står klare til å hjelpe regjeringen med å stå opp mot EU for å beskytte norske arbeidsvilkår mot useriøse selskaper og bemanningsbransjen, beskytte norsk jernbane mot tvangsprivatisering og ikke minst beskytte norske husstander og kraftforedlende industri mot både ukontrollert strømeksport og import av skyhøye strømpriser gjennom den europeiske kraftbørsen. Spørsmålet er om regjeringen er klar for å benytte den historiske muligheten som flertallet på Stortinget og støtten fra grasrota og fagbevegelsen gir. gir. Regjeringen skal ha all ære for å benytte overgangsordningen i EUs fjerde jernbanepakke til å sikre unntak fra konkurranseutsetting av togdrift på Østlandet, som kunne vært slutten på det statlige togselskapet Vy, ordningen, som ble brukt til å redde Vy, finnes ikke lenger når kontraktene på Sørlandsbanen og Dovrebanen går ut i 2029 og 2030, og anledningen til å benytte overgangsordningen utløper 25. desember i inneværende år. Så sier regjeringen at den jobber for å skaffe adgang til unntak, men så sent som i november sa EU-kommisjonen at de ikke har oppfattet noe slikt forslag eller krav fra Norge. Derfor ber jeg statsråden klargjøre hva som gjøres, og hvilke krav som stilles, for å sikre at muligheten til unntak fra anbud av hensyn til viktige samfunnsinteresser, til togpassasjerer og også til ansattes arbeidsvilkår fortsatt skal finnes når overgangsperioden er over. Nasjonal kontroll med naturressursene har vært helt avgjørende for at Norge har blitt det landet vi er i dag. EØS-avtalen og EUs tredje energimarkedspakke har imidlertid innskrenket handlingsrommet til å styre norsk kraftpolitikk i tråd med interessene til både innbyggere og industri. Nå har regjeringen fått oversendt EUs fjerde energimarkedspakke fra EU og må ta stilling til den. Rødt ønsker at regjeringen legger ned veto, for med den nye pakken vil ACER få enda mer makt, og Norges mulighet for demokratisk styring over kraften begrenses ytterligere. Det har kommet ulike signaler fra regjeringen og regjeringspartiene om energimarkedspakken, så jeg vil stille statsråden et enkelt spørsmål Er regjeringen overhodet villig til å vurdere å gi bort enda mer makt til EU over norsk energi-, strøm- og kraftpolitikk?

[12:24:03]: Takk til utenriks- ministeren for redegjørelsen hun holdt i forrige uke. Blant viktige tema i redegjørelsen var den grønne alliansen mellom EU og Norge, samarbeid med EU om grønn omstilling og Ukrainas behov for ammunisjon. ammunisjon. Jeg er for et norsk medlemskap i EU, og jeg ønsker meg også en debatt om det. Jeg mener det ikke er tilstrekkelig å vise til hvor stor andel av befolkningen som sier ja eller nei, for å konkludere på om det er behov for en debatt eller ikke. Jeg mener behovet for en debatt utløses av hva vi mener er riktig for å sikre Norges interesser her og nå, men ikke minst av hva som er nødvendig for å løse utfordringene for framtiden. Likevel, så lenge vi ikke er medlemmer og det ikke ser ut til å være et flertall for det i denne sal i nær framtid, er det viktig at vi fører en politikk som skaffer oss mest mulig innflytelse i EU, på tross av vårt utenforskap. Jeg vil for anledningen fokusere på EUs rolle innenfor utenriks-, forsvars- og sikkerhetspolitikk. NATO er selvfølgelig grunnplanken for Norges sikkerhet, og den rollen kan vi ikke rokke ved. Det er likevel et faktum at USA vil bli nødt til å bruke mer av sine militære ressurser og sin analytiske kapasitet i Asia. Da må Europa ta større ansvar for egen sikkerhet. En styrking av Europas forsvar vil skje innenfor rammen av NATO, men alt tyder på at EU vil være en helt sentral arena, en helt sentral aktør i dette. Mange mener at EUs hovedansvar ligger i krisehåndtering og i hybride trusler, men etter Russlands fullskala invasjon av Ukraina i fjor har EU også utviklet mer direkte operative militære funksjoner, slik som trening av ukrainske soldater og koordinering av våpenhjelp. Jeg opplever at utenriksministeren deler den virkelighetsbeskrivelsen. Jeg mener det er grunnleggende bra at EU tar på seg disse oppgavene, og vi vet at det er store ambisjoner for den videre utviklingen av EUs utenriks-, forsvars- og sikkerhetspolitikk. Som ikke-medlem stiller imidlertid dette Norge overfor flere dilemma. Ja, vi har en rekke enkeltstående avtaler med EU innenfor utenriks-, forsvarsog sikkerhetspolitikk, og EØS-saker i 2023 3861 gjort for flere av dem, men et lappeteppe av avtaler gir oss ikke den rustningen vi trenger for en tid med økt usikkerhet og risiko for militær konflikt. Forsvarskommisjonen slår fast at selv om vi har disse enkeltavtalene med EU, fører mangelen på en felles ramme rundt dette til at Norge fortsatt ikke på generelt grunnlag er sikret tilgang til informasjon om pågående prosesser eller mulighet for deltakelse og påvirkning. Et eksempel som er nevnt tidligere i debatten, er EUs program for sikker satellittkommunikasjon, «secure connectivity». Jeg er glad for at utenriksministeren kunne fortelle at EU har bestemt seg for at Norge skal få lov til å bli med, men til forskjell fra sju andre land i Europa er vi altså nødt til å vente til programmet er ferdig utformet, før vi kan spørre pent om vi får lov til å være med. Jeg registrerer at utenriksministeren er opptatt av å understreke at regjeringens overordnete mål er å fremme norske interesser, og det er bra. Jeg oppfatter også at hun ved flere anledninger har vært opptatt av å understreke at Norge f.eks. ikke innfører sanksjoner fordi EU har gjort det, men av samme grunn som EU og andre allierte. Når forsvarskommisjonen slår fast at norske myndigheter med dagens situasjon ikke kan ta for gitt at vi involveres tidlig nok i politikkutvikling til f.eks. å si fra om ting som kan være vanskelig for oss, eller at vi har mulighet til å påvirke beslutninger som har stor interesse for oss, kan jeg likevel ikke forstå hvordan dette utenforskapet er i vår interesse. Forsvarskommisjonen skriver ganske direkte: «Det er åpenbart en ulempe for Norge at deler av sikkerhets- og forsvarspolitikken som både angår og kan påvirke oss drøftes og avgjøres på arenaer i EU der vi ikke er til stede.» Da kan jeg ikke forstå hvordan dette utenforskapet er i Norges interesse. Jeg mener derfor vi bør følge kommisjonens råd og få på plass en rammeavtale for utenriks-, forsvars- og sikkerhetspolitisk samarbeid med EU. Sikkerhetspolitikk handler om mye mer enn militærmakt. Utenriksministeren sier at sikkerhetspolitiske hensyn og klimapolitikken tar større plass i utformingen av nærings- og handelspolitikken, og det er jeg enig i. Autoritære land som Kina og Russland forsøker å bruke økonomiske avhengigheter til å presse gjennom endringer i den globale ordenen, og her er det viktig at vi står sammen med EU, for å stå imot. Som svar har USA vedtatt «inflation reduction act». EU-kommisjonen har lansert en «green deal industrial plan». Dessverre har det vært dårlig koordinering mellom demokratiske land, og vi risikerer at dette fører til nye handelsbarrierer.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt [12:29:29]: Forrige onsdag ble 16 ukrainske sivile drept i et russisk angrep på et supermarked og andre mål i Kherson. Den siste uka har fornyede russiske luftangrep gjort at flyalarmen har gått flere netter på rad i hovedstaden, og de som er der inne, forteller at man sover på skift på ulike tidspunkter. statsministeren var i Helsingfors i forrige uke, understreket han at norsk luftvern redder liv. Han snakket også om den kommende offensiven og sa at den bare kan lykkes med mer materiell. Zelenskyj sa da at han

Jeg vil benytte anledningen til å rette en stor takk til alle de politiske partiene på Stortinget for et konstruktivt samarbeid om Nansen-programmet, og for støtten til Ukraina som har kommet fram i denne diskusjonen, for Norge trenger felles innsats. Det er ikke bare når det gjelder støtten til Ukraina at denne regjeringa har store ambisjoner. Å levere på klimamålene krever også felles europeisk innsats. Skal vi lykkes med grønn omstilling, er industrien særlig viktig, både i Norge og i resten av Europa. Regjeringas mål gjenspeiles bl.a. i den grønne alliansen, og den grønne alliansen er viktig. Jeg hører noen her hevde at vi sitter på gangen, men det er nettopp det vi ikke gjør. Vi forsøker hver eneste dag å ivareta Norges interesser, og den grønne alliansen er nettopp et eksempel på et mer offensivt samarbeid med EU enn det vi har hatt tidligere. Vi samarbeider langs flere spor, og det legger også grunnlag for grønne arbeidsplasser i Norge.

Selve eierskapet og råderetten over energi- og naturressurser reguleres derimot ikke på EU-nivå, men på nasjonalt nivå av medlemslandene selv. Det gjelder også for EØS-landet Norge. Norge har derfor, i likhet med EU-landene, full nasjonal råderett over energi- og andre naturressurser. Det betyr i klartekst at verken EUkommisjonen, ESA eller EU-byrået ACER har noen myndighet til å tvinge fram nye prosjekter, verken i Norge eller i EU-landene. Behandling av konsesjoner for vind- og vannkraft og utenlandsforbindelser kan derfor utelukkende skje i samsvar med de lover som er vedtatt her på Stortinget.

vil kunne styrke Norges mulighet til å påvirke samarbeidet i tråd med vår satsing på både havvind, hydrogen og CO2-håndtering. Det er i vår interesse å koble Norge på de europeiske samarbeidsinitiativene, og det er nettopp det regjeringa gjør. Det er kommet opp en del spørsmål i løpet av debatten. Når det gjelder satellittsamarbeidet, kan ikke det sammenlignes helt med det samarbeidet vi har med forsvarsindustrien,

EUkommisjonens juridiske tjenester jobber nå aktivt med denne saken, og det skal være et møte om dette i dag, altså Jeg mener det jeg sa innledningsvis, er viktig for EU. Blant annet er avtalen vi har for medisinsk evakuering, en avtale vi har med EU. Sanksjonene har vi Sanksjonene har vi implementert etter at EU har gjort det. Når det gjelder pandemien og covid-vaksinene: Andre land som ikke hadde EØS-avtale, tilgang til vaksiner slik Norge fikk. Det er veldig viktig å understreke. Det var EØS-avtalen som var utgangspunktet for at vi fikk den muligheten. Jeg vil heller ikke at vi skal bruke olje og gass som et pressmiddel. Jeg synes det er gal politikk og mener det vil være uriktig. Jeg registrerer at Moxnes snakket på vegne av hele grasrota i Norge. Det er et ganske stort flertall for EØS-avtalen, og det må også være et utgangspunkt å legge til grunn for en slik analyse.

Jeg deler fullt ut utenriksministerens vurdering av EØS-avtalens viktighet for at vi fikk vaksiner og fikk delta på linje med EUland i det arbeidet under pandemien. pandemien. Mitt spørsmål dreier seg om utenriks-, sikkerhetsog forsvarspolitikk. Dagen etter at utenriksministeren holdt sin redegjørelse, kom forsvarskommisjonen med sin klare anbefaling om at Norge anskaffer en rammeavtale for dette området, for samarbeid med EU. Både representanten Melby og jeg har diskutert i salen her, og i andre sammenhenger, hvor viktig utenriks-, forsvars- og sikkerhetssamarbeidet blir i EU, og hvor problematisk det er ikke det er ikke å være en del av det på innsiden, fordi mye politikk som angår oss også, vil utvikles i EU, selv om vi ikke er EU-medlem. Mitt spørsmål er: Hvordan vurderer utenriksministeren både behovet og muligheten for at Norge kan inngå en sånn rammeavtale med EU?

Vi har også inngått flere avtaler, bl.a. det å trene norske soldater i samarbeid med EU, så det samarbeidet er tettere enn noen gang. Vi kan diskutere om rammene for det er gode nok, men jeg må nok protestere på den virkelighetsbeskrivelsen som representanten kommer med når hun sier at vi i økende grad ser at EU opptrer som en blokk innenfor NATO. Jeg opplever ikke det. Det er jo en realitet også, uansett hva man måtte mene om EU, at når Storbritannia har gått ut av EU, ligger tyngdepunktet i NATOs militære kraft ikke i, men utenfor EU. Jeg sa ikke at de opptrer som en blokk, men jeg sa at de blir mer samkjørte i NATO, og det er jo en direkte konsekvens av at stadig flere NATO-land er EU-medlemmer og vice versa. dette som er knyttet til EU Secure Connectivity Programme. Utenriksministeren sa at dette ikke automatisk kan sammenlignes med tilkoblingen vi har for EUs forsvarsfond, det kan det være gode grunner til. Grunnen til at jeg nevnte det, var at det var en tilknytningsform som ble brukt da det passet, og det var jo en slags særavtale vi måtte forhandle oss fram til for å kunne være med. Dersom det ikke er mulig å bruke den samme hva er da regjeringas strategi for å få tilknytningen vi trenger, og som både norsk næringsliv og stadig flere samfunnssektorer trenger, for å kunne bli med i dette programmet? Det er litt vanskelig for meg å gå inn i detaljene om dette, men vi har jo igangsatt samtaler om dette for å ivareta norske interesser. Det som er helt klart, er at det kreves en separat tilknytningsavtale. Vi kan ikke da legge EØS-avtalen til grunn, slik jeg sa. Vi har bedt kommisjonen om forhandlinger for en slik tilknytningsavtale, og det er denne prosessen som nå er igangsatt.

Spørsmålet til utenriksministeren går på IRIS[2]. De sier at de trenger en annen avtale for å gå inn i IRIS[2], og de kan ikke gjøre det sånn som det var med EDF, men vi har jo alle muligheter til å gå inn der. Vi har alle muligheter gjennom de pressmidlene vi har gjennom både olje og gass, det vi selger av fisk, eventuelt kjøper fra Tyskland, som jeg sa i mitt innlegg. Hva er grunnen til at utenriksministeren setter det i en helt annen bås enn det hun gjør med European Defence Fund? Det er en mulighet til å si at dette er noe vi gir til Europa eller EU-land, og dette er noe vi skal ha tilbake. Det er handelspolitikk, og det er det som er Norges interesser. Er utenriksministeren enig i det? Utenriksminister Anniken Huitfeldt [12:39:24]: Jeg mener at vi tar vare på norske interesser hver dag gjennom ulike avtaler som vi forhandler fram med EU – det er på områder som ikke nødvendigvis er en del av EØS-avtalen – men jeg er ikke enig i den virkelighetsbeskrivelsen som representanten at vi skal bruke olje og gass som et slags pressmiddel overfor EU. Det mener jeg vil være helt galt. Det mener jeg vil stille oss i en klasse vi ikke ønsker å være Det virker som representanten mener at vi på en måte på vegne av Norge er veike og ikke står opp for det som er norske interesser, men realiteten er det stikk motsatte. Da gjelder det jo å finne fram til områder av felles interesse.

[12:40:20]: Jeg får ikke dette til å stemme. Hvis man ikke skal bruke de handelspolitiske verktøyene man har for å få Norges interesser på plass,

Alle bruker handel som pressmiddel i ulike sammenhenger. Det kan ikke være sånn at Norge er unntatt fra det. Det er klart vi skal bruke olje og gass som et politisk pressmiddel, selvsagt skal vi ivareta våre interesser når vi skal selge gass til utlandet – selvsagt. Vi skal også gjøre det med fisk. Slik kan vi få noe igjen for det andre etterspør. Det er helt normal handelspraksis og gjøres i det private næringsliv: Man bruker alltid de mulighetene man har, for å dra noen fordeler tilbake. Mener utenriksministeren at det er galt? Jeg mener at representanten her på helt feilaktig grunnlag beskriver Norges forhandlinger når det gjelder EU, som at vi ikke tar vare på norske interesser. Det gjør vi hver eneste dag, men jeg tror vi best tar vare på norske interesser gjennom samarbeid, gjennom å se områder hvor vi faktisk har felles interesser, hvor vi gjensidig har nytte av hverandre. Det er på den måten jeg mener vi tar best vare på norske interesser overfor EU.

blir avgjort. Då er mitt spørsmål til utanriksministeren: Er det sånn å forstå at Noreg står fritt innanfor EUs energiunion til å setja prisen på andre måtar enn på børsen, som jo i dag er direkte kopla til EUs energimarknad?

i EU, så en viss prissmitte har vi sett over lang tid, og det er jo det som er utgangspunktet for norske energipriser. Vi har full råderett over det som er norsk energipolitikk, men på ulike måter vil vi være være preget av at Putin nå bruker gassen som et politisk pressmiddel. Det vil påvirke oss som det påvirker andre land. takkar for svaret, men det var eigentleg ikkje eit svar på spørsmålet mitt, for spørsmålet var altså: Står Noreg fritt til å setja prisen på ein annan måte

Kan me velja å gjera dette på ein annan måte, velja å setja prisen på ein annan måte enn å la han bli avgjort på børsen? vi har en strømpolitikk som vi har nasjonal råderett over, men vi kan ikke se bort fra at det er en viss prissmitte når det er skyhøye gasspriser i Europa. Hvis det var slik at vi ikke skulle være avhengige av noe tilførsel av elektrisitet

[12:44:52]: Jeg vil tilbake til det samme sporet som representanten Søreide var på, nemlig hvordan vi best mulig kobler oss på EUs forsvars- og sikkerhetspolitikk. Her tror jeg vi er ganske enige om målet, nemlig at vi skal greie å påvirke de beslutningene som angår oss, på best mulig måte. Spørsmålet er hva som er den hensiktsmessige måten å sikre akkurat det Det jeg er nysgjerrig på, er om utenriksministeren deler forsvarskommisjonens virkelighetsbeskrivelse når de, altså flertallet i kommisjonen, omtaler dette i sin rapport. De sier bl.a., som jeg også siterte i mitt innlegg: «Det er åpenbart en ulempe for Norge at deler av sikkerhets- og forsvarspolitikken som både angår og kan påvirke oss, drøftes og avgjøres på arenaer i EU der vi ikke er til stede.»

Når det gjelder det rene forsvaret av Norge, mener jeg at vi er ivaretatt innenfor NATO. Det er en diskusjon også blant EUs medlemsland om hvorvidt en skal bygge mye militær kapasitet innenfor EU, eller om en skal ha hovedtrykket på NATO. Jeg er enig med de landene som mener at det er viktigere å styrke samarbeidet innenfor NATO, men så kan det på andre områder være en ulempe å stå utenfor. I den grad man definerer sanksjonene som en del av sikkerhetspolitikken, er det klart at det av og til har vært krevende at de har vedtatt sanksjoner først, og at vi har kommet inn og implementert dem i norsk rett etterpå. Det vil være ett område som har vært viktig for vår håndtering av forholdet til Russland, hvor jeg har sett noen ulemper ved å stå utenfor.

Det er dramatiske tider i Europa. Den forverrede sikkerhetspolitiske situasjonen krever et enda tettere og mer omfattende europeisk samarbeid. I et stadig mer krevende geopolitisk landskap, med tiltakende rivalisering og uforutsigbare rammevilkår, har Norge en sterk egeninteresse av et samlet Europa. Når autoritære krefter forsøker å splitte oss, er det viktigere enn noen gang at vi holder sammen. Derfor er det viktig å styrke og videreføre EØS-samarbeidet. Samspillet med EU vil framover også bli enda viktigere for grønn omstilling og samfunnets motstandskraft. Som følge av Russlands ulovlige krig i Ukraina har også Norge blitt viktigere for Europa. Vi har trappet opp både gassproduksjonen og sikkerheten på sokkelen, og Norge vil være en pålitelig leverandør av olje og gass til resten av Europa. av Europa. Den 24. februar 2022 vil bli stående som et tidsskille da Russland gikk til fullskala angrep på et fredelig naboland, i strid med FN-pakten og den regelbaserte verdensordenen. Overgrepene har tydeliggjort for alle hva som er ventet om Russland skulle vinne fram, og Russlands folkerettsstridige angrepskrig utfordrer alt vi står for. Vi må derfor gjøre det vi kan for å støtte Ukrainas frihetskamp, som kan bli langvarig. Regjeringen og et samlet storting har vist internasjonalt lederskap gjennom det flerårige Nansen-programmet og tydeliggjort at Norges støtte til Ukrainas legitime frihetskamp langsiktig og forutsigbar. Som følge av Russlands folkerettsstridige angrep på Ukraina har EU innført omfattende sanksjoner som Norge har sluttet opp om. Hensikten er å svekke Russlands evne til å finansiere invasjonen og overgrepene i Ukraina. Nye utvidede sanksjoner må hele tiden vurderes i lag med EU, og Norge må arbeide internasjonalt for at flere land skal slutte opp om sanksjonene. Et utvidet sanksjonsfellesskap vil bidra til å styrke folkeretten og begrense handlingsrommet for russisk aggresjon. Russlands ulovlige krig mot Ukraina har gjort det ettertrykkelig klart at vi har en nabo med få skrupler når det gjelder evne og vilje til maktbruk. Den forverrede sikkerhetssituasjonen nødvendiggjør et forsvarspolitisk taktskifte. NATO er hjørnesteinen for norsk sikkerhet, og det er derfor viktig at regjeringen har fastslått at Norge skal bruke minst 2 pst. av Norges bruttonasjonalprodukt på forsvar innen 2026. En tidfesting er også en klar beskjed til våre allierte om at vi også skal levere på felles ambisjoner som en god alliert. I tillegg har Forsvarskommisjonen overlevert sin NOU med tydelige anbefalinger som vi politikere må ta på største alvor. Forsvarskommisjonen har også tatt til orde for en diskusjon om nærmere samarbeid med EU. Andøya Space i lag med resten av Norges romsatsing er i verdensklasse. Verdensrommet blir stadig viktigere for nasjonal sikkerhet, vår militære evne og i forsvarssamarbeidet med NATO og EU. For Norge er det av stor betydning å delta i EUs nye romprogrammer, 3865 vil derfor framheve betydningen av regjeringens pågående arbeid med mål om å inngå egne avtaler for å sikre Norge tilgang til programmet, deltakelse og innflytelse. innflytelse. Bærekraftig forvaltning av fiskebestanden i nord er viktig for Norge. Siden torskefisket i fiskevernsonen ved Svalbard ble kvoteregulert, har vi gitt en torskekvote til fartøy fra EU-land. Da Storbritannia gikk ut, fastsatte Norge egne kvoter for EU og Storbritannia. Norges fastsettelse skapte en rekke reaksjoner, både i EU og Storbritannia, som følge av at de på egen hånd hadde lagt sine avtaler, og det uten å konsultere Norge. Norge. Jeg vil derfor berømme regjeringen for arbeidet med forhandlinger om kvoter til EU og til Storbritannia og for å fortsette arbeidet med kvotefastsettelser med en fast og forutsigbar stemme.

(H) [12:52:19]: Jeg vil først av alt tak- ke utenriksministeren for hennes redegjørelse. Den var innom svært mange viktige spørsmål av høy relevans for tiden vi befinner oss i. Det er ikke overraskende, siden Europa igjen befinner seg i krig, og dermed er konfrontert med de store politiske spørsmål. Som utenriksministeren nevnte, var Russlands siste angrep på Ukraina foranlediget av at nabolandet Ukraina valgte Europa, demokratiet og selvstendighet som sin vei. Det kunne ikke det autoritære regimet til Putin tåle. Det er verdt å minne om når vi diskuterer EU og EØSspørsmål – og det kan knapt gjentas for ofte verdifellesskapet vi over tid har klart å utvikle i Europa, må hegnes om. De dypere spørsmål kan imidlertid lett forsvinne når vi diskuterer konkrete saker, som implementering av direktiver eller andre forhold rundt EØS-avtalen. Vi må ikke tape det store bildet av syne, og jeg vil takke utenriksministeren for å ha villet løfte nettopp de store spørsmål om verdier og samhold i sin redegjørelse. I motsetning til regjeringen, og dermed utenriksministeren, mener jeg samtidig at vi burde gå enda lenger. Andre land har tatt større konsekvenser av krigen når det gjelder sin tilknytning til sine likesinnede. Danmark avholdt folkeavstemning om sitt årelange forbehold mot samarbeid om sikkerhets- og utenrikspolitikk i EU. I dag skal Danmark delta på lik linje med andre EUland om dette samarbeidet. Finland og Sverige har søkt seg til NATO. Foreløpig har vi kun kunnet ønske Finland velkommen. Om alt går slik vi håper, vil Sverige snarlig kunne følge etter. I Norge har vi ikke en tilsvarende debatt. Vi samarbeider tett med EU om sanksjoner mot Russland og vil inngå i felleseuropeiske koordineringsprogram for vår hjelp til Ukraina, men jeg mener vi burde hatt en større diskusjon om dette: en politisk diskusjon som favner hvilken tilknytning vi skal ha til EU – vårt viktigste økonomiske og handelspolitiske nærområde. I stedet for en slik diskusjon venter vi på en utredning igangsatt av regjeringen om hvilke erfaringer vi har gjort oss med EØS de siste ti år, sammenlignet med erfaringene til andre land som heller ikke er medlem av EU. Mens Europa koordinerer seg tettere, skal vi altså betrakte fortiden og vurdere hvilken løsere tilknytning vi skal ha. vi skal ha. Jeg tillater meg derfor å vise til andre viktige initiativ som foregår samtidig, og som også har relevans for EUog EØS-prosesser. Statsminister Støre deltar på toppledermøtet for Europarådet 16. og 17. mai i Reykjavik sammen med 46 andre lands statsledere. Selv vil jeg være til stede i møter i hovedkomiteen i dagene før toppmøtet. Kort oppsummert er hovedpunktene fra Europarådets anbefalinger og forsamlingens forventinger til toppmøtet som følger: For det første: en oppslutning om Europarådets grunnleggende verdier og kjerneoppgaver, dvs. demokrati, menneskerettigheter og rettsstatsprinsipper, herunder også oppslutning om Den europeiske menneskerettsdomstol og plikten til å gjennomføre de kjennelser som blir avsagt der. For det andre: en urokkelig støtte til Ukrainas suverenitet, selvstendighet og territoriale integritet samt å sikre oppslutning om en forpliktelse til å arbeide for at Russland holdes ansvarlig for sine handlinger og for bruddene på internasjonal rett. For det tredje: Vi skal styrke Europarådets evne til bedre å håndtere framtidige utfordringer for menneskerettigheter og demokrati, som teknologi – eller kunstig intelligens, hvis man vil kalle det det – miljø og klima. det fjerde – og som det siste punktet: en styrking av organisasjonens økonomi og betydningen av å sikre et vedvarende godt økonomisk grunnlag. En klar utfordring for generalsekretæren og det islandske formannskapet er ambisjonen om å oppnå konsensus om en slutterklæring fra toppmøtet. Dette er målsettinger jeg mener regjeringen burde følge opp også i Norge, og mye gjøres. Vi kan ikke sitte passivt og betrakte Europa og la det bevege seg mot en tettere integrasjon mens vi blir stående utenfor prosesser som angår oss.

[12:57:06]: Det er ingen hemmelighet at vi innad i regjeringen har ulikt syn på både EU og EØS, og dermed også ulike syn på viktigheten av tilknytningen til EUs politikk i høyt tempo gjennom EØS-avtalen. For Senterpartiet er nasjonal kontroll og suverenitet viktige verdier. En sterk nasjonalstat hindrer verken internasjonal solidaritet eller godt samarbeid. Det kan være samarbeid i Nordisk råd, FN, NATO og EU. Norge samarbeider, som utenriksministeren redegjorde for,

Norge utenfor EU gjør det bra og har en vellykket økonomi. I 1994 hevdet NHO at 100 000 arbeidsplasser ville gå tapt hvis Norge sa nei. Nesten 30 år senere vet vi at arbeidsledigheten gikk ned og har vært jevnt lavere enn i EU hele perioden siden 1994. Norge er ikke en del av valutaunionen og euroen. Uten euro står vi fritt til å sette våre egne skatter og avgifter. Vi kan stimulere til sysselsetting og sikre det sosiale velferdssystemet vi er stolt av i Norge. Ved et EU-medlemskap ville vi miste kronen og få euro. Senterpartiet er kritisk og vil ikke knytte Norge tettere til EUs energipolitikk. Senterpartiet stemte mot tilknytning til EUs energibyrå, ACER, i 2018. Vi hadde hatt mer nasjonal kontroll over energipolitikken uten å være del av EUs energibyrå. Nå utredes handlingsrommet i EØS-avtalen på energi konkret. Det er en nødvendig øvelse fordi handlingsrommet må tas, det er ikke noe vi får. Det å knytte seg enda nærmere EUs energibyrå, ACER, i EUs fjerde energimarkedspakke har Senterpartiet sagt klart nei til. Det vil f.eks. bety at ACER på egen hånd kan opprette egne kontorer utenfor hovedkontoret i Slovenia for å følge opp enkeltland. EUs energibyrå, ACER, får også utvidet adgang til å gi bøter. I tillegg kan Reguleringsmyndighet for energi ilegge store bøter til foretak i Norge som ikke følger EU-regler eller pålegg fra ACER. Unntaksmulighetene for å bruke deler av flaskehalsinntektene til å redusere nettleien blir også enda mer begrenset. I redegjørelsen snakkes det varmt om Klar for 55pakken. Et stort problem er at begrensningene i skogbruk ikke er tilpasset norske forhold. Den norske skogen tar opp formidable mengder CO2 – tilsvarende om lag halvparten av hele Norges årlige utslipp. Intensjonene bak det foreslåtte EU-regelverket om klimaregnskapet for arealbruk er gode, men effekten kan bli den motsatte av formålet. «Vi må unngå at resultatet blir færre klimavennlige produkter fra skogen», sa leder i Skogeierforbundet i september i fjor. Både Klar for 55-pakken og fjerde energimarkedspakke har regler for energibruk i bygningsmassen. Her er det selvsagt et stort enøkpotensial. Spørsmålet er hvor godt EUs regler er tilpasset norske forhold. Reglene er også kritisert for ikke å vurdere tilstrekkelig livsløpsutslipp. Høyres partileder vil ha en ny EU-debatt. En sunn EU-debatt bør foregå hele tiden, men med et flertall mot EU-medlemskap på hver eneste meningsmåling om spørsmålet i snart 20 år er det ikke akkurat noe stort rop i befolkningen etter medlemskap. Et flertall nordmenn mener altså at norske interesser ivaretas best utenfor EU. Det er flertall for en EØS-avtale, og det må vi forholde oss til. Da må vi utnytte handlingsrommet og ikke sluke EØS-regelverk i raskere tempo enn at vi er fullstendig klar over hvilke konsekvenser det får. [13:02:13]: Jeg vil begynne med å takke utenriksminister Huitfeldt for en god og grundig redegjørelse som forteller om alle de ulike aspektene ved vårt samarbeid med våre europeiske naboer. De siste 15 månedene har lært oss ikke å ta noe for gitt – ikke ta for gitt at det bestandig er fred i Europa, ikke ta for gitt at forsoning og dialog er måten vi løser ting på, ikke ta for gitt at det som skjer utenfor våre landegrenser, og de beslutninger som tas, ikke vil påvirke oss her hjemme. For over ett år siden ble våre naboer i Ukraina angrepet av Putin og Russland, en brutal krig med grusomme konsekvenser. Titusener er døde, hundretusenvis er skadet, og den største flyktningstrømmen i Europa siden annen verdenskrig banker på vår dør hver eneste dag. Det gjør stadig like stort inntrykk å se bildene av utbombede hjem og fortvilte ukrainere som uforskyldt har blitt en brikke i Putins brutale maktspill. Derfor har det vært en selvfølge for Arbeiderparti–Senterparti-regjeringen å gi både humanitær og militær hjelp til Ukraina. Ikke bare er det en moralsk forpliktelse, det er også i vår interesse, for hvis Putin vinner fram, er det ikke bare en katastrofe for ukrainerne, det vil også gjøre Norge, Europa og verden mindre trygg. Fire dager inn i krigen kom nesten hele Stortinget til enighet om å sende våpen til ukrainerne. Jeg er sikker på at ukrainerne er glade for den besluttsomheten som ble vist. Hadde ikke Europa og Vesten forsynt Ukraina med våpen, hadde Ukraina tapt sin egen frihet for lenge siden. Jeg er også stolt over at regjeringen har fått bred tilslutning til en støttepakke på 75 mrd. kr til Ukraina som vil gå til gjenoppbygging av landet når freden kommer. Men krigen er langt fra over. Ukraina trenger mer våpen og ammunisjon, og de trenger det raskt. Hvert minutt og hver time teller. Det må produseres mer ammunisjon, og her kan Norge spille en viktig rolle. Derfor er jeg veldig glad for at Arbeiderparti–Senterparti-regjeringen i januar annonserte en ammunisjonskontrakt på 2,6 mrd. kr med Nammo på Raufoss, som har jobbet døgnet rundt for å møte den økte etterspørselen. Krigen i Ukraina har for alvor satt søkelyset på Europas avhengighet av russiske energileveranser. Norge har på sin side vært en stabil og pålitelig leverandør av olje og gass til resten av Europa.

Norsk gass har også blitt et sikkerhetspolitisk anliggende for Europa. Derfor er jeg glad for at regjeringen har trappet opp sikkerheten på sokkelen. sokkelen. Oppe i all elendigheten krigen i Ukraina har dratt med seg, har noe positivt skjedd: mer samarbeid mellom de europeiske landene og forståelse for gjensidig avhengighet og felles innsats. Den 24. april inngikk Norge en grønn allianse med de europeiske landene. Denne alliansen vil bidra til at vi når våre klimamål og samtidig skaper grønn omstilling. Det legger grunnlag for framtidige grønne arbeidsplasser i Norge og vil gi et forsterket klima-, energi- og industrisamarbeid mellom Norge og de europeiske landene. Europa er vårt desidert viktigste marked, og jeg er glad for at regjeringen bidrar til å åpne dørene for norske selskaper i framtidens grønne europeiske verdikjeder. Det har, som vi hører, vært to fronter her i salen: de som vil isolere de som vil isolere Norge, og de som vil integreres mer i EU. Jeg tror regjeringen er på rett kjøl, og jeg håper de får støtte for den linjen. Hårek

[13:07:08]: Dagens situasjon med krig i Europa bringer oss tilbake til utgangspunktet for det europeiske fellesskapet. EU begynte som et fredsprosjekt. Ut av ruinene fra annen verdenskrig sprang det et ønske om aldri mer krig. Første steg var å regulere kull- og stålproduksjonen i medlemslandene med tanke på å unngå opprustning av våpenindustrien igjen. Krigen og pandemien har med all tydelighet vist hvor nært forholdet til EU er. Fellesskap gir trygghet, og alenegang kan være en farefull ferd. ferd. Regjeringen vil samarbeide med EU om svært mye, men er fornøyd med å overlate beslutningen til andre. Motstanden mot norsk medlemskap har vært frykten for avståelse av nasjonal selvråderett. I dag er vi allerede gjennom EØSavtalen underlagt det meste av EUs lovverk og forordninger uten at vi har noen som helst innflytelse over det. Vi sitter ikke ved bordet når beslutninger fattes – dessverre. EU-landene har valgt å avgi noe av sin suverenitet for å få mer makt og innflytelse i fellesskap. De innser at for å kunne løse utfordringer må man gi avkall på noe, og utfordringene er mange. Utenriksministeren nevnte at EU trapper opp innsatsen for styrket motstandsdyktighet på elleve forskjellige områder med fundamental betydning for samfunnet, bl.a. drikkevann, energi og digital infrastruktur. Norge har fått invitasjon til å delta som observatør i ekspertgruppen som arbeider med den praktiske gjennomføringen. Det synes utenriksministeren er bra, men det kunne ha vært bedre; observatøren er som kjent dømt til å observere. observere. EU har styrket sin rolle på det sikkerhetspolitiske og forsvarspolitiske området. NATO er vårt sikkerhetspolitiske ankerfeste, og ansvaret for kollektiv sikkerhet ligger i NATO, men NATO er dimensjonert for å håndtere militære trusler. Vi ser et Russland som over tiår har vært i politisk krig med Europa, og Kreml proklamerte nylig at dette vil vedvare. Et bredt spekter av sammensatte virkemidler tas i bruk, eksempelvis digitale angrep, propaganda og giftdrap. EUs rolle knyttet til krisehåndtering og håndtering av hybride trusler er blitt langt viktigere. Samarbeidet er blitt dypere og utvides til svært mange områder som tidligere har vært medlemslandenes primære ansvarsområder. Som et ikke-medlem stiller dette Norge overfor noen vanskelige dilemmaer. Det sikkerhetspolitiske samarbeidet er ikke regulert gjennom EØSavtalen og bare delvis regulert i andre avtaler. Det er en ulempe at Norge ikke kan delta fullt ut i disse samarbeidsprosjektene, noe som på sikt kan føre til at Norge kan bli liggende bakpå i evnen til å håndtere denne type trusler. trusler. Vi er et lite land med sikkerhetsutfordringer som er langt større enn dem vi er i stand til å ivareta på egen kjøl. Som et lite land er vi avhengig av å måtte stole på våre allierte, og våre allierte er avhengig av å kunne stole på oss. Derfor er det så viktig at Norge er en forutsigbar og troverdig leverandør av gass til Europa. Man kan ikke bruke gass energi utelukkende som et trumfkort i forhandlinger – en maktbasert framferd, som representanten Tybring-Gjedde tar til orde for. Dette gjelder for så vidt ikke bare energi, det gjelder alle områder der Norge har forpliktet seg til å levere til våre allierte samarbeidspartnere – eksempelvis ammunisjon fra Nammo, der Norge har påtatt seg en stor forpliktelse med å levere ammunisjon både til våre allierte og til Ukraina.

Norge samarbeider godt med våre partnere og allierte både i og utenfor EU. Vi må velge det som er hensiktsmessig for saken og for Norge. De siste årene har det europeiske samarbeidet stått stødig gjennom både pandemi og et endret sikkerhetspolitisk bilde. Som følge av Russlands invasjon av Ukraina har Europas respons vært samlet, sterk, omfattende og – for mange – overraskende. Ukraina kjemper ikke bare for sin uavhengighet og territorielle integritet, men også for demokrati og våre felles verdier i et sterkt Europa tuftet på demokratiske verdier. verdier. Sammen med våre partnere og allierte har Norge bidratt til å ruste opp Ukrainas militære, økonomiske, sosiale og finansielle motstandskraft. Vi har samarbeidet med dem som det har vært nødvendig å samarbeide med. om viktige EU- og EØS-saker i 2023 2023 hvor Norge, i likhet med flere andre land, bidrar til opplæring av ukrainsk personell i bruk av moderne våpensystemer som kan være kritisk i kampen mot den russiske invasjonen. Vi deltar selv i multinasjonale operasjoner i Litauen, og vi gir ukrainske soldater lederutdanning på norsk jord. På humanitær side er det norske bidraget til et omfattende humanitært arbeid sammen med FN, Røde Kors og Verdens matvareprogram betydelig. I tillegg bidrar Norge gjennom EUs mekanisme for sivil beredskap ved å ta imot sårede ukrainske soldater. I samarbeid med andre har vi bidratt til at nesten 16 millioner mennesker har mottatt nødhjelp. Norge skal fortsette å spille en aktiv rolle i det internasjonale koordineringsarbeidet. Dette viser i praksis at Norge også utenfor EU samarbeider godt med våre partnere om viktige bidrag til Ukraina. Vi mener at Norge både har gode tradisjoner for og har vist at vi kan samarbeide godt med våre partnere Det er vi stolte av, og det vil vi fortsette med. Internasjonalt samarbeid er på ingen måte avhengig av et norsk medlemskap i EU. Russlands invasjon understreker behovet for nasjonal beredskap og tett samarbeid også på sikkerhetsfeltet, og NATO er vår desidert viktigste sikkerhetsgarantist. I sin redegjørelse påpeker utenriksministeren hvordan de to organisasjonenes ulike roller utfyller hverandre – altså NATO og EU. Det er et viktig poeng, men jeg vil også understreke at betydningen av at vi ikke får to instanser som dublerer hverandres oppgaver, er like viktig. Selv om Lisboa-traktaten, som EU er bygget på, understreker solidaritet innad i unionen, har betydningen av NATO som en rendyrket kollektiv forsvarsallianse blitt betydelig styrket i lys av Russlands angrepskrig. Det er den realiteten Finland og Sverige nå står overfor. Finland og Sveriges politiske skifte mot et tettere samarbeid med NATO viser at EU-medlemskap ikke er nok, som følge av den endrede trusselsituasjonen. Også utover det sikkerhetspolitiske er vi tjent med et godt samarbeid med våre europeiske partnere og allierte. Under pandemien styrket vi vår helseberedskap, og innen energi er Norge en pålitelig leverandør av olje og gass til europeiske land. land. Det blir ofte framsatt påstander om at dersom vi ikke er medlem av EU, blir internasjonal politikk og samarbeid bortprioritert, og vi vil stå med lua i hånda på utsiden av døra. Det siste året har til de grader vist det motsatte. motsatte. Den endrede sikkerhetssituasjonen i Europa har vist hvor sårbare vi er. Det er viktig at vi sikrer en egen nasjonal beredskap, slik at vi er forberedt dersom krisen skulle oppstå også i dette landet. Det gjelder innen både helse, energi – ikke minst – og nasjonal sikkerhet. Det er derfor desto viktigere at vi nå verner om demokratiet, ivaretar de grunnleggende norske interessene og tar hensyn til folks trygghet for arbeid, helse, miljø og sikkerhet.

Disse ordene, skrevet med tusj på Troll Aplattformen i Nordsjøen og underskrevet av statsministeren, NATOs generalsekretær og EU-kommisjonens president, oppsummerer hva denne debatten handler om: at vi står sterkere når vi står sammen. Selv om utenriksministeren for husfredens skyld må påpeke at det omfattende samarbeidet Norge har med EU, skjer uten å være fullverdig medlem av EU, skjer det jo på grunn av at vi har EØS-avtalen for å sikre norske interesser. Hele redegjørelsen manglet den logiske konklusjonen på alt som ble sagt, nemlig at Norge burde vært fullverdig medlem av det europeiske fellesskapet. Her er noen eksempler: Vi er trygge sammen, og derfor burde Norge vært fullverdig medlem av det europeiske fellesskapet. Europeisk samhold i møte med russisk aggresjon er i vår interesse. Derfor burde Norge vært fullverdig medlem av det europeiske fellesskapet. Møtet på Troll-plattformen synliggjør også hvordan Russlands krig mot Ukraina har styrket EUs rolle i europeisk sikkerhet. Derfor burde Norge vært fullverdig medlem av det europeiske fellesskapet. Felles krisehåndtering har blitt et stadig viktigere tema i samarbeidet mellom Norge og EU de siste årene. Det var tilfellet under covid-19-pandemien, og det er tilfellet nå. Derfor burde Norge vært fullverdig medlem av det europeiske fellesskapet. Enten vi slutter oss til rammeavtalen for felles innkjøp av ammunisjon, stiller oss bak EUs sanksjonspakker, knytter oss til det europeiske romprogrammet, deltar i ministermøter i den europeiske batterialliansen – vi må finne ut av hvordan vi skal sikre norsk verdiskaping og norske arbeidsplasser når EU legger fram sin grønne industriplan, raskt adoptere oppdaterte og nye reguleringer for energieffektivisering og fornybar energi, krabbe, krype, trygle og be om å få delta i helseberedskapssamarbeidet for å sikre tilgang til legemidler, vaksiner og annet medisinsk utstyr på lik linje med EUs medlemsland, eller gå inn i en grønn allianse med EU for å videreutvikle samarbeidet innenfor klima, miljø, energi, energi, industri og grønn omstilling. Det er åpenbart at vi er helt avhengig av et dypt, varig og integrert samarbeid der vi selv burde være med på å utforme de lover, reguleringer, programmer, pakker,

Det foreligger likevel ingen garanti for at slike signaler omsettes i konkret handling.» Ja, nettopp derfor burde Norge være fullverdig medlem i det europeiske fellesskapet: fordi vi er trygge sammen.

[13:20:34]: Vi står overfor enorme utfordringer i årene som kommer. Klimakrisen krever at vi erstatter fossil energi med fornybar energi hvis vi skal klare å nå klimamålene våre og forhindre en katastrofal klimakrise. Elektrifisering av en rekke sektorer og utbygging av ny grønn industri øker behovet vårt for mer kraft. Samtidig har vi opplevd høye strømpriser som har gitt store konsekvenser for mennesker i hele Europa. Når vi skal diskutere strøm- og energipolitikk, kan vi ikke diskutere disse tre situasjonene hver for seg. Vi er nødt til å diskutere alle tre samtidig. Vi kan ikke late som om det finnes noen enkle løsninger – noen kvikkfiks – på disse problemene. Derfor vil jeg takke utenriksministeren for hennes redegjørelse, som minner oss om hvor viktig utveksling av kraft og og energi er, ikke bare for trygghet og sikkerhet, men også for å finne løsninger på klimakrisen i Europa. I strøm- og energidebatten kan det til tider virke som om den eneste grunnen til at vi har energiutveksling med Europa, er forsyning og pris, men i den norske debatten er det et hensyn som i altfor stor grad har blitt borte, nemlig hensynet til klimaet vårt og til naturen. Når Norge er en del av et europeisk strøm- og energimarked, handler det om at framtidens energiløsninger, som sol og vind, må produseres der det er det er sol og vind, når solen skinner og vinden blåser. Skal vi begrense utbyggingen av sårbar natur og begrense store konflikter i utbyggingsområder her hjemme, trenger vi å samarbeide om utveksling av kraft med Europa. Kraftsystemet vårt er ikke fritt vilt. Alle deler av det systemet – fra produksjon og levering til utbygging av kabler og strømstøtte til vanlige folk – er gjenstand for politisk styring. Det er riktig – sånn skal det være. Det er også riktig av oss å bidra med strømstøtte i en tid da mange folk i dette landet sliter med å betale strømregningene sine. Min generasjon har et ansvar for å delta i energidebatten nå, både her hjemme og for Europa. Vår generasjons aller største katastrofe avhenger av at vi minner om hva som står på spill, at vi minner om hvorfor samarbeidet med Europa er så viktig, og at vi minner om konsekvensene hvis dagens politikere ikke bidrar til omlegging av energiproduksjonen vår, bygger ut fornybar energi, sparer strøm og omstiller oss bort fra fossil avhengighet. avhengighet. Total klimakatastrofe kan ikke, skal ikke og får ikke være et alternativ. Det er et ansvar som tilligger oss her i denne salen, men også et ansvar som tilligger hele Europa og hele verden.

Uten- riksministeren tok også opp temaet helseberedskap i sitt innlegg i Stortinget den 2. mai. Jeg deler ministerens engasjement for helseberedskap og betydningen av å sikre tilgang til legemidler, vaksiner og annet medisinsk utstyr. Jeg er derfor glad for at vi nå har en regjering som bl.a. videreutvikler det nasjonale beredskapslageret for legemidler og smittevernutstyr. Det viser at Senterpartiet og Arbeiderpartiet tar folks trygghet på alvor. på alvor. Helseministeren har også tidligere varslet at det kommer en stortingsmelding om helseberedskap i løpet av 2023. Det er bra, og det er en viktig brikke i arbeidet med å sikre beredskapen vår foran en framtidig pandemi. Neste gang en krise treffer oss, kan vi ikke være like sårbare som vi var i mars 2020. mars 2020. I den anledning vil jeg minne om at den viktigste beredskapen ved en framtidig pandemi eller andre akutte hendelser er den beredskapen vi har sikret oss selv. Vi må ikke gjøre den samme tabben som vi har gjort de siste 30 årene: bygge ned egne lagre, nedprioritere norsk produksjon og satse på at resten av verden skal holde vår beredskap i hevd. Beredskap er et nasjonalt ansvar, et ansvar vi som stortingsrepresentanter må ta på høyeste alvor. Vi kan ikke overlate til andre land å sikre tryggheten til det norske folk. norske folk. Uansett hvor bekvemt det kunne være å outsource ansvaret for å produsere og lagre munnbind og medisiner til Ungarn, Hellas eller et land utenfor EU, ville det gjøre oss svært sårbare i en krisesituasjon. Som utenriksministeren påpeker i sin redegjørelse, er et samarbeid med EU på dette området dessuten både teknisk og rettslig problematisk, fordi det faller utenfor både EUrettens kjerneområde og EØS-avtalens område. Ethvert internasjonalt samarbeid om helseberedskap må også ta innover seg at vi ikke kan stole blindt på globale forsyningslinjer eller vanlige avtalerettslige regler i en global helsekrise. Vi må erkjenne at når det virkelig blir alvor, vil hvert land, naturlig nok, sikre egen befolkning først. Det er ikke proteksjonisme; det er å ta ansvar for de folkene man er valgt til å representere. Derfor må også vi, som det norske folks representanter, prioritere beredskap i Norge. Både den forrige regjeringen og flere av deres forgjengere har neglisjert beredskapen i flere tiår. Derfor er det så viktig at vi nå har løftet opp både den sivile og den militære beredskapen.

selv. Det er vår oppgave å sørge for at vi i Norge kan brødfø egen befolkning. Vi må kunne gi dem livsviktige medisiner og sikre deres fysiske trygghet. Jeg er trygg på at utenriksministeren og resten av regjeringen tar med seg dette i det videre arbeidet med samarbeid om helseberedskap med EU.

Dette er etter min vurdering en del av et folkeopplysningsproblem – ja, et demokratisk problem. I regjeringsplattformen heter det: «Tilgang på rikelig med ren og rimelig kraft har i årtier vært den norske industriens fremste konkurransefortrinn. Regjeringen vil at dette også i framtiden skal være fortrinnet for norsk industri og bidra til verdiskaping og sysselsetting i hele landet.» Og videre: «Regjeringen vil føre en politikk som sikrer oss at vi beholder suveren norsk kontroll over alle avgjørelser med betydning for energisikkerheten i Norge.» gjelder strøm, skal vi altså ha et konkurransefortrinn. Vi skal ha rimeligere strøm enn i Tyskland, og vi skal ha stabile og forutsigbare priser. Kombinasjonen av forpliktelsene i EØS-avtalen, tilslutningen til tredje energimarkedspakke samt Statnetts praktisering av strømflyten gjennom likestrømskablene til kontinentet og til Storbritannia har gitt dramatisk negative konsekvenser. Vi har mistet konkurransefortrinnet for strøm i Sør-Norge og fått ekstremt ustabile og uforutsigbare strømpriser. Sør-Norge får nå tyske strømpriser, til fortvilelse for næringsliv og folk. Faktum er at Norge i dag virvler seg mer og mer inn i et garn som gjør at regjeringsplattformen fra Hurdal brytes mer og mer. I statsrådens korte omtale av Ren energi-pakken og Klar for 55-pakken at det innebærer «en oppdatering og videreutvikling av nye regler». Konsekvensene for Norge, dersom vi kopierer EUs regelverk, klargjøres ikke. Det refereres f.eks. ikke direkte til at Ren energi og Klar for 55 må innebære nye markedsregler for strøm. En av de viktigste forordningene er grensehandelsforordningen.

Tilslutning til EUs politikk innebærer stadig mer overstyring av norske politiske vedtak. Dette er i strid med regjeringsplattformen fordi vi mister nasjonal styring med vårt kraftsystem. Derfor trengs det nå en åpen, ærlig og kunnskapsbasert debatt om konsekvensene av EUs politikk for norske strømpriser og norsk forsyningssikkerhet når det gjelder strøm. Regjeringen har hovedansvaret for dette folkeopplysningsarbeidet.

Jeg vil først gi utenriksministeren full støtte i resonnementet rundt energipolitikk, både hva norsk energipolitikk og hva EUs energipolitikk innebærer for Norge, og også i spørsmålet om hvordan vi bruker eller ikke bruker energipolitikk overfor andre land. Det som gjør oss viktige og relevante, er nettopp at vi ikke bruker energipolitikken til å presse andre land. Vi er en pålitelig og stabil leverandør, og det er også det som gir oss inntak og relevans i den situasjonen vi er i nå. til å fortsette der representanten Lundteigen avsluttet. Han ønsket en åpen, ærlig og kunnskapsrik debatt om EUs energipolitikk, og han mente at det var regjeringa som hadde hovedansvaret for denne folkeopplysningen. Det jeg syns er rart, er at Senterpartiet ikke overfører det resonnementet til hele diskusjonen om Norges forhold til EU og EUs utvikling. Jeg syns det er veldig rart at når Høyre og andre partier har tatt til orde for en kunnskapsbasert, opplyst og god debatt om hva EUs utvikling innebærer for Norge, og hva et fullt EUmedlemskap ville bety for Norge, på godt og vondt, slås det ganske hardt ned av bl.a. Senterpartiet. Første gang vi stemte over EU-medlemskap, er nå snart 50 år siden, siste gang snart 30 år siden. Jeg var akkurat gammel nok til å stemme i 1994, men etter meg, og etter oss som sitter her i salen, har det kommet mange generasjoner. Det er nesten to millioner nordmenn som har stemmerett i dag, som ikke har fått si sin mening om EU. Tar vi med alle under 46 år, år, er det nesten tre millioner mennesker som ikke har fått være med på å si sin mening. EU i dag er et helt annet EU enn det EU vi sa nei til i 1994. Da hadde EU 12 medlemsland. I dag er det 27, er et helt annet samarbeid. Jeg syns det er paradoksalt at vi samarbeider så tett og ønsker tilknytning på så mange områder, at det er så liten interesse for å utrede hva et medlemskap ville betydd for Norge, på godt og vondt. Den informasjonen mener jeg både de som stemte sist, og de som ikke hadde muligheten til å stemme sist,

Foregå- ende taler snakket som om det er en fasit. Det finnes ingen fasit. Det sies at man ikke skal bruke energipolitikken til å presse andre land. For det første er ikke det noen fasit, det er et synspunkt, et ståsted. Det vi kan gjøre i energipolitikken, er faktisk å få innpass der det er relevant for Norge å få innpass. Det er ikke å presse andre land. Det koster ikke Tyskland noe å arbeide for at vi får innpass og kan delta i programmet IRIS[2]. Det koster ingenting. Det er helt naturlig at man bruker det handelsinstrumentet det er, og får noe tilbake for det, uten å være medlem av EU. Nettopp fordi vi ikke er medlem av EU, må vi bruke det helt bevisst. På samme måte ville privat næringsliv gjort det – de er det klart at man utnytter det, da vil man utnytte prisen. Det har ikke vi mulighet til, vi har kanskje laget en felle for oss selv, men vi har muligheter fordi vi er en stabil leverandør. Da er ikke saken at vi er en stabil leverandør; saken er at vi er en stabil leverandør som derfor kan få noe tilbake. Det er derfor vi skal være en stabil leverandør: fordi vi kan nyte fordeler av at vi faktisk leverer energi til Europa, og i dette tilfellet særlig til Tyskland. Vi skal ikke ha noe penger tilbake, bortsett fra prisen vi betaler. Vi skal få innflytelse i de programmene som det er viktig for oss at vi er med i. Vi har mye å bidra med i romvirksomhet i EU, men da må vi få lov til å være til stede, ikke ved å be på våre knær, men ved å si at vi har noe å bidra med. Vi har fisk, og vi har energi. Det er handelspolitikk, det er utenrikspolitikk.

I alle slags sammenhenger skjer det. Så hvorfor skal ikke det skje når vi har noe veldig viktig å levere, eller når vi selger fisk, hvorfor skal ikke det skje da? Nei, da skal vi være solidariske med et eller annet. Ja, vi kan være solidariske og levere gass, men vi kan samtidig få innpass i EUs programmer når det gjelder romfart og andre ting som vi har interesse av. Det er helt selvsagt. Det er det utenriksministeren faktisk skal gjøre, det er hennes jobb. Da representerer hun Norges interesser, ikke ellers. Skal man representere Norges interesser – de som bor her i Norge, og vårt land – må man bruke det som pressmiddel når vi har noe andre land ønsker. Vi har energi, og vi har fisk, og da må vi bruke det effektivt, slik at vi også kan få være med i de programmene vi mener er viktige for norsk næringsliv.

Høyres og representanten Søreides engasjement for å drøfte medlemskap i Den europeiske union. Det skaper folkeopplysning, det skaper en mer reflektert befolkning. Det har aldri vært Senterpartiets mening å slå ned på en sånn debatt. Tvert imot, vi ønsker den debatten. Jeg prøvde i innlegget mitt å si at vi bør debattere EU-spørsmålet knyttet til norske strømpriser på en ærlig, kunnskapsbasert og oppriktig måte. Jeg merker meg at representanten Søreide ikke tar den hansken, men sier at det er mange som ikke har vært med på tidligere avstemninger – og det er jeg helt enig i og som da ikke har fått sagt sin mening, og at EU i dag er annerledes. Ja, EU i dag er annerledes enn i 1994. Det er mye mer overnasjonalt, det overstyrer i mye større grad nasjonale beslutninger. Samtidig erfarer vi at ved valg til Europaparlamentet, som etter EU-systemet skal få stadig større makt og myndighet, er det ikke noe særlig entusiasme rundt omkring i medlemsstatene. Vi ser Vi ser også stadig retningen av at det skal bli et mer integrert Europa, altså mer Europas forente stater, som er Europabevegelsen intensjon. Det har ikke noen spesiell entusiasme rundt omkring, fordi det støter an mot noen skikkelige dilemmaer som en står oppe Jeg har sagt det før, og jeg gjentar det: EU er i dag bygd på en gedigen systemfeil. En har opprettet en felles valuta, euro, for de fleste land uten å ha et finansdepartement. En har altså ikke noen felles økonomi, en beskatningsrett, som sikrer at en har en felles kasse for å takle de økonomiske utfordringer som landene kommer opp i som enhet. Det er de enkelte nasjonalstatene som må gjøre det. Dette har store konsekvenser, bl.a. for arbeidslivspolitikken, ledigheten, sikkerheten for arbeid og tryggheten for inntekt. Vi diskuterer mer enn gjerne disse spørsmålene, men men da må vi få fram hva som er konsekvensene, hva som er alternativene vi står oppe i. Norge har til de grader alternativer som vi kan følge opp. Jeg står veldig trygt på at Norge er annerledeslandet som ikke er seg sjøl nok. Vi har muligheter til å utvikle vår egen politikk samtidig som vi utvikler en politikk som står for en internasjonal solidaritet som er mer enn EU. Presidenten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

Me behandlar i dag eit framlegg frå Framstegspartiet om å reversera auken av bøtesatsane i trafikksaker som avgjerast etter forskrift om forenkla førelegg. Fyrst har eg lyst til å takka komiteen for eit smidig og godt samarbeid og statsråden for grundig arbeid i forbindelse med svaret departementet har gjeve. Det gjer arbeidet i komiteen enklare, og me verdset òg innspela som har kome frå NAF og Trygg Trafikk. Den aktuelle satsauken vart initiert av Justis- og beredskapsdepartementet i inneverande års budsjett, der auken av satsen for forenkla førelegg i vegtrafikksaker var på heile 30 pst. Framlegg til auke i satsar har vore på høyring, og det kom kritiske innspel i høyringsprosessen, bl.a. frå høyringsinstansane Riksadvokaten, Politidirektoratet, Utrykkingspolitiet og Trygg Trafikk.

er det slik at bota må stå i forhold til misferda om det skal ha legitimitet og ikkje oppfattast som ei rein fiskal avgift til staten. Slik sett er nok prikkbelastning, som er innført, òg ein stor bidragsytar til at folk vel å følgja trafikkreglane.

(A) [13:42:23]: Utgangspunktet for de fleste tiltak som iverksettes for å påvirke folks adferd i trafikken, er at de har til hensikt å øke trafikksikkerheten. Også dette forslaget har det utgangspunktet. Grunnen til at jeg understreker det, er at debatten har lett for kun å dreie seg om penger og størrelser på forelegg. Hovedbegrunnelsen for å ilegge straff er det allmennpreventive, dvs. at det skal avskrekke, og det er spesielt viktig i trafikksaker. I så å si alle forhold man kan få forelegg for, er det en selv som avgjør om man skal sette seg i den situasjonen. Det er en selv som avgjør om man vil ta fram mobiltelefonen i 50-sonen, der det er fotgjengeroverganger og barnehage. Det er en selv som velger å ta sjansen på å ligge i 10, 20 eller 30 km/t over fartsgrensen. En avskrekking er en konsekvens, og konsekvensen må være tydelig. Begrepet trafikksikkerhet er beskrivende nok, men det er et begrep som i stor grad dreier seg om liv og død og om risikoen for at at tusenvis av mennesker får en framtid som endrer seg i løpet av et millisekund. Å sørge for at våre etater har de riktige verktøy for å kunne forebygge, og at dette ikke skal skje – det er vårt ansvar.

bil, er ei aktiv handling som medfører auka risiko for ulykker og auka skadepotensial om det skulle oppstå ein kollisjon med fotgjengarar eller med andre køyretøy.

Det er heilt sikkert ei smertegrense for bøtesatsar for folk, men vi må dessverre opp på eit visst nivå før det får preventiv nok effekt. Frank

Sve (FrP) [13:46:24]: Det er merkeleg å høyre alle ekspertane som uttalar seg i denne saka om kor viktig det er å bøteleggje i senk bilistane, for det er det som skal til for å få ned

berre er gjort for å auke pengane til statskassa, slik som det meste anna som skjer med dagens regjering. Staten lever på mange måtar i sus og dus, det går berre meir og meir pengar inn i systemet, og vi får mindre ut i andre enden i tiltak som ville kunne hjelpe på.

som står for ein svært stor del av grunnlaget for dei alvorlege ulykkene, og så er det sjølvsagt også sjåførane. Det er litt spesielt at om eg tek mobilen i handa,

og sett ned takstane til det som folk oppfattar er eit fornuftig og forsvarleg nivå. [13:49:36]: Tidligere i vår disku- terte vi et representantforslag fra SV om å standardisere forenklet forelegg for overtredelse av vegtrafikkloven og småbåtloven, at det blir bøtelagt etter siktedes inntekt. Vi mener et sånt system ville vært mye bedre enn det forslaget som I dag er hovedregelen at bøter fastsatt av domstolen skal ta hensyn til inntekt, formue, forsørgerevne, gjeld osv., og dersom man kjører med promille, er den standardiserte boten beregnet til 1,5 ganger månedslønnen. Forenklede forelegg for fartsovertredelser er det siste store unntaket fra det som er hovedregelen: at man skal utforme bøter ut fra størrelsen på lommeboka. I vårt forslag, om å standardisere forenklet forelegg etter inntekt, mente vi det var på tide å inkludere forenklede forelegg i det som er hovedregelen, nemlig at det skal bøtelegges etter inntekten. Jeg mener vi kunne klart å lage et gradert system der man tar et slikt hensyn. Da kan man skrive ut forenklede forelegg for de mindre overtredelsene,

En slik ordning bidrar til et rettferdig system fordi den sikrer at folk betaler etter evne i stedet for etter en fast sats, som rammer svært ulikt. For en bot rammer en minstepensjonist, en student, en alenemor eller en ufør svært hardt, mens den for andre ikke vil bety særlig mye. mye. Da vi diskuterte vårt forslag om å standardisere forenklet forelegg slik at man blir bøtelagt etter inntekten, sa jeg at beløp som er svært vanskelig å håndtere for noen, mens det for andre er for lommerusk å regne. Dette er et urettferdig system, og jeg hadde håpet at flere hadde forstått

reflekterte og gode innganger i debatten. Dessverre synes jeg ikke det var gjeldende i dag, for vi kan ikke ha en privatpraktisering av dette. Jeg synes heller ikke siste innlegg var spesielt fornuftig. Vi var på komitéreise i tre dager. Da var vi bl.a. innom en plass der vi hadde stort fokus på trafikksikkerhet,

jeg synes begge de to foregående innleggene glemmer det, både representanten Frank Edvard Sve fra Fremskrittspartiet og ikke minst SVs representant. Dette skal være forebyggende; det skal gjøre at vi ikke gjør det.

men hovedpoenget må være at vi klarer å få ned antallet drepte i trafikken. Det er i hvert fall min inngang til det. Selvfølgelig skjønner jeg, like godt som representanten Sve, at det er sikrere der det er både midtdeler og flere felt.

følgende v e d t a k : Dokument 8:162 S (2022–2023) – Representantforslag frå stortingsrepresentantane Alfred Jens Bjørlo, André N. Skjelstad og Ane Breivik om ein lokaliseringspolitikk for statlege verksemder som sikrar utvikling av sterke og mangfaldige arbeidsmarknadsregionar

fra stortingsrepresentantene Roy Steffensen, Erlend Wiborg og Himanshu Gulati om å beskytte norske akademiske institusjoner mot utenlandsk etterretning – vedtas ikke. Presidenten: Det voteres alternativt mellom inn- stillingen og forslag nr. 2, fra

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sylvi Listhaug, Erlend Wiborg, Per-Willy Amundsen og Silje Hjemdal om fastsettelse av gjennomføringstid for anmodningsvedtak om forbud mot ekteskap mellom søskenbarn – vedtas ikke.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

ferie, blir behandla etter forretningsordenen § 39 andre ledd bokstav c. Skulle det bli nedstemt, ber me komiteen om rask behandling.

For trafikksik- kerheten er det viktig at reglene for adferd i trafikken respekteres. En tilstrekkelig høy reaksjon ved trafikkovertredelser er et viktig bidrag til at reglene overholdes. Samtidig kan det være ulike meninger om hvilket nivå satser for trafikklovbrudd bør ligge på. Som det framgår av mitt brev til komiteen 21. mars i år, ble et forslag om å øke satsene for forenklet forelegg med 30 pst. initiert av Justis- og beredskapsdepartementet, og mitt svar er basert på innspill fra justis- og beredskapsministeren. Under høringen kom det kritiske innspill fra viktige høringsinstanser, som bl.a. Riksadvokaten, Politidirektoratet og Trygg Trafikk. Det kom samtidig inn støttende innspill fra mange instanser, bl.a. Personskadeforbundet, Syklistforeningen og Yrkestrafikkforbundet. Oslo kommune ønsket en enda større økning enn det som ble foreslått. Justis- og beredskapsdepartementet gikk igjennom og vurderte høringsinnspillene i januar i år, og beslutningen om å øke satsene ble tatt etter dette. Avgjørende for at forslaget til satsøkninger ble opprettholdt, var det store skadepotensialet som trafikkfarlig adferd har. Slik adferd har store negative følger for enkeltmennesker og samfunnet når ulykkene først er ute. Det vises i tillegg til at trafikkovertredelser utgjør mesteparten av alle forenklede forelegg. I 2021 utgjorde disse overtredelsene om lag 201 000 forelegg av totalt ca. 208 000 forelegg. Av disse grunner anså justis- og beredskapsministeren en satsøkning på 30 pst. som trafikksikkerhetsmessig godt fundert. Når det gjelder prosessen, vurderte regjeringen satsøkningen i forbindelse med arbeidet med statsbudsjettet for 2023. Regjeringen var likevel innforstått med at endelig beslutning om å øke bøtesatsene først kunne tas etter at høring av forslag til oppjusterte satser blant berørte instanser var foretatt. Etter justis- og beredskapsministerens syn foreligger det ikke grunnlag for eller grunn til å reversere satsøkningen. Jeg har merket meg at komiteens flertall har anbefalt at det gjøres vedtak om at representantforslaget ikke vedtas.

Jon-Ivar Nygård [14:30:38]: Det er veldig vanskelig å si noe konkret om det på forhånd. Jeg merket meg at noen tidligere i debatten viste til at det var budsjettert med samme antall forelegg, og det er fordi man ikke nødvendigvis har så mye annet å gå ut ifra når man lager et budsjett. Det er jo en forventning om at høyere satser på forenklede

(FrP) [14:31:17]: Det er nettopp det som er litt vesentlig. Arbeiderpartiet har en tradisjon for å følge faglige råd. Man skulle jo tro at dersom man øker satsene og er så klar på at dette vil ha en effekt og vil bety noe, burde sånn sett

Nå er Oslo kommune en viktigere høringsinstans enn Riksadvokaten, Politidirektoratet, Utrykningspolitiet og Trygg Trafikk. Er det en helt ny stil? Er det det vi kan forvente fra denne regjeringen framover? [14:32:05]: Vi har merket oss at det er ulike syn, og vi har også merket oss at det har vært tunge høringsinstanser som har kommet med viktige motforestillinger, som jeg mener det er grunn til å ta på alvor, og som vi må ta med oss videre i arbeidet på dette området.

Noe jeg synes er trist, er når vi diskuterer trafikksikkerhet og noen i denne salen – noen partier – klarer å gjøre det til helt enkelt å snakke om penger. For Fremskrittspartiets del er vi opptatt av at det faktisk henger sammen med det vi gjør. Det betyr også at den overtredelsen man begår og den straffereaksjon man får, skal ha en forholdsmessig het og stå i stil med hverandre. Det er viktig for nettopp å ha respekt for de regler vi har.

Det er ikke Fremskrittspartiet som sier at det er galt å øke satsene. Vi hører på de faglige råd, for vi er opptatt av trafikksikkerhet. Vi er opptatt av å gjøre det som er riktig. I denne saken handler det om at det er budsjettert med likt antall forelegg. Hvis man har så stor tro på at en ved å øke foreleggene – øke bøtesatsene – får trafikkforseelsene ned, burde man også budsjettert med mindre inntekter i statsbudsjettet, men det gjør man ikke. En har ikke tro på det selv. Det er det som er spesielt. er det viktig å ha et målrettet arbeid med trafikksikkerhet som faktisk går gjennom hos folk, sånn at en forstår sammenhengen. Når man gjør dette kun for å øke inntektene, mister man respekten. Det er ikke jeg som sier at man mister respekten,

et sterkt inntrykk, at en manns handlinger kan gjøre så stor skade for andre menneskers liv. Uten at det gis en straff som står i forhold til ugjerningen, sier Per-Willy Amundsen til VG. Mannen som kjørte på Rolf ble dømt til 60 dagers fengsel. Politiadvokaten har anket saken, og dommen er ikke rettskraftig. – Jeg tenker i utgangspunktet at det ikke er unaturlig å se på ei endring i strafferammen. Rett og slett en lovendring, sier Amundsen.» Her føler eg at Framstegspartiet

Eg tenkjer at det er viktig at vi har avbøtande tiltak, og at vi finn eit nivå på bøtesatsane som gjer at dette vil vere preventivt, så folk vel å halde seg til lovverket.

Først en kommentar til representanten Sve, som hevdet noe jeg regner med var myntet på dem som talte før ham, nemlig at her var det mange eksperter.

også skiltgjenkjenning, avstand til forankjørende, tunge kjøretøy og andre ting som blir målt. Det er alltid en faglig vurdering. Til representanten Fagerås: Ja, det er utfordrende med størrelsen på forelegg. Vi har i Norge heldigvis to opplegg som i hvert fall kan være med på å få til en skikkelig vurdering, nemlig at man ikke trenger å vedta forenklet forelegg. Man kan nekte å vedta forenklet forelegg. Da får man faktisk en vurdering hvor inntekt kan være

[14:44:46]: Som jeg pekte på i mitt innlegg, er systemet med forenklet forelegg urettferdig. Man kan forestille seg to personer som råkjører samme kveld. Den ene er en alenemor i en Renault Zoe, den andre er en aksjespekulant i en Ferrari, med hundrevis av millioner kroner i formue og en månedsinntekt som er mange ganger større enn en normal norsk årslønn. Begge gjør noe de ikke skal, begge får samme bot: 9 100 kr og tre prikker på førerkortet. Forbrytelsen er helt lik, mens straffen blir helt forskjellig. Alenemoren må bruke halve månedslønnen sin, mens han i Ferrarien antakeligvis bare kan hente penger fra innerlommen på stedet. Kunne vi bare ha vært enige om at 9 100 kr er veldig mye penger for noen, mens det for andre en bedre middag på byen – en av de mange han har i løpet av en måned? Jeg spør meg: Hvorfor mener man at en student, en ufør eller en alenemor fortjener hardere straff enn han i Ferrarien? Ferrarien? Representanten Blikra sier fra talerstolen at man kan nekte å vedta et forenklet forelegg. Jeg tror man bør spørre seg selv om hvem av disse to som kommer til å nekte. Jeg tror ikke det er alenemoren med dårlig råd.

harde for lovbrot som kan føre til alvorlege ulykker, men når ulykka skjer, er straffene altfor milde. Den ulykka som er beskriven av representanten Lien, skjedde i veldig høg fart.

det er farten som då blir utslagsgjevande. Eg synest Framstegspartiet burde ta inn over seg det argumentet og det eksempelet som dei sjølve eigentleg då har løfta fram for nasjonale medium, og ta det med seg i den debatten som vi står oppe i òg her.

I denne saka har det vore ein debatt. Det er klart det er viktig å halde tunga beint i munnen, og det skal eg prøve å gjere i dette innlegget.

Andre straffereaksjoner kan man sikkert komme tilbake til en annen gang i salen. Man angriper altså Per-Willy Amundsen fordi han snakker om helt andre lovbrudd. Vi snakker ikke om noen som har kjørt

(FrP) [14:50:30]: Det er flere som prø- ver å få denne debatten til å dreie seg om trafikksikkerhet. Slik jeg ser det, dreier det seg om den vanlige kampen de fleste andre partier alltid har ført mot bilistene i dette landet. De som kjører bil, særlig personbil, er jo nesten en forfulgt rase

er det kommet en masse bompenger som ikke går til veier, men til sykkelstier, gangveier og helt andre ting som ikke har noe med veien å gjøre. For meg er det som nå skjer, at regjeringen later som om de er bekymret over prisstigningen, de plusser på disse bøtesatsene med 30 pst. Jeg håper det norske folk merker seg at regjeringen later som de er bekymret, men når de selv kan la være å øke, øker de med 30 pst. Det er ganske ublutt i den situasjonen vi nå er i. De aller fleste som må betale,

«Komiteen merker seg at statsråden bekrefter de kritiske innspillene som kom gjennom høringsprosessen bl.a. fra høringsinstanser som Riksadvokaten, Politidirektoratet, Utrykningspolitiet og Trygg trafikk». Vanligvis er Trygg Trafikk en av de som er mest påpasselig med å ivareta sikkerheten på veiene, og de er altså imot. Utrykningspolitiet, som er de som har førstehåndskunnskap om hvordan dette virker, er også imot.

Riktignok renner milliardene inn fra økte oljepriser og gassprisene, som det har gjort før, og diesel- og bensinavgifter.

(A) [14:53:55]: Det er ganske utrolig at man nå klarer å lage dette til en kamp mot bilistene og sauser dette sammen med skatt og avgift. Fremskrittspartiet har hele tiden framhevet at valgfrihet er viktig. Man har faktisk valgfrihet, og det er valgfrihet det dreier seg om, nemlig å avstå fra ulovlige handlinger. Det er den valgfriheten vi har, og avstår man fra ulovlige handlinger, som man bestemmer seg for helt selv, slipper man å betale til staten.

Sylvi Listhaug, Morten Stordalen, Terje Halleland, Sivert Bjørnstad, Dagfinn Henrik Olsen og Bengt Rune Strifeldt om en nasjonal standard for ferjetilbudet (Innst. 334 S (2022–2023), jf. Dokument 8:143 S (2022–2023))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

Komiteen valgte å ha en skriftlig høring i saken, og det kom inn høringssvar fra NHO Reiseliv og NHO Sjøfart. De skriver at de er usikre på om en nasjonal ferjestandard løser utfordringene. Det trengs uansett en finansiering til fylkene. I Nasjonal transportplan 2010–2019 ble det laget en standard for ferjedriften. Selv om denne ferjestandarden senere ikke ble videreført, ble en revidert utgave brukt til å fordele en gitt økonomisk ramme mellom fylkeskommuner. Nye krav til materiell og økende kostnader har gitt spesielt fylkeskommunene utfordringer med å holde oppe rutefrekvensen på enkelte strekninger. på enkelte strekninger. Regjeringen vil legge fram for Stortinget et forslag om en ny fordelingsnøkkel til fylker, og samtidig jobbes det nå med en ny nasjonal transportplan, som kommer til behandling i Stortinget våren 2024. Flertallet mener at en avklaring om ferjestandard ikke bør skje løsrevet fra disse to pågående prosessene. Regularitet og forutsigbare åpningstider for ferjedriften bør være en del av det vi da diskuterer. Regjeringspartiene mener at det er forvaltningsnivået som er nærmest innbyggerne, og som kjenner sambandene best, som er best til å vurdere hvilket tilbud som trengs. Med vår geografi og en betydelig andel viktige næringer langs kysten betyr ferjetilbudet mye for kystfolket. I de siste årene har ferjetakstene økt til det dobbelte, og vi fikk et godt begrunnet kystopprør.

med overgangen til nullutslippsferjer. Flertallet mener altså at behandlingen av inntektssystemet og Nasjonal transportplan er riktig adresse for dette forslaget. Det er en samlet komité, med unntak av Fremskrittspartiet, som står bak denne innstillingen.

(H) [14:58:40]: For folk langs kys- ten er det heilt avgjerande å ha gode forbindelsar opp og ned langs kysten vår.

God regularitet, få driftsforstyrringar, overkomelege kostnader og låg miljøpåverknad er det me ønskjer. Dessverre er det slik for mange av sambanda våre at dette er kriterium som me ikkje alltid kan kryssa av Me starta ein kostnadsreduksjon på ferjene då me sat i regjering. Den sitjande regjeringa har følgt opp dette arbeidet, og det er bra. Det som ikkje er så bra, er at dette har gått ut over fylkeskommunane sine tilskot til ferjer, noko som gjer at fleire av fylkeskommunane har sett seg nøydde til å redusera frekvensen og opningstidene på sine samband. på sine samband. Det er faktisk verre at ferja ikkje går enn at ein må betala noko for transporten. I tillegg ser me no at det vert sendt ut framlegg til forskrift om å få ferjer og hurtigbåtar over på fornybare energikjelder. Det er bra, men det er ikkje bra dersom det ikkje følgjer midlar med. Då er ein faktisk like langt. Anten kutter ein i det generelle tilbodet, eller ein lar vere å bestille nullutslepp. Begge delar er like ille.

No er fordelingsnøkkelen til fylkeskommunane i prosess, saman med ny Nasjonal transportplan, og me kjem difor til å stemma mot dette framlegget til ein nasjonal ferjestandard, fordi dette kjem til å verta vurdert i dei prosessane som no er i gang. Eg håpar at parti som omfamnar ferjer langs kysten og ikkje ser nytten av å få på plass ferjefrie forbindelsar, ser at ferjer i all hovudsak representerer plunder, heft, irritasjon og kostnader.

Senterpartiet og Arbeidarpartiet har i fellesskap gjort det største løftet i ferjepolitikken nokosinne gjennom dei grepa ein har teke no nyleg. Ein har halvert prisen på alle samband og gjort ei rekkje samband gratis. Det betyr noko for folk. Det betyr noko for det næringslivet som skal fram med varene sine, og det betyr noko for alle dei som eksempelvis pendlar til og frå jobb og brukar ferje regelmessig.

er også viktig å oppretthalde på eit høgt nivå – det er dei største ferjesambanda våre. Det er definitivt viktig for mange som reiser og for den gjennomgåande trafikken. Når vi ser på fylka,

tigeren i den saka. Eg er ganske overraska over at ein endå ein gong ikkje klarar å kunne gje ei bestilling frå storting til regjering på å få ein gjennomgang av ein ferjenøkkel som dannar grunnlaget for inntektsnivået til fylkeskommunane og ferjedrifta.

er en nødt til å legge dette helt tydelig i NTP-en. Man er nødt til å ha noe som holder over tid.

tid. Det er ingen vil om at i de prosessene begynner dette å haste. Det gjør det. Det er et utfordringsbilde ikke minst for næringslivet, men også for dem som bor langs kysten

Det var det det gjorde, for det var ferjefylkene som på mange måter fikk det. Jeg tror vi nå er nødt til faktisk å ta oss den tiden, det året vi har igjen med hensyn til NTP, til å få på plass noe som er forutsigbart over tid. Det kan vi gjøre der, jeg tror ikke vi ordner det gjennom et Dokument 8-forslag.

Representant- forslaget tar opp noe som mange langs kysten og ellers i landet er opptatt av, nemlig et godt ferjetilbud. Vi er helt enige om at ferjetilbudet skal være godt, og vi har stort sett et godt ferjetilbud. Det kan sikkert gjøres bedre, men det krever midler og prioriteringer. Ikke minst krever en oppfølging av dette representantforslaget en annen retning på styringen av fylkeskommunal sektor enn vi har i dag. Det skal jeg komme litt tilbake til senere i innlegget. Vi har om lag 125 riksvei- og fylkesveisamband i Norge. Riksveiferjedriften finansieres over statsbudsjettet og av billettinntekter. Fylkesveiferjene finansieres av fylkeskommunale midler og billettinntekter. I Nasjonal transportplan fra 2009 ble det oppgitt en standard for ferjedriften. Standarden satte krav til bl.a. åpningstid, frekvens og servicenivå. I den neste transportplanen, som ble lagt fram våren 2013, la man opp til at hvert enkelt samband i riksveiferjedriften skulle vurderes individuelt. Det har derfor aldri blitt innført en ferjestandard i fylkesveiferjedrift, men det benyttes likevel en standard som utgangspunkt for å fordele økonomiske rammer til fylkeskommunal ferjedrift. Midlene fordeles med andre ord etter en normativ modell der samband med like forutsetninger behandles mest mulig likt. Opplegget er også foreslått videreført av ekspertutvalget som har utarbeidet forslag til et nytt inntektssystem for fylkeskommunene. Rammestyring er hovedprinsippet for statlig styring av kommunesektoren.

Jeg mener det er den riktige måten å styre på, og jeg er tilfreds med at flertallet i komiteen deler denne vurderingen. En statlig overstyring av fylkeskommunene på dette området frarådes derfor, som ellers innenfor kommunale og fylkeskommunale ansvarsområder. Det er stor variasjon mellom ferjesambandene. Å fastsette en standard for ferjetilbudet vil derfor bli vanskelig, og det vil kreves grundige utredninger før en ferjestandard eventuelt vurderes innført. Det må bl.a. tas stilling til hva standarden skal inneholde, og grensedragninger mot båtruter, og andre tilbud må også avklares nærmere i et slikt arbeid. Derfor er jeg også tilfreds med at flertallet i komiteen ikke ønsker å ta stilling til en ferjestandard løsrevet fra andre pågående prosesser,

Denne regjeringen har styrket fylkeskommunene ved flere anledninger i forbindelse med statsbudsjett, og i dag la vi fram et revidert nasjonalbudsjett hvor vi styrker fylkeskommunene med 1,1 mrd. kr. Det vil sette fylkeskommunene i stand til å yte de tjenestene de skal yte, på alle områder, men de må selvfølgelig prioritere innenfor egne rammer.

[15:16:50]: For det første er et viktig poeng her at det ikke er gitt at det å gå over til nullutslippsløsninger medfører en merkostnad. Elektriske ferjer er konkurransedyktige med dieseldrevne i mange sammenhenger nå, så her er det en rivende teknologisk utvikling. Vi har sagt at vi ønsker å kompensere fylkeskommunene for disse nye kravene.

SV hadde med regjeringen, fikk vi lagt inn et punkt om at anbud om fylkeskommunal ferje- og båttrafikk skal baseres på nullutslipp. Her har ministeren innfridd. det var et punkt til i budsjettenigheten. Det sto også at man skulle kompensere fylkeskommunene for merkostnader som var knyttet til dette. Vil fylkeskommunene bli kompensert, og hvordan skal dette skje? Er det snakk om kompensasjon for framtidige nullutslippsferjer og nullutslippshurtigbåter, eller vil også de fylkene som har gått foran og vært forbilder, bli kompensert? [15:18:37]: Det er natur- lig å tenke at når man innfører nye krav, og det medfører merkostnader, skal man dekke de framtidige merkostnadene, og det er det regjeringen legger til grunn. til grunn. Som jeg sa i mitt forrige innlegg, er det ikke nødvendigvis knyttet merkostnader til det å gå fra dieseldrevne ferjer til elektriske ferjer, men det vil kunne være situasjoner hvor det også er det. Det vil vi følge tett framover og selvfølgelig kompensere i de kommende statsbudsjettene.

brukar ferje i kvardagen sin, og dei som ikkje gjer det. Dei av talarane som ikkje har ferje i kvardagen sin, seier at me har eit godt fungerande ferjetilbod i Noreg, mens dei som bur på kysten og føler dette på kroppen, fortel i skildringane sine om at det er ei ulempe, ein stengd veg og ein situasjon som overhovudet ikkje

mange av oss som brukar ferjene er glad for elles, men det er jo ei overstyring. I tillegg overstyrer ein på miljøkrav, så det er tydelegvis ei selektiv skildring der det lokale sjølvstyret er greitt når det passar, men når det ikkje passar, skal ein styra alt frå denne salen. Då er det ryddigare, slik som Framstegspartiet seier, at ein skal ha ein standard slik at næringsliv og folk veit kva ein kan forvente av fylkeskommunen når det kjem til ferjedrift. Eg synest det er veldig rart at dette forslaget frå Framstegspartiet får så kjølig mottaking frå heile Stortinget.

for oss er ferjetilbod så viktig at me vil at staten skal setja ein minimumsstandard. Ein kan stilla spørsmål om det har vorte betre eller verre for dei som brukar ferjene, at Arbeidarpartiet, Senterpartiet og SV gav ferjedrifta til fylkeskommunen i 2010.

vesentleg mindre pengar til fylka enn det regjeringa gjorde. Desse representantane bør òg gå i sitt løynderom og tenkje igjennom kva konsekvensen ville ha vore for ferjedrifta dersom deira primære budsjett fekk fleirtal i denne salen, og ikkje det budsjettet som Senterpartiet og Arbeidarpartiet fekk fleirtal for i lag med Jeg har bare lyst til å korrigere noe som ble sagt fra talerstolen her som i hvert fall ikke er riktig, men la meg først begynne med å si at denne regjeringen har tatt kraftfulle grep når det gjelder fergepolitikken.

[15:25:38]: Eg skal ikkje forlengja debatten og plaga komiteen med besøket, men når komitéleiar Sande seier at det er forskjell på statsbudsjetta, bør ein jo ha lese alle statsbudsjettforslaga. Framstegspartiet har ikkje kutta ei einaste krone til verken veg, ferje eller teneste i fylkeskommunen. Det me har kutta i vårt budsjett, er administrasjon og politikarar som me meiner me kan klara oss utan i fylkeskommunen. Me meiner at dei som brukar ferjer, dei som går på vidaregåande skule, og dei som har behov for tannhelse, er best tente med at me har organisert landet vårt med to nivå, altså utan politikarar i fylkes tinga. Det er det me kuttar i vårt budsjett. Me brukar derimot meir på samferdsel. Det som er bekymringsfullt, er at denne regjeringa eigentleg har brukt meir pengar på alle felt i desse to åra fordi økonomien har hatt vekst, bortsett frå samferdsel.

Utfordringa for fylkeskommunane med å laga betre rutetilbod er jo innkjøpsreglar og rigide kontraktar som gjer at det er vanskeleg å få eit betre tilbod til forbrukarane.

jeg aldri har hatt det så bra med ferger som akkurat nå. Når det gjelder kvaliteten på fergene, er det noen andre som må ta den støyten, for det har ikke vært bra. Når vi nå snakker om at vi skal gå rett over på strøm, har jeg lyst til å fortelle at jeg har hørt med noen flinke folk på dette området, og de anbefalte diesel/hybrid. Jeg er veldig for at vi skal ha utstyr som funker.

Infrastruktur må på plass, så kan vi begynne å snakke om sånne ting, men noen nasjonal standard tror jeg blir vanskelig.

men vi må sikre at det er penger nok til drift av fergene, at vi ikke er nødt til å ta ned driften på noe slags vis. Jeg kan nevne at jeg forrige helg var en snartur i Alta,

vi er fornøyd med at vi har en ferge som går, og at den går når den skal gå. Derfor er jeg veldig fornøyd med det denne regjeringen gjør. Frank Edvard Sve

som dannar grunnlaget for å finansiere desse fylkesferjene. Vi har ganske bra syn, og vi ser kva som skjer på riksvegferjene. Der vert det fullt ut kompensert utan problem, men med fylkesferjene vert det ikkje det.

(A) [15:34:41]: Jeg tenkte jeg skulle prøve å oppsummere debatten, men jeg kommer kanskje tilbake til det jeg innledet med. Det blir en litt underlig og sammenblandet debatt. Forslaget går på om vi skal ha en nasjonal standard for ferjetilbudet, og da er svaret fra flertallet i komiteen dette ønsker vi å diskutere i inntektssystemet. Det ble også gjort et arbeid forrige gang de rød-grønne regjerte, som den neste regjeringen tok mens det da var en del av beregningen til fylkeskommunen. De høringssvarene vi fikk, sier at det er økonomien til fylkeskommunen som avgjør.

Prisen var slik fordi fylkene hadde dårlig økonomi og ikke klarte å finansiere det ferjetilbudet som de så gjerne ville ha.

på inntektssystemet til fylkeskommunene. Vi får denne saken tilbake til en ny diskusjon, men jeg synes spesielt Fremskrittspartiet fraskriver seg et ansvar de hadde for den tiden de styrte i regjering.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

Intensjonen med forslaget er å effektivisere FOT-rutetilbudet, slik at det reduserer reisetid og reiseutgifter for den enkelte, samt å skape insentiver for bedre klima- og miljøtilpasning av tilbudet. Komiteen merker seg også at forslagsstillerne ønsker Bardufoss lufthavn innlemmet i neste FOT-ruteavtale. Jeg er glad for at forslagsstillerne også har skjønt viktigheten av FOT-ruter i landet. For de mange av oss som bor på steder der det ikke finnes tog, og der det går buss bare en gang iblant, er det flyet som blir det viktigste kollektivtilbudet. Regjeringen har i stortingsmeldingen om bærekraftig og sikker luftfart trukket de lange linjene for luftfarten i Norge. Her er det fastslått at kortbanenettet er en viktig del av kollektivtilbudet, og det legges føringer for hvordan man kan ta i bruk ulike virkemidler for å få ned klimagassutslippene i sektoren, også innenfor Nå vet vi at fasiten for neste anbud er en halvering av maksimalprisene og økt setekapasitet. Regjeringen har også lyttet til de lokale behovene. Ruteopplegget i Finnmark er i tråd med lokale ønsker, og rutene på Helgeland skal nå korrespondere med fly fra Bodø til Tromsø, slik at pasienter som skal til UNN, slipper unødig ventetid. Når det gjelder Bardufoss, har verken fylkeskommunen, Posten eller andre prioritert å få Bardufoss inn i FOT. Forsvaret kjøper allerede flere daglige avganger til Oslo, og utredningen gjort i forbindelse med anbudet har vist at denne ruten sammen ved veitransport gir tilfredsstillende tilknytning til resten av landet.

Flyvning egner seg for store avstander og spredt bosetting. Nå har vi fått en Arbeiderparti–Senterparti-regjering som er godt egnet for Norge.

Derfor har regjeringen og statsråden lagt fram den FOT-rutepolitikken som skal gjelde de neste årene. Det er en veldig konkret sak, og det var det vi lovte velgerne: konkrete saker som skal gjøre det lettere og rimeligere å bo rundt omkring i hele landet.

at de borgerlige kommer tilbake til makten, vil de reversere det sosiale og geografiske framskrittet som denne regjeringen nå skal gjennomføre? Vil man reversere? Det trenger vi å få svar på i dag.

har man over flere år jobbet for å få et nattparkert fly, noe som bl.a. representanten Kirsti Leirtrø også har bidratt til over lang tid. Den typen ting teller veldig mye for folk. Da kan næringslivet og industrien ha forutsigbare

«No livnar det i lundar.» Det er gode tider for befolkningen rundt omkring i landet når det gjelder å kunne reise til og fra jobb. Det har denne regjeringen stått for. Vi skal gjøre det ytterligere bedre de neste årene, men hovedtrekket er at FOT-rutene er et godt felt for distriktene. Trond

(H) [15:43:13]: 17. mai kom litt tidlig år – det var representanten Sandtrøen som beskrev egen regjerings fantastiske egenskaper. Så langt ser det ikke ut som om folket har sett det helt, men vi får se.

livsviktig tilbud for store deler av landet. De er for Finnmark det som bussen er for Oslo – det er like viktig.

Derfor ønsker vi ikke å støtte forslaget nå, men viser heller til de merknadene vi har i forbindelse med luftfartsmeldingen. Det samme gjelder da Bardufoss. Det er et typisk spørsmål som departementet må ta stilling til. Jeg ser også til litt Jeg ser også til litt forbauselse at representanten Adelsten Iversen bruker hensynet til EØS- avtalen som et viktig punkt for ikke nødvendigvis å gi Bardufoss den statusen

Jeg er vel den eneste representanten som kommer fra et fylke uten en eneste Avinor-flyplass, og dermed er jeg vel habil til å si at forslaget fra Venstre er godt, men det hadde passet bedre inn under behandlingen av luftfartsmeldingen.

Det hadde man vel ikke trodd at en SVer skulle si fra landets fremste talerstol. Det at landet vårt er så langstrakt, er hovedgrunnen til at vi er avhengige av at staten kompletterer flytilbudet der de kommersielle aktørene kommersielle aktørene ikke vil gjøre jobben. Dette skjer gjennom forpliktelser til offentlig tjenesteytelse, og det stilles krav til billettpris, kapasitet, frekvens, ruteføring osv. Vi i SV er enige med forslagsstillerne fra Venstre i at vi må opprettholde og forbedre flytilbudet i distriktene våre, samtidig som det bør vurderes hvordan man kan sikre ikke-kommersielle ruter med lavere priser enn i dag og gjennom offentlige innkjøp der det ikke finnes alternativer til fly. Vi er også enig med forslagsstillerne i at vi trenger en rask innføring av nullutslippsfly slik at økt rutefrekvens ikke medfører utslippsøkning. Så beklager jeg til forslagsstillerne at vi ved avgivelse ikke var våkne nok og ikke helt påkoblet, men det er heldigvis ikke for sent å rette opp i feilen: SV kommer til å støtte

Skal vi kunne rekruttere folk til Forsvaret, ikke minst, er det noen paradokser med argumentasjonen til saksordføreren i denne saken

jeg kjenner godt til både det området, resten av Nord-Norge og ikke minst Vestlandet – men det er noen paradokser her, i den verden vi lever i. Den store hubben for Forsvaret ligger i indre Troms.

[15:51:20]: Representant- forslaget tar opp noe som mange i vårt langstrakte land er opptatt av. Flytilbudet er viktig for å sikre befolkningen i hele landet tilgang til helsetjenester, utdanning og andre offentlige tjenester, effektive arbeidsreiser, privatreiser innenlands og utenlands, muligheter for næringsutvikling, og for frakt av post og tidskritiske varer. Som flere har vært inne på, la regjeringen den 27. januar i år fram en samlet nasjonal luftfartsstrategi, som er behandlet i Stortinget. Strategien er organisert rundt fire hovedområder: klima og miljø, økonomi, geografi og sosiale forhold, der fellesnevneren er bærekraft. Geografisk bærekraft, som er mest relevant med tanke på rutestrukturen på FOT-rutene, er i meldingen definert som at befolkning og næringsliv i hele landet har god tilgjengelighet til lufthavner med tilstrekkelig rutetilbud til en overkommelig pris. Våre viktigste virkemidler for å ivareta og styrke den geografiske bærekraften i luftfarten vil fortsatt være å opprettholde et statlig desentralisert lufthavnnett med mange små lokale lufthavner, kombinert med offentlig kjøp av flyrutetjenester til og fra lokale lufthavner der det er behov for Over 90 pst. av befolkningen har tilgang til en lufthavn innenfor 90 minutters kjøretid. flyrutetilbudet i Norge sørger på denne måten for at alle deler av landet har effektive reisemuligheter til sykehus og andre offentlige tjenester, regionale sentra, hovedstaden og utlandet. Regjeringen har i Hurdalsplattformen satt seg et mål om å sikre lavere priser og flere avganger på kortbanenettet. Målet er en halvering av prisene på FOT-rutene, dette er regjeringen på god vei til å følge opp. Regjeringen varslet den 15. mars 2023, altså i år, at nivået på maksimalprisene, full fleksibilitet én vei, skal halveres på FOT-rutene fra oppstart av neste avtaleperiode, dvs. 1. april 2024, for ruter betjent med fly og 1. august 2024 for helikopterruten Værøy–Bodø. Dette vil redusere avstandskostnadene for både innbyggere og næringsliv. Konkurransen er nå lyst ut, og for å ta hensyn til mulig vekst i etterspørselen er setekapasitetskravene økt på en del av rutene. I forarbeidene til konkurranseutlysningen er det gjennomført utredninger og høringer. Sett i lys av regionale prioriteringer, den eksisterende transportstandarden i Bardufoss-regionen og den allerede betydelige satsingen

No kan statsråden følgja opp Sandtrøens ord med å koma med ein liten refleksjon om ei anna rute som me har teke opp i skriftleg spørsmål ein del gonger, og det gjeld flyruta på Stord.

[15:55:27]: Jeg er jo høy, jeg også, men ikke fullt så mørk lenger. Vi har heldigvis fått på plass ruten til Stord i det kommende anbudet, men det er ikke nå prioritert fra regjeringens side med noe ekstraordinært knyttet til eksisterende rutetilbud. til – jeg holdt på å si – markedet hvorvidt de vil betjene ruten fram til vi får den inn i FOT. Jeg håper jo at det blir et fortsatt tilbud. Det kan jeg selvfølgelig ikke garantere, men det er selvfølgelig ønskelig at det skjer.

det betyr at det kan verta permitteringar, det kan verta oppseiingar, og ein må starta opp igjen med eit nytt kundegrunnlag frå 1. april. Ergo vil dette verta eit ganske dyrt anbod for staten å lysa ut. Ser ikkje statsråden at det hadde vore ønskeleg å ha ein kontinuitet i den flyruta på Stord?

Jeg vil da, i lik- het med Sandtrøen, glede meg over at vi faktisk har fått det inn til FOT-ruteanbud, og at det kommer til å bli et tilbud fra og med april 2024. Det er viktig, det er det aller viktigste. Da har man langsiktighet knyttet til det. Akkurat i det korte bildet kan vi likevel ikke fra regjeringens side garantere noe, men jeg håper selvfølgelig at det blir et fortsatt tilbud. Mona Fagerås

på kortbanenettet, men disse flyene er smekk fulle. Det er så populært å komme til Lofoten at man må bestille lang tid i forveien hvis man skal klare å få plass. Hvis flyprisene nå går ned, tror jeg presset blir enda større. Har regjeringen vurdert å øke kapasiteten på antall flyvninger i forbindelse med deres mål om å ta ned flyprisene? Statsråd Ja, for å ta hensyn til nettopp det perspektivet, det at vi kan få mulig vekst i etterspørselen, er setekapasitetskravene på en del av rutene økt. Jeg husker dessverre ikke hvordan det er angående

Jeg skal ikke pra- te for mine fem flyplasser i Trøndelag, men jeg vil vende blikket tilbake til Bardufoss.

Som jeg sa i mitt innlegg, er det transportfaglige utredninger som ligger til grunn, og det er sett på den eksisterende transportstandarden i Bardufossregionen.

at her er det mulig å kjøre bil til Tromsø, selv om det ikke er en kort avstand, men det er en del av betraktningene i disse utredningene som regjeringen har lagt som grunnlag for FOT-ruteanbud.

å imøtekomme dei lufthamnene der det ikkje er naturleg kommersiell konkurranse. Eg synest òg det er litt flott å høyre at enkelte representantar frå opposisjonen synest å vere tilfredse med den offensive luftfartspolitikken som regjeringa har lagt fram, og det nye

for folk og næringsliv langs heile kysten. Dette var jo ikkje eit nytt krav då den raud-grøne regjeringa no tiltredde, dette er ei problemstilling som har vore oppe før, men Senterpartiet og Arbeidarpartiet gjer noko med det. Ein gjer eit grep her tilsvarande det ein har gjort på ferjer tidlegare, som vi også har drøfta. Eg synest at det kunne vere interessant å få svar på Sandtrøen sitt spørsmål på starten av debatten her: Er det slik at opposisjonen er så fornøgd med dei grepa regjeringa her har gjort, at ein ønskjer å halde på dette også for framtida, eller kan vi forvente at ein kjem med omkampar på dette området, som då vil drive opp igjen både fly- og ferjeprisar?

har sagt at tilbodet skal vere som det er, men det er sånn at eit FOT-anbod no er ute, og då må vi forhalde oss til det, og så får vi sjå korleis vi kan utvikle luftfartstilboda også i framtida. Eg vil berre minne om at det har vore gjort før også. Den førre regjeringa tok jo ut ruter av FOT, som denne regjeringa har

dagens regjeringspartnere prater om hvordan de ser for seg omkamper. På borgerlig side har det aldri vært en dyd å drive med omkamper. En har gått videre, for en ser hele tiden på muligheter framover. En kikker seg ikke hele tiden i bakspeilet, som en del andre kanskje har større behov for. Det er tross alt det framover som hele tiden er gjeldende.

jeg si, å måtte reise via Gardermoen når en skal til andre plasser i landet. Dette handler også om rekruttering. Det handler om rekruttering til Hæren, det handler om rekruttering til Forsvaret vårt, beklageligvis ser det ut som om det er glemt. Jeg synes det burde ha vært vektlagt i større grad i den store biten som handler om totalberedskap, og det handler både om rekruttering, tilgjengelighet og så videre.

Jeg er ikke den som higer etter omkamper. Jeg synes det var fornuftig, derfor bør det stå, men det hadde også vært fornuftig at en nå hadde sett på og vurdert

[16:07:47]: Det er ingen tvil om at luftfarten og flyselskapene i Norge og resten av verden har hatt tøffe kår. Pandemien har satt luftfarten langt tilbake, og staten har brukt utrolig mange milliarder på å holde selskapene flytende i den perioden vi har vært gjennom. I 2019 var det mange flyruter som var kommersielt lønnsomme,

I 2012 kom det en kampflybase dit, og da var det en forutsetning for rekruttering, sikkerheten til folk og opplæring at det også var et flytilbud. holdt på i mange år for å få forrige regjering til å skjønne alvoret i dette, men det kom ikke et eneste ord om Ørland og behovet der. Da det under pandemien ble en konkurs, fikk sittende regjering ordnet både Ørland og Røros, og det er jeg utrolig glad for. Da er det mer fleksibilitet i at Forsvaret kan regulere

20 mill. kr mindre til FOT-ruter, og det er midler vi må bruke til ekstrakjøp i den situasjonen vi fortsatt er i.

Det kan representantane Sande og Sandtrøen ta med seg i sitt vidare arbeid. Samtidig trur eg at luftfarten vil utvikla seg mykje i åra som kjem.

kan vera einige om at vi vil prøva å løfta Noreg si rolle som testarena i denne situasjonen. Det kan bidra til å utvikla næringslivet vårt.

[16:12:42]: Jeg synes dette har vært en veldig fin runde, og vi har fått fram mange synspunkter på ulike flytilbud rundt omkring.

sier det seg selv at for mitt vedkommende er dette en lykke. Det kunne ikke ha vært bedre. Når noe er gratis, blir det jo ikke bedre.

samferdselsministeren: «Grunnet offentlige krav til omsetning av biodriv- stoff regulert i produktforskriften blir det gjennomført en endring av bensinkvaliteten som tilbys i markedet, til E10. Mange entusiastkjøretøy, fritidsbåter og motorred- skap kan ikke bruke den nye bensinkvaliteten. Fare for driftsstans, motorhavari og brann gjør at mange fratas muligheten for ønsket bruk av kjøretøy. Bakgrunnen for endringen i bensinkvalitet er offentlige rammevilkår.

[16:15:14]: Innføring av den nye bransjestandarden for bensin, E10, skaper driftsproblemer for en betydelig del av kjøretøyparken.

I svar på spørsmål datert 30. mars innrømmer statsråden at det er politiske rammebetingelser som gjør at bransjen tar det drastiske steget og innfører en bensinkvalitet som er ubrukelig for deler av bensinbilene. Fremskrittspartiet mener at dette er et negativt utslag av politisk styring som må rettes opp. Det finnes fortsatt et rent bensinprodukt tilgjengelig, men dessverre på stadig færre bensinstasjoner. Det er i dag bare 404 bensinstasjoner som tilbyr etanolfri bensin, av totalt 1 000 utsalgssteder. Bruk av etanolbensin på motorer som ikke er tilpasset, gir fare for driftsstans, motorhavari og motorbrann. Dette kan skape farlige situasjoner. Det begrenser også bruksmulighetene for historiske kjøretøy og svekker betingelsene for en kjøretøykultur som er en viktig del av norsk kulturliv. Vi er nå på vei inn i en båt- og kjøretøysesong, og vi må regne med at oppmerksomheten rundt den nye drivstoffsituasjonen vil være økende. økende. Entusiastkjøretøy er like avhengig av etanolfri 98 oktan bensin som elbiler er avhengig av strøm. For å illustrere hvor mange dette gjelder, var antallet entusiastkjøretøy som trenger etanolfri bensin, høyere enn antallet elbiler på norske veier ved utgangen av 2021. Det følger av Hurdalsplattformen at regjeringen skal sikre interessene til veterankjøretøy ved utforming av kjøretøyteknisk regelverk og annen regulering av kjøretøyparken. Tilgang til brukbart drivstoff over hele landet må være kjernen i en slik forpliktelse. forpliktelse. Derfor lurer jeg på om statsråden vil sørge for å etablere etanolfri bensin 98 oktan som sikringskvalitet for bensin, slik at det blir en garanti for tilgang til drivstoff for bl.a. entusiastkjøretøy over hele landet. Ja, jeg er klar over at noen uttaler at dette ikke er et problem

Når man snakker om at man skal over til nye typer drivlinjer på kjøretøy, vil jeg minne om at snittalderen på biler i Norge er på om lag 10,8 år, og det betyr at det er enormt mange som sitter med kjøretøy som er vanlige bruksbiler, og som faktisk ikke kan bruke dette drivstoffet. Vil statsråden sørge for at det blir en sikringskvalitet for disse?

er et viktig tiltak for å redusere utslippene av klimagasser i transportsektoren, og det både er innført og vil bli innført innenfor flere trans portformer. Både regjeringen og Stortinget har vært pådrivere for å øke andelen biodrivstoff som benyttes. Kvaliteten på drivstoff er regulert i produktforskriften. Fra 1. januar 2023 er gjeldende regulering at omsetter av flytende drivstoff til veitrafikk skal sørge for at minst 17 volumprosent av totalt omsatt mengde flytende drivstoff per år består av biodrivstoff. Forskriften fastsetter videre at minst 4 volumprosent av totalt omsatt mengde drivstoff til veigående bensinkjøretøy skal bestå av biodrivstoff. både krav om 17 volumprosent biodrivstoff som gjelder for veitrafikken generelt, og et spesielt krav om 4 volumprosent av totalt omsatt mengde drivstoff til veigående bensinkjøretøy. Etter det jeg har fått opplyst fra Drivkraft Norge, vil 95 E10, altså inntil 10 pst. bioetanol, erstatte 95 E5, altså inntil 5 pst. bioetanol, og E10 vil bli tilgjengelig på alle bensinstasjoner i Norge. I tillegg vil 98 E5 være tilgjengelig på utvalgte betjente energistasjoner i Norge. Det blandes ikke inn bioetanol i 98 oktan i dag. 98 oktan utgjør rundt 2 pst. av hele bensinvolumet omsatt i Norge, og det benyttes nesten utelukkende til veterankjøretøy. Omsetningskravet til veitrafikken setter ikke krav til bruk av E10. Omsetningskravet er et generelt krav der omsetning av flytende drivstoff til veitrafikken, bensin og autodiesel samlet sett må inneholde minimum 17 pst. bærekraftig biodrivstoff gjennom et kalenderår. Det er opp til omsetterne hvordan de ønsker å oppfylle det generelle omsetningskravet om bærekraftig drivstoff. Når bransjen nå velger å tilby E10, dvs. innblanding til inntil 10 volumprosent bioetanol i bensin, er det et valg som bransjen selv tar. Det er selvfølgelig bl.a. for å overholde kravet på 4 volumprosent i nevnte forskrift. Innblandingen er altså høyere enn dette kravet i forskriften. Salget av drivstoff foregår, som representanten er vel kjent med, i et marked, jeg mener derfor vi må anta at bransjen har lagt forretningsmessige forhold, ev. hensynet til samlet logistikk, til grunn for å tilby E10. Bransjens innføring av E10 gjøres for å kunne tilby et mer klimavennlig bensinprodukt og for å sikre økt fleksibilitet til å kunne blande mer biodrivstoff inn i det totale drivstoffvolumet. E10 er innført som hovedprodukt i 16 europeiske land. Nabolandene våre – Sverige, Danmark og Finland – har allerede innført E10 som hovedprodukt for bensin. Forrige gang E10 ble vurdert i Norge, i 2017/2018, var det innført i fire europeiske land, så det har altså vært en rivende utvikling på dette feltet. Statens medvirkning i dette markedet er å etablere noen rammevilkår, men det er bransjen som må gjøre sine vurderinger og tilpasninger innenfor disse rammene. Regulering av dette markedet for å sikre tilgang til alternativer til E10 over hele landet vil i praksis bety at staten skulle pålegge bransjen å tilby produkter bransjen En slik praksis ville generelt være uheldig, og ofte fører den teknologiske utviklingen også til at både kjøretøy og andre gjenstander ikke kan beholde sin opprinnelige funksjon. Jeg ser dessverre nå ingen gode løsninger for å innføre en statlig ordning som sikrer tilgang til etanolfri bensin, men jeg har selvfølgelig merket meg de synspunktene som vi har fått fra bilentusiastmiljøene.

det gjelder båter, ikke minst, og det gjelder også diverse motorredskap for hage. Jeg vil minne om at Norge er det landet i verden som har høyest andel av veterankjøretøy og entusiastbiler. Det er ikke ubetydelig, heller ikke i samferdselsministerens eget

fra omsetningskravet. Det er mulig å gjøre noe hvis man vil, hvis man har politisk vilje. Det er sånn at man kan unnta etanolfri 98 oktan-bensin fra omsetningskravet, og da ville man kunne rette opp i en del urimeligheter. Det er det vi er her for: for å sørge for at vi har en sikringskvalitet, å sørge for at en så stor del av befolkningen faktisk får tilgang til det drivstoffet. Bransjen vil naturlig nok velge bort de tankene hvor det er minst omsetning.

i august 2021 under den store bildebatten i Arendalsuka og sa at han var nesten rystet over at dette ikke var ryddet opp i allerede. Det burde være det enkleste for en ny regjering å rydde opp i: å sørge for at man fikk sikringskvalitet. Det samme sa Siv Mossleth fra Senterpartiet, og hun sa at det er en så viktig kultur.

Dette gjelder unge mennesker, de som ikke har råd til å kjøpe ny bil, og det er bare å se på gjennomsnittsalderen og se hvor mange det er som er eldre enn det, noe som faktisk ikke stemmer med det Drivkraft Norge sier,

[16:26:45]: Det er ikke vanskelig å være enig i at bilentusiastmiljøet er stort, at det er viktig, og at det er kultur.

det er vel riktig som representanten forsøker å antyde, at rollene virker å være noe byttet om – at jeg mener at man, selv i vår iver etter å regulere, ikke skal gå inn og regulere markedet på den måten at vi skal bestemme hva bensinstasjonene skal tilby. Det er vel det som er hovedperspektivet her. Det som etter min vurdering vil være løsningen her, er at når det er så mange biler dette handler om, vil det være et marked for å tilby den type bensin, og da vil bensinstasjonene tilby det. Hvis ikke har bensinstasjonene gjort en veldig rar markedsmessig vurdering. Jeg har tiltro til at når de nå velger å gå over til E10, er det gjort med grundige, solide vurderinger av hva markedet Det er der vi er. Jeg har egentlig ikke så mye mer å tilføre debatten. Det er etter min vurdering ikke riktig å gå inn og pålegge bensinstasjoner å selge et bestemt produkt.

løse mye av problemet. Det å si at man ikke vil gå inn og regulere, er litt rart. Det er helt vanlige folk som eier en eldre motorsykkel, det er helt vanlige folk som eier en bil som er eldre enn gjennomsnittsalderen, det er helt vanlige folk som har entusiastkjøretøy, det er helt vanlige folk som har en veteranbil, og det er helt vanlige folk som har et hageredskap. Da skulle man tro at man kunne få litt mer goodwill, og at det kunne være litt større engasjement i salen for å være villig til å sørge for

Hvis man synes det er greit å stå foran det norske folk og si at det er ikke regjeringen opptatt av, da må man si det, da. Men jeg håper ministeren kan gå en runde til, og at regjeringspartiene her, som sitter helt stille i salen, faktisk setter seg litt inn i hva dette er for noe, og ser om man kan komme litt i møte. Dette handler ikke bare om Fremskrittspartiet, det handler om flere hundre tusen mennesker. Takk for debatten. [16:29:59] Interpellasjon fra representanten Margret Hagerup til forsknings- og høyere utdanningsministeren: «Etter sterk vekst i søkertallene for lærerutdannin- gene under Solberg-regjeringen frem til rekordåret 2019 var det i 2023 det laveste antall søkere siden 2008. Det er nødvendig å styrke rekrutteringen, sikre kvaliteten på utdanning og praksis samt øke attraktiviteten og statusen til læreryrket i samarbeid med partene. Fjerning av firer- kravet i matematikk har åpenbart ikke bidratt til å øke søkertallene.

Så langt har regjeringen senket kravene og reversert våre grep uten å komme med tiltak for å løfte statusen og gjøre læreryrket mer attraktivt. Gode lærere er avgjørende for å sikre en god skole hvor elevene opplever mestring og læringsglede. Alle elever skal bli sett og møtt av lærere med god pedagogisk og didaktisk kompetanse. derfor prioriterte Høyre å løfte lærerne fram gjennom å gi dem økt anseelse og flere muligheter. Høyre ga lærerne et statusløft ved å innføre en femårig masterutdanning som skulle løfte lærernes kompetanse, status og lønn og samtidig gjøre lærerne mer oppdatert på relevant forskning og i stand til å prøve ut nye undervisningsmetoder. Vi skjerpet opptakskravene for å komme inn på lærerutdanningene fordi forskning viser at studenter med gode karakterer fra videregående skole har større sjanse for å fullføre studiet de starter på. Både statsråden og kollegaer fra regjeringspartiene snakket om at endrede opptakskrav ville gi flere søkere. Det har ikke skjedd. Etter innføringen av firerkravet i matematikk så vi snar ere at flere lærerstudenter fullførte utdanningen. Antallet som fullfører eller består lærerutdanningen, og som finner veien ut til klasserommet, er det viktigste. Videre ga Høyre lærerne et faglig løft ved å innføre kompetansekrav for lærerne. Kravene var at innen 2025 skulle alle lærere som underviser i norsk, matematikk og engelsk, ha et nødvendig antall studiepoeng i undervisningsfaget. Dette er fag som det er viktig at lærerne har god kompetanse i, for det er avgjørende at elevene lærer seg å lese, skrive og regne både for motivasjon og trivsel og for gjennomføring av videregående opplæring. Da Høyre satt i regjering, fikk nesten 50 000 lærere tilbud om videreutdanning. Lærere som gjennomførte videreutdanning, ga tilbakemelding om at de endret sin undervisning og ble bedre lærere. Vi har fremdeles en vei å gå, og den må vi gå sammen. Ikke bare går søkertallene til lærerutdanningen ned, tallene viser også at vi ikke har nok kvalifiserte lærere i skolen, og at det fremdeles er en stor andel som underviser i fag de ikke har nok fordypning i. Samtidig er det en av tre elever på 8. trinn i ungdomskolen som ikke kan lese skikkelig, og nesten en av tre som mangler grunnleggende ferdigheter i matematikk. Mange elever opplever at undervisningen de får på skolen, er lite motiverende og relevant. Det betyr at vi må gi lærerne flere virkemidler for å gjøre undervisningen mer interessant og nyttig. Det videre arbeidet med ungdomsskolereformen og det å utnytte handlingsrommet i de nye læreplanene som ble innført i 2020, er viktige elementer. Samtidig må vi fortsette arbeidet for å gjøre læreryrket mer attraktivt og få enda flere til å søke utdanningen. Vi trenger flere motiverte og flinke lærere som kan sørge for at elevene opplever kvalitet og mestring i skolen. Det gjør vi ikke gjennom å senke kravene slik regjeringen nå har gjort, men gjennom å beholde nødvendige opptakskrav og fortsette å investere i lærerne. Høyre vil sikre at alle elever møter kvalifiserte lærere som oppfyller kravene til å undervise i fagene sine. Vi vil fortsatt prioritere et videreutdanningsløft og sørge for at enda flere får muligheten til både å nå kravene for å undervise i skolen og jevnlig å få oppdatert sin fagkunnskap. Høyre mener at vi trenger karriereveier i skolen for lærere som brenner for god undervisning i klasserommet. Det er sterkt beklagelig at regjeringen ikke har videreført ordningen med lærerspesialister, som kan vise til svært gode resultater. Det er verdt å merke seg at Utdanningsforbundet også er kritisk til dette. Det finnes i dag ingen alternativer til lærerspesialistordningen. Å gjøre læreryrket attraktivt handler om å løfte statusen og gi muligheter for utvikling og karriere i skolen, blant mye annet. Det er et langsiktig arbeid som krever tydelige prioriteringer. Regjeringen har så langt reversert tiltakene vi innførte, uten å komme med konkrete tiltak for å løfte læring og mestring i skolen. En kan spørre seg selv om det finnes en konkret plan bak det hele, og hva den i tilfelle er. Derfor er spørsmålet mitt til statsråden: Hva er statsrådens vurdering av årsaken til nedgangen i søkertallene, og hvilke initiativ vil statsråden ta for å snu denne trenden? Statsråd Ola Borten Moe [16:35:42]: La meg først si at jeg er veldig glad for at denne interpellasjonen blir fremmet for Stortinget. Den er aktuell sett i lys av første runde i årets opptak, dette er utvilsomt et viktig tema, og jeg har selv gjentatte ganger uttrykt stor bekymring knyttet til de tallene som vi har sett nå. Noe av det som er bra med dette, er at vi får et offentlig ordskifte rundt det – og forhåpentligvis offentlig oppmerksomhet rundt det. Det tror jeg i seg selv kan være med og bidra positivt til at vi både vekker interessen og får flere til å søke. selvsagt fort gjort å spekulere i ulike enkeltårsaker til at vi har sett en nedgang i søkertallene de fire siste årene. Det jeg imidlertid håper, er at vi i denne salen kan være enige om at grunnene

den samme trenden gjør seg gjeldende i andre land som ligger nær oss. Dette er med andre ord ikke et særnorsk fenomen. Da vi overtok regjeringsmakten for ett og et halvt år siden, var opptakstallene allerede på vei ned det til tross for at vi under koronaen generelt opplevde en stor økning i antall studenter, rett og slett fordi det var lite annet å holde på med, landet var stengt ned.

med motiverte og kvalifiserte studenter. Det er det tid til å klare. Det er 8 600 som har lærerstudiet som førstevalg også i 2023, men utviklingen er bekymringsfull, og vi har definitivt ikke råd til flere år med tilsvarende nedgang. Der vil jeg mene at vi sammen har et felles ansvar for å bidra til at vi klarer akkurat det. det. Fra departementets side har vi jobbet langs flere spor for å styrke laget rundt eleven, gjøre utdanningene tilgjengelig for flere og gjøre utdanningsløpene mer fleksible, sånn at vi kan få flere lærere ut i den andre enden. Nylig sendte vi på høring et forslag om å gjøre utdanningsløpene mer fleksible. Konkret handler det om bl.a. å få godkjent tidligere fag og få innpasset det i lærerutdanningen. Det gjør utdanningen mindre rigid og sannsynligvis også mer attraktiv. Vi har også fått en del innspill til den kommende profesjonsmeldingen, spesielt knyttet til måten vi legger opp praksisløpene våre på. Det er veldig mye som tyder på at det er et forbedringspotensial der. Det kommer vi til å gå tungt inn i, som en del av og fram mot arbeidet med framleggelse av stortingsmeldingen om profesjonsutdanningene. Det er riktig at vi endret og justerte opptakskravene da vi kom i regjering. Vi tok bort det rigide firerkravet i matematikk, som Høyre hadde innført. Vi erstattet

å ta lærerutdanning i Norge. Det er ikke dårlige karakterer. Det tiltaket alene gjorde at vi utvidet søkermassen med i overkant av 1 000. Med andre ord: Tallene ville sannsynligvis vært enda verre hvis vi ikke hadde gjort det grepet i fjor. Vi har store utfordringer med tilgang på kvalifiserte lærere, spesielt i nord. Det betyr også at vi er nødt til å fokusere ekstra på det som skjer i Nord-Norge, for å klare å kvalifisere nok lærere. Universitetet i Tromsø og Nord universitet har jobbet godt over tid for å få tilgang på flere motiverte søkere som kan bli viktige lærerressurser i framtiden. Det vil jeg fra denne talerstolen gi dem ros for. Det er også i det perspektivet det er viktig å se gjenopprettingen av Nesna. Det er ikke en utdanning som har gått dårlig. Den har søkertall som er helt på høyde med, eller litt over, det som ellers er vanlig i landsdelen. Det er også veldig gode resultater på Finnsnes knyttet til desentraliserte og fleksible utdanningsløp. Det må vi gjøre mer av.

Hagerup (H) [16:41:02]: Det er gledelig å se at statsråden setter pris på å komme til Stortinget for å diskutere dette. Det er også kjekt å se at det er så mange som vil delta i debatten, for det er ingen tvil om at dette er en viktig debatt. Jeg tror at for mange av dem som er ungdommer i dag og skal ta valg, er fleksibilitet og karrieremuligheter ganske viktig. Det er derfor vi i Høyre har vært ganske kritiske til at en senker kravene, og at en reverserer ordninger uten at en har noe nytt som står klart, det blir et vakuum, og det blir et tomrom. Vi har ganske mange lærerspesialister i skolen i dag, som f.eks. er endringsagenter, og sørger for bedre undervisning i klasserommet, men dette arbeidet stopper opp. Jeg håper at det også blir en viktig del av den videre debatten.

det sammenfaller med mitt inntrykk etter å ha besøkt en del lærerutdanningsinstitusjoner og spurt elevene hva som skal til fra vår side for at flere velger den retningen som de har valgt. Samtlige har, etter betenkningstid, svart: Dere må begynne å snakke opp yrket vårt. De har valgt retningen fordi de ønsker å jobbe med barn, og fordi de ønsker å utgjøre en forskjell. Noen av dem motiveres av arbeidstidsordninger som gir mulighet for ferie samtidig med familien i en litt større utstrekning, andre fikk tent lærergnisten allerede i sitt eget møte med en lærer i klasserommet. Dette er dessverre en del av historiefortellingen som sjelden når debattflatene. Derfor mener jeg at vi som politikere også har et ansvar for å avlive noen av de mytene som er der ute – og lønn er jo en av disse, som f.eks. startlønnen til nyutdannede lektorer, som vi har snakket om her i spørretimen tidligere. Det er en utfordring når tall fra Kunnskapsdepartementet viser at 70 pst. av ungdommene tror at startlønnen for lektorer er rundt 500 000 kr, når den faktisk er nesten 600 000 kr, ifølge Utdanningsforbundet og KS. Dette viser oss at den offentlige debatten trenger nyanser, og derfor håper jeg at statsråden også vil bidra til at vi, sammen med Utdanningsforbundet og andre aktører, kan snakke om viktigheten av å bli lærer og framsnakke verdien av læreryrket. Det åpnet jo også lederen av Utdanningsforbundet opp for i Dagsnytt 18 for en tid tilbake, der det samme var tema. er det viktig med skoleeiere, som har et særlig ansvar for å legge til rette for at skoleledere og lærere har de rammene og den oppfølgingen de trenger for å jobbe strategisk og godt med kvalitetsutvikling. En kan utdanne så mange lærere en bare vil, men det hjelper ikke hvis de raskt forsvinner ut av skolen. Skoleeiere må også sørge for at læreren har karriereveier og muligheter for videreutvikling. Jeg synes det er veldig bra at en jobber med å styrke laget rundt eleven, for det tror jeg blir veldig viktig i tiden framover, og et samlet storting har sagt at det er viktig. Jeg håper at statsråden kan bli med på den jobben det er å snakke opp læreryrket og den jobben en faktisk får etter fem års masterutdanning i den retningen.

Nå er det heldigvis sånn at årets lønnsoppgjør er i havn, og lærerne virker å være svært godt fornøyd. Det kan jo borge for at også lærernes egne organisasjoner i større grad i år enn i fjor – er med og reklamerer litt for egen stand og egen utvikling og kanskje kan trekke noen flere inn i studiene våre. Læreryrkets anseelse har steget jevnt og trutt de siste årene, og det er vel fortjent og veldig bra. Jeg skal, sammen med min kollega Brenna, treffe alle de viktigste aktørene allerede på mandag for å diskutere dette og andre spørsmål. Jeg ønsker egentlig å legge til rette for en ganske åpen og pragmatisk prosess. Jeg tror dette er en type sak og en debatt der alle gode forslag fortjener å bli hørt og vurdert. Det dreier seg i bunn og grunn om å finne tiltak som og at vi sammen – fra politisk side, fra stortings og regjerings side, fra KS’ side, fra Utdanningsforbundets side og alle andre – finner gode, gjennomførbare tiltak som gjør at vi klarer å få opp

jeg mener også at det å tilgjengeliggjøre lærerutdanningene våre for flere, både i by og i bygd, er et viktig tiltak. Også innenfor denne disiplinen kommer vi til å oppleve det som vi opplever bredt i samfunnet, nemlig at vi går tom for folk og for kompetanse. Da er ett viktig tiltak å klare å nå flere med relevante kvalifiserings- og utdanningstilbud, også innenfor læreryrket, og det betyr utdanningsløp som som er fleksible, som er samlingsbaserte, og som kan kombineres med annen jobb og andre forpliktelser man måtte finne på å ha der man bor.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet er i Hurdalsplattformen tydelig på at vi vil rekruttere, utdanne og beholde flere kvalifiserte lærere over hele landet. De ferske søkertallene viser at det er riktig prioritering og helt nødvendig. Det er nedgang i distriktene, og det er også nedgang i de store byene. Det er mange grunner til det, og det er nødvendig å jobbe med både kortsiktige og langsiktige løsninger. Når det er sagt, jobber regjeringen også kontinuerlig med å videreutvikle lærerutdanningen og kvaliteten på utdanningen for å gjøre utdanningen mer fleksibel. Det Det gjennomføres også et nasjonalt rekrutteringsprosjekt som skal bidra til å bedre rekrutteringen til lærerutdanningen og læreryrket, styrke en mangfoldig en mangfoldig rekruttering og bidra til en positiv omtale av læreryrket. Et av tiltakene er å kurse mannlige lærerstudenter til å være rollemodeller i møte med mulige søkere til lærer Nevnte rekrutteringsprosjekt koordineres av Høgskulen på Vestlandet, som igjen involverer andre universiteter og høyskoler, Utdanningsforbundet, Pedagogstudentene og KS. Prosjektet har mottatt årlige tildelinger på 5–6 mill. kr og har mottatt totalt 22 mill. kr siden 2019. 2019. Kunnskapsdepartementet vil gå i dialog med prosjektledelsen, der det skal diskuteres hvordan det nasjonale rekrutteringsprosjektet kan videreutvikles. Å forstå kompleksiteten i nedgangen i antall søkere krever et langsiktig og systematisk arbeid, slik at de beste tiltakene blir igangsatt. Det er ikke bare en utfordring i Norge. Nedgang i antall søkere til lærerutdanningen er også en utfordring internasjonalt og et strukturelt problem som må løftes ut over enkelte endringer i rammeplanen.

[16:49:47]: Alle barn har en gnist i seg. Alt vi trenger å gjøre, er å tenne den. Så enkelt sa Roald Dahl det. Vi får ikke flere lærerstudenter og lærere hvis vi ikke lykkes med å tenne gnisten hos barna. Det er ikke gjort i en fei, og det tror jeg statsråden er helt enig i. Derfor er jeg skuffet over regjeringens manglende vilje til å satse på en skole der alle elever får oppfylt sitt potensial til fulle, der det er kultur for læring, og der læreren er sjefen i klasserommet. Rekruttering av lærere begynner i barnehagen og grunnskolen. Det å ha en bevisst holdning til læreryrket og hvordan det presenteres og representeres, er viktig. For å oppnå det må vi alle jobbe sammen over tid – det kan ikke vedtas politisk. Det som kan vedtas politisk, er at vi skal ha en skole med kultur for læring, der laget rundt eleven sørger for trivsel som grunnlag for fokus og læring, der laget rundt læreren gjør at lærerne kan gjøre det de liker og kan best, nemlig være sjefen i klasserommet og gi alle elever undervisning av høy kvalitet, der rektor er pedagogisk leder, en synlig og tydelig skoleleder som sørger for et utviklende og utviklende og attraktivt profesjonsfelleskap med god oppfølging og veiledning av nyutdannede lærere. Det krever et lag også rundt rektor. Det er skoleeiers ansvar å bidra til at disse lagene fungerer godt sammen. Kommunestyrer og fylkesting er veldig viktige når vi i fellesskap skal løfte fram viktigheten av læreryrket og legge grunnlaget for at flere velger å bli lærer – og forblir det over tid. Statsråden er stolt av tillitsreformen. Grunnleggende sett er tillit en god ting, men som statsråden vet, er det svært store forskjeller mellom skoler, kommuner og fylker i Norge. Det er ikke alle elever som blir gitt muligheten til å oppnå sitt potensial til fulle. Det betyr at vi risikerer å miste framtidige lærere tidlig i skoleløpet. Har statsråden tillit til at kommuner og fylker er kunnskaps baserte skoleeiere, eller mener statsråden som meg, at det er behov for tydelige styringssignaler fra regjeringen om at det er avgjørende viktig for vår felles framtid at elevene lærer å lese, skrive og regne skikkelig før de går ut av grunnskolen? Jeg håper regjeringen kan være veldig tydelig på at disse fagene skal prioriteres. Det er nemlig det som skaper et bredt rekrutteringsgrunnlag for framtidige lærere. Jeg er oppvokst blant kladdebøker fulle av framtidsdrømmer, engelskprøver og eksamensoppgaver som ventet på å bli rettet, og timeplaner for neste skoleår som alltid måtte endres i siste liten. Som lærerunge har jeg stor respekt for yrket, og jeg vet at dagene er interessante og mangfoldige, men også utfordrende og slitsomme. Ellen er noen år yngre enn meg. Hun har allerede 25 års fartstid i Osloskolen. Hun sier det så fint: Jeg mener jo at jeg har verdens beste jobb, så hvorfor er det ikke flere som snakker om det? Hun er stolt av jobben hun gjør. Hun trekker ofte fram viktigheten av jobben sin i utviklingen av samfunnet. Hun ser resultater av jobben sin hver dag og er stolt når Julian mestrer noe han har øvd på lenge, når Ruth oppdager det vakre ved det franske språket, eller når noen oppdager de uendelige mulighetene vi har som innbyggere i Norge – både som elever og studenter i et utdanningssystem som legger til rette for sosial mobilitet, men også som innbyggere i et velfungerende demokrati. Vi vet at læreren er den viktigste enkeltfaktoren for elevenes læring og trivsel. De aller fleste av oss har møtt en lærer som betydde ekstra mye, enten for oss selv eller for andre. Lærerne er viktig for oss som nasjon, for enkeltmennesker og for samfunnet. Jeg mener fortsatt det er både riktig og viktig at det skal stilles krav til dem som ønsker å bli lærer. Det er fordi lærernes jobb er så verdifull. Derfor mener jeg også at statsråden må bidra til at regjeringen stopper reverseringen av alle tiltak som bidrar til at flere blir kvalifiserte søkere. Norge trenger en regjering som bidrar til kultur for læring på alle nivå, og der stolte lærere får anledning til å være gode undervisere og forbilder i klasserommet.

Alle komiteens medlemmer var tirsdag denne uken samlet for et internt seminar om lærerrekruttering. Det trengs et realt lærerløft. Det er fristende å kommentere det siste poenget til taleren før meg: Vi fjerner jo ikke alle tiltak for å kvalifisere flere for både utdanningen og læreryrket. Tvert imot har vi mye på gang. vil ta for å snu trenden arbeidssituasjon enn noen gang. Senterpartiet har i flere år ønsket seg en samlet, forsterket innsats for rekruttering av lærere. Vi har argumentert godt for ulike forslag i årevis, både i representantforslag, i innstillinger i utdanningskomiteen og her i Stortinget. I forrige periode avblåste Høyre lærermangelen gjennom en pressemelding om SSBs framskrivinger om lærerrekruttering, så spørsmålet kan også stilles tilbake: Hvor mange nye, kvalifiserte lærere vil Høyre plutselig ha inn i skolen nå? Samtidig må vi tverrpolitisk ta inn over oss alvoret i situasjonen slik den er nå. Det har vært en dramatisk nedgang i andelen søkere til lærerutdanningen under koronapandemien, for da var det så mange flere som søkte høyere utdanning. I 2023 var nedgangen igjen dramatisk fordi det i antall var så mange færre som gikk på lærerutdanninger. Hvis lærerutdanningene skal omorganiseres, eller det skal gjøres omfattende endringer igjen, må det være samstemt tverrpolitisk. Vi kan ikke endre utdanningene igjen og igjen. Som statsråden tydelig sa, mener vi at godskriving av fag man har med seg fra før, bør bli bedre, slik at flere får mulighet til å gå raskere gjennom lærerutdanningen – raskere i den forstand at man ikke trenger å ta studiepoeng i fag man alt har. Rammevilkårene for læreplanene, med detaljerte rammeplaner, er det også grunn til å se nærmere på. Ellers har Høgskulen på Vestlandet en rekrutteringskampanje. Her må vi følge opp: Hva fungerer, og hva fungerer ikke? Nord universitet har hatt rekrutteringskampanje rettet mot kommunene, kalt LæreriNord, og det synes på søkertallene på Nesna. Den virker å øke bevisstheten hos kommunene og bedre samkjøringen lokalt. Ellers må vi avvente de endelige opptakstallene siden studentene fortsatt kan endre på prioriteringene sine. Ett moment er hvor mange studenter som faktisk er kvalifisert i tråd med opptakskravene. I tillegg er det rom for lokale opptak helt fram til studiestart der det eventuelt er ledige plasser. Vi ser store regionale forskjeller, der det indre østlandsområdet og mitt bakland, gamle Oppland og Hedmark fylker, og Troms og Finnmark har størst mangel på kvalifiserte lærere. Målet må være å fylle opp studieplassene vi har i landet ellers, og så må vi gå grundig inn i materien: Hva er det som gjør at folk søker seg til lærerutdanningen? Det er viktig, bl.a. for å vedlikeholde kompetansemiljø og opprettholde studiekapasitet ved utdanningsinstitusjonene over tid. Så stusser jeg på Høyres fokusering på karakteropptak karakteropptak og lærerspesialister. Nok tid og tillit er noe av det lærerne faktisk etterspør for at læreryrket skal være meningsfylt. Kunnskapssenteret for utdanning har sett på hva som skal til for å bli i yrket. De har funnet dette: arbeidsvilkår, arbeidsmiljø, arbeidspress, støtte, ressurser, krav, autonomi og mulighet for utøvelse av lærerrollen. Vi har i tillegg sett at induksjonstiden, altså de første tre år etter fullført utdanning, er kritisk for hvorvidt man går inn i en lærerjobb eller forlater lærerjobben etter kort tid. Kunnskapssenteret for utdanning går ellers systematisk gjennom forskning og ser at motivasjonen for å ta lærerutdanning ofte er andre ting enn det vi prioriterer politisk. Det må være meningsfylt arbeid, man må kunne påvirke mennesker rundt seg. seg. Jeg tror at de som drømmer om å være superhelter, slukke branner eller redde liv litt for ofte velger andre yrker enn læreryrket, selv om det er nettopp her det er behov for dem. Jeg mener flere med drøm om å bli superhelt, må bli lærere.

Først takk til Høyre og representanten Hagerup for å sette en meget viktig sak på dagsordenen, og takk til statsråden for både svar og engasjement for å løse den situasjonen som vi nå alle er bekymret for. Det er mange faktorer som må være på plass for å sikre en god skole. Vi trenger bygg som legger forholdene til rette, ikke minst med universell utforming, slik at alle kan trives og ha både godt inneklima og gode utfoldelsesmuligheter i friminuttene. læremidler som stimulerer til både leselyst og kreativitet, samtidig som ny teknologi og innovasjon sikres for kommende generasjoner. Ikke minst trenger vi et lag rundt eleven som støtter og håndterer dem og der det butter, det være seg foreldre, fotballtreneren eller skolens helsesøster – støtteroller vi er helt avhengig av. av. Framfor alt trenger vi læreren, pedagogen som formidler det eleven trenger å forstå og skal mestre for å utvikle seg. Det er derfor selvsagt bekymringsfullt når dem som har valgt å bli lærere, velger bort skolen. Vi må ikke svartmale det bildet. Veldig mange lærere blir i skolen eller i tilstøtende roller. Nå er situasjonen likevel den at vi trenger flere som velger klasserommet som arbeidsplass. Når søkningen til studiet går ned, er det et sterkt signal om at vi må ta grep, og det må vi ta i tett samarbeid med både lærerorganisasjonene og de enkelte studiestedene. SV har derfor foreslått ti tiltak – eller konkrete grep, om man vil – som kan bidra til å forbedre den situasjonen. Jeg skal ikke bruke taletiden på å gjennomgå alle, for statsråden og komiteen er godt kjent med dem, men noen eksempler velger jeg å trekke fram. Tryggheten i rollen som lærer, med alle de utfordringene som man ikke kunne lese seg til på studiet, er avgjørende.

En oppgaveveileder som tydeliggjør ansvarsområdene i skolen, og med det går i retning av en bedre ressursutnyttelse til det beste for eleven – og læreren – er et annet tiltak vi mener kunne forbedre situasjonen. Det er også behov for flere menn i skolen, slik det har vært nevnt også tidligere i dag. Det å få flere unge gutter til å søke lærerutdanningen er det mange gode grunner til, men som med så mye annet her i verden skjer ikke det av seg selv. Målrettede tiltak for å kunne stimulere til dette, som f.eks. hospiteringsordninger flere andre tiltak, vil derfor være nødvendig. Unge utdanner seg ikke til deltid og dårlige arbeidsforhold, så et konkret prosjekt for å øke mulighetene for faste, hele og fleksible stillinger er et annet tiltak SV mener er nødvendig. Under det kommer også muligheten til å ha fast ansatte vikarer. Det sikrer kontinuitet for den ansatte og trygghet i arbeidslivet, men det bedrer også kontinuiteten og tryggheten for arbeidsmiljøet og elevenes læringsmiljø. læringsmiljø. Det er ikke politisk uenighet om målet her, så her mener vi at alle gode tiltak, forslag og innspill må lyttes til – noe statsråden også inviterte til – og at dette må ses på som bidrag til å løse den utfordringen vi har med å rekruttere og beholde våre dyktige lærere i framtiden. Det har vi en felles interesse av.

Raja (V) [17:03:14]: Jeg vil innledningsvis tak- ke interpellanten for å ta opp en viktig problemstilling. Da søkertallene til lærerutdanningen gikk ned i fjor, mente statsråden det ikke var noen grunn til å karakterisere det som en krise. NRK sa statsråden at vi bare må vente og se. På pressekonferansen i år varslet statsråden at regjeringen er interessert i å se på tiltak som kan styrke rekrutteringen og søkertallene til lærerutdanningen. Tonen virket å ha blitt litt annerledes. Det kunne iallfall ha vært en start, men siden det har ikke statsråden varslet noen andre tiltak enn at han vil snakke pent om lærerutdanningen fram til fristen for å søke ledige plasser 20. juli. Jeg lurer på om statsråden mener at opposisjonen er de som ikke snakker pent om lærere, eller om det egentlig er statsrådens politikk som ikke er pen. er pen. Jeg tror dessverre ikke vi kan snakke oss pent ut av en potensiell rekrutteringskrise til læreryrket. Vi trenger faktisk handling. Når vil statsråden komme til Stortinget med politikk for lærere som faktisk vil monne? Regjeringen Venstre var en del av, hadde en aktiv lærerpolitikk. Vi jobbet for å øke statusen til læreryrket, gjorde om lærerutdanningen til en femårig master, stilte krav for å komme inn på lærerutdanningen, noe som gjorde at flere fullførte og besto, og laget nye karriereveier for lærere, lærere, bl.a. Regjeringen Borten Moe er en del av, har reversert mye av denne politikken. Blant annet er kravene senket og lærerspesialistordningen skrotet. Regjeringen har fått vedtatt to statsbudsjett og ett revidert. Kan statsråden peke på ett eneste forslag fra regjeringen som har bidratt til å løfte lærerutdanningen? Jeg registrerer at det er mye snakk om behovet for kunnskap om hva som fungerer i skolen, men vi vet allerede mye om hva som skal til for å rekruttere og beholde flere lærere i skolen. Kunnskapsoppsummeringen til UiS fra i fjor viste at lærere har en sterk indre motivasjon knyttet til ønsket om å utgjøre en forskjell for barn og unge. Læreryrket er et flott yrke. Å holde opp idealer som skolen er bygget på, som folkeopplysning og like muligheter, er givende arbeid. Det som gjør at lærere kanskje ikke vil jobbe i skolen, og at studentene ikke søker seg til lærerutdanningen, er hvor attraktivt yrket framstår. Konkurransen om de folkene vi har, kommer til å bli enda hardere framover. Vi ser allerede at andre studier gir muligheter til å komme raskt ut i jobb, ta arbeid mange ulike steder, ha karriere, fleksibilitet i arbeidshverdagen og god lønn. Selv om de aller fleste lærere har valgt studiet fordi de har en indre motivasjon for nettopp å bli lærer, bør også læreryrket være attraktivt for flere. Da må det rett og slett være konkurransedyktig sett i forhold til andre yrker. Det handler ikke nødvendigvis bare om å trekke folk fra andre viktige studier til læreryrket, men om å holde lærerstudiet konkurransedyktig. Mye av politikken for dette ligger i skolen, i laget rundt eleven, i skoleledelsen, i kommuner med profesjonelt støtteapparat når det oppstår vanskelige situasjoner. I fjor fremmet Venstre syv forslag til hvordan vi kan gjøre læreryrket og studiet mer attraktivt, og fikk bl.a. flertall for å gjøre lærerutdanningen mer praktisk og styrke laget rundt eleven og læreren. Det fikk flertall, de andre forslagene ikke, men vi kan gjøre mye mer. Kanskje Kanskje kan statsråden prioritere selv å komme til Stortinget med egne tiltak for å gjøre læreryrket mer attraktivt, basert på den kunnskapen vi allerede har. Eller er det kanskje litt for mye å forlange fra denne statsråden?

Senterpartiet mener at gode lærere som har tid til å se hver enkelt elev, er den viktigste faktoren for barn og unges læring, mestring og trivsel i skolen, vi trenger flere lærere i årene framover. Nettopp derfor er søkertallene til lærerutdanningene bekymringsfulle. Selv med mindre og større variasjoner har det vært en utvikling over flere år. Det er ingen enkle svar. Ingen av oss i denne salen må tro det.

Vi får innspill om behovet for mer og likere praksis, om kvalitet, innhold og organisering. Derfor er det bra at regjeringen nå er i gang med en profesjonsmelding. Den må ta tak i en del av disse problemstillingene. Det handler også om arbeidsvilkår for dem som er i yrket, om tid, tillit, inntekt, handlingsrom og muligheten til å kunne gå på jobb og faktisk føle at man får brukt tiden sin på å følge opp de elevene som trenger det, ikke bruke tiden sin på rapportering og det utenfor, om å bli anerkjent for at læreryrket, med oppfølging av elever og foreldre, er langt fra noe som foregår mellom kl. 08 og 15, og om å sikre et lag rundt læreren og elevene, sånn at lærerne kan bruke tiden sin på nettopp å være lærere.

for når Solberg-regjeringens store prosjekt var å fortelle samfunnet at lærere utdannet før 2014 må bli avskiltet, at man må ha høyere karakterkrav, og at vi trenger en lærerspesialistordning, hever det egentlig statusen? Gjør det at flere vil søke seg til lærerutdanningen, eller at det er flere lærere som kan og vil bli i norske klasserom? Tallene tyder ikke på det. Derfor er jeg glad for at vi stoppet avskiltingen som ville ha sendt 20 000 erfarne lærere ut av norske klasserom, at vi fjernet firerkravet i matte for å komme inn på lærerutdanningen, at vi gjenopprettet lærerutdanningen på Nesna, og ikke minst at vi har øremerkede tilskudd til rekruttering til lærerutdanningene i statsbudsjettet. Det har vært viktig, og det gjør nå at vi har flere søkere enn vi ville ha hatt hvis ikke. Nå starter den store jobben – den store jobben for å nå Hurdalsplattformens mål om en bred satsing på å rekruttere og beholde flere lærere i norsk skole. ambisjonen til flere av komiteens medlemmer om at det er noe vi må jobbe for tverrpolitisk, for dette er en problemstilling som gjelder mange år framover, men det det viktigste akkurat nå er at det står mange som har fått tilbud om en studieplass på lærerutdanningen, og enda flere som har det som en del av listen sin. Til alle dere som får et tilbud, vil jeg si: Takk ja til plassen. Takk ja til verdens viktigste jobb. Vi trenger dere i norske barnehager og norske klasserom framover.

Jeg vil takke både statsråden og mine kollegaer for en god debatt. Det er en viktig debatt, og jeg tror vi kunne stått her ganske lenge og snakket om dette, for det er en del ting vi ikke har vært innom. Det er ingen tvil om at det var sterk vekst i søkertallene fram til 2019, og det kan se ut som om det å stille krav til lærerutdanningen har vært en bedre strategi enn å gjøre døren høy og porten vid. Som representanten Grøthe nå var inne på, én ting er hvor mange som kommer inn og søker seg til lærerstudiet, en helt annen ting er hvor mange som fullfører, og det er ganske viktig. Når representanter fra regjeringspartiene snakker her i dag, har jeg inntrykk av at det er sånn: Er det så farlig om vi fjernet noe som ingen ville ha? Men en fjernet jo noe som førte til en mer praktisk og utforskende undervisning i klasserommet. En fjernet ordninger der lærere selv sier at de har blitt bedre lærere, at de har endret sin undervisningsmetode,

klare etter åtte år i opposisjon, og at en ikke setter lærerstanden i et vakuum der det ikke er et alternativ til lærerspesialistordningen, som hadde veldig mange gode sider ved seg. at det også er viktig å jobbe videre med det som Kunnskapssenter for utdanning ved Universitetet i Stavanger har sagt er viktig, og det er det som foregår på skolen. Det er arbeidsmiljøet, det er opplevelser, kommunikasjon og støtte fra ledelse, godt kollegaskap og det at en klarer å oppleve å mestre på jobben. Så arbeider vi med laget rundt eleven, det blir viktig. Det er mange forslag som er lagt fram av SV, og Venstre har også tidligere lagt fram forslag, så jeg håper at det kan være en del av arbeidet som regjeringen ser videre på. Spørsmålet blir om statsråden ser for seg å komme tilbake til Stortinget med en egen strategi som har elementer om hvordan en skal sikre økt rekruttering, gode tilbud for etter- og videreutdanning, andre karriereveier og laget rundt eleven, og at vi kan diskutere det videre her på Stortinget. Jeg har selv tre gutter og ei jente, så jeg brenner ekstra mye for å få inn flere menn i skolen. Det er en utfordring i dag. Det finnes for få rollemodeller for gutter som skal velge læreryrket. Jeg besøkte nylig prosjektet Menn i helse. Det er et prosjekt som har holdt på i ganske mange år nå. Der er det menn som kommer inn i helsesektoren. Jeg traff en som hadde vært DJ, og en som hadde jobbet på Rosenberg. De sa at den kompetansen de hadde fra sitt tidligere yrke, passer veldig godt i helseyrket.

Takk for en god debatt.

Representanten Jønnes hadde et interessant resonnement knyttet til tillit og krav, altså tillit til skoleeiere, til elever, til fylker og til utdanningsinstitusjoner implisitt. til å trekke følgende resonnement: Jeg tror vi alle sammen deler oppfatningen om at det er behov for å regulere kvalitetsstandarder og sette tydelige nasjonale mål for hva vi vil, og hva som skal til. På den andre siden er det en interessant avveining mellom hvor detaljert man skal gå inn i den enkelte skoleeiers og den enkelte utdanningsinstitusjons hverdag, og hvor mye frihet man skal gi, gjerne basert på tillit. basert på tillit. Hverdagen er veldig ulik, både i de ulike kommunene og innenfor de ulike utdanningsinstitusjonene. Kanskje er det sånn at at lærerutdanningene våre også har hatt godt av et noe større lokalt og regionalt handlingsrom, nettopp for å ivareta behovet for tilpasninger, og for å få systemene til å flyte. Det er en av de tingene jeg mener det er uhyre viktig og interessant å se på fram mot profesjonsmeldingen, så dette er på ingen måte et konkluderende innlegg, men jeg mener det er et viktig spørsmål å stille. Jeg har fått gjentatte spørsmål knyttet til om jeg vil komme tilbake til denne salen med en strategi knyttet til hvordan vi skal rekruttere flere lærere. Jeg har ikke avvist det. Kanskje skal vi gjøre det, kanskje skal regjeringen ta initiativ til det. Nå starter vi med det møtet vi har på mandagen. Det tror jeg blir et viktig møte mellom de viktigste aktørene i hele sektoren. Jeg har lyst til å tilføye at det heller ikke kan bli sånn at vi legger fram en strategi eller noen enkelttiltak vi satser på eller framhever spesielt, og så sier vi oss ferdig med jobben der. Jeg tror vi må ha såpass respekt for kompleksiteten omfanget av dette problemet at vi ikke bare behandler det som en faktaboks på en avsjekkingsliste, og så sier vi at vi har gjort vårt med en eventuell tiltaksliste. Det må i så fall være et resultat av et ganske godt gjennomarbeidet opplegg der man tar tak i helheten – alt fra hvordan skolen er satt opp, til attraktiviteten i yrket og hvordan vi setter opp utdanningsløpene våre. Da er debatten i sak nr. 9 av- sluttet. Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.